razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020; Predlagateljica je Vlada Republike Hrvatske, prijedlog akta ste primili. Kod donošenja Strategije primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Sve i da želi ne može jer ga nema. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba Nezavisnih zastupnika prijavili su se Grubišić i Kajin. Nema ni njih, gube pravo. U ime Kluba zastupnika Nezavisnih ljevičara javio se Nikola Vuljanić. Izvolite za govornicu, hvala.

nema očito ni nikoga iz ministarstva što me čudi jer je ovo dokument koji smo dugo čekali, evo upravo sam rekao da ga nema, ima ga, to je dokument koji smo dugo čekali i dokument koji je dobro napravljen. Kada je došao ministar možemo ga i hvaliti. Važno je strateški razmišljati, državu se ne može voditi ad hoc, državu se ne može voditi potezima koji su neuvezani, koji nisu jedan sa drugim koordinirani i zato je potrebno izraditi strategije. Strategije se najčešće rade malo prije nego što dođete na vlast. Pa onda imate sliku što želite postići, imate strategiju, unutar te strategije razvijete taktike, pojedine poteze i provodite kroz četiri godine. Ovu strategiju dobivamo na kraju mandata. Pa kada nema boljega i to je dobro. Međutim, pitanje se postavlja tko će provoditi tu strategiju. Hoćemo li uspjeti napraviti oko jednog tako važnog pitanja konsenzualni stav i reći da to je baš ono što mi svi želimo raditi pa bez obzira tko će sutra biti na vlasti i on će to provoditi. Ja to čekam u Hrvatskoj već 25 godina i još nisam niti jednom dočekao. Svaki put kad se smijeni vlast prvo što se dogodi, nova vlast isprazni ladice u smeće i napuni ladice nekakvim svojim papirima. Bilo bi mi izuzetno žao da se to dogodi i sa ovom strategijom. Strategija je izrađena tako da je za polazne točke uzela istine. Kakva je javna uprava u Republici Hrvatskoj danas? Neučinkovita, ne radi. Radi sporo ili nikako. Treba je poboljšat. Nekoordinirana. Pojedini segmenti i vertikalno i horizontalno, kako god i poprečke, kako god krenete nemaju veze jedan s drugim. Neusuglašeni su pa čak i do razine nepostojanja računalnih softvera odnosno aplikacija koje bi bile kompatibilne, da ne govorim o kompatibilnosti glava i kompatibilnosti službenika. Ispolitizirana je. Javna uprava i državna i regionalna i lokalna od svih vlasti do sada shvaćana je kao dio ratnog plijena. Mi smo dobili izbore, dakle dobili smo rat i sad je naše pravo da mi porazmjestimo naše ljude svugdje gdje mi mislimo da je to potrebno. Rezultati toga su pred nama, oko nas i u nama i svi živimo te rezultate i nije nam lijepo s njima. Da li je moguće razgovarati o ovoj temi, dakle o razvoju i Strategiji razvoja javne uprave, a da se baš nimalo ne spomene teritorijalni ustroj Republike Hrvatske i nužne, ipak nužne potrebe promjene tog ustroja. Mislim da su te dvije stvari isprepletene međusobno i da ih se teško može razdvojiti. Mi taj dio države zovemo javna i državna uprava. U nekim zemljama to zovu public administration, javna administracija ili public servise, javna služba što nije loše. Nije loše da bi se promijenio softver ne u kompjuterima, u glavama i službenika i njihovih šefova. To što mi nazivamo lokalnom, regionalnom i državnom upravom jest služba i ti ljudi su tamo službenici, tako ih zovemo, njih i zovemo tako. Oni su državni službenici, namještenici, oni služe i služba treba služiti, ne upravljati nama. Vlada upravlja, Vladu smo izabrali na izborima. Vlada ima mandat jer je narod dao mandat joj da upravlja svim čim se u državi upravlja, ali službenike nitko nije izabrao, službenici su zaposleni da služe i prema tome neka izvole služiti. Taj softver da su ljudi za šalterima, stolovima, u kancelarijama i na kojim već mjestima jesu tu da služe onima koji dolaze do njih jer ih oni i plaćaju. Taj softver je nešto što nikad nije zaživilo ovdje iz vrlo jednostavnog razloga, ti ljudi koji su obavljali taj posao u ime austrougarskog kralja i cara, u ime jugoslavenskog kralja, u ime druga Tita, obavljali su posao vlasti i upravljanja i upravljali su nad narodom. E to danas ne bi trebalo biti tako, ako živimo u demokratskom društvu onda to nije i ne može biti tako. To se treba odraziti prije i iznad svega na kompetencijama ljudi koji obavljaju te poslove. Ova strategija puno govori o obrazovanju, o tome na koji način ljude treba obrazovati da bi mogli obavljati taj posao, ali ne samo na tome nego i na konzekvencama nečinjenja odnosno lošeg činjenja. Čuli smo ovdje već par puta da je od svih prijavljenih državnih službenika, lokalnih, regionalnih, njih 8, 8, ovoliko u čitavoj državi proglašeno krivim i kažnjeno na neki način. Nitko drugi. Pa zar je moguće da je od tih 10-ak, stotinu tisuća ljudi samo njih 8 uspjelo tako pogriješiti da ih je trebalo kazniti? Pomalo nevjerojatno. Digitalna uprava je cilj ove Strategije odnosno digitalizacija i omogućavanje i upravi da radi na toj razini i građanima da na digitalni način mogu doć u kontakt sa službama, službenicima i sa svojim potrebama i to je nešto što definitivno treba napraviti. Nema nikakvog razloga da nacija kao što je Hrvatska to ne može napraviti, a zemlje kao što je Irska ili Velika Britanija to može napraviti. Nema nikakvog razloga da ja u džepu u kutijici nosim 12 raznoraznih iskaznica kojima dokazujem 12 raznoraznih stvari i da sad ću dobiti još i novu elektronsku iskaznicu s kojom ću moći dokazati samo jednu stvar, da sam živ i da se zovem tako kako se zovem. Nema nikakvog razloga za to osim što su te baze podataka i sustavi u raznim dijelovima države neusklađeni, odnosno nekompatibilni. A zašto su takvi? Pa zato što je svako ministarstvo imalo svog dobavljača od kog je kupovalo software, tko im je radio aplikacije pa su tak svatko napravio na svoju stranu i to više dragi bog ne može složiti nego da se sve skupa pobriše i napravi napravi jedan novi sustav. Naravno to košta, ali to naravno treba i napraviti. To je povezano i sa pitanjem pristupa informacijama. Građani u ovakvom sistemu kakav danas, sistem uprave kakav danas funkcionira nemaju druge nego doći na šalter ili napisati pismo ili mail ili nešto takvo i reći dajte mi molim vas tu informaciju. Dakle, građani moraju moliti informacije, informacije, a informacije bi trebale bit jasne i dostupne, sve one do koje građani smiju doći i mogu doći, koje nisu vojna tajna i ne znam kakva druga tajna. Kontakt uprave s građanima danas se provodi na desecima, stotinama ili tisućama mjesta. Što god trebate, gdje god došli taj će vas poslati na ono drugo mjesto gdje ima neki papir koji njemu treba da bi vama mogao dati onaj papir koji vama treba. Nekad se u ovom Saboru sjećam se pred jedno koliko je to bilo 7, 8, 9 godina govorilo o one stop shopu za poduzetnike. Mislim da su da su građani Hrvatske zaslužili da imaju takav one stop shop, tj. da mogu doći u državnu upravu sa svojim identifikacijskim brojem, reći dobar dan, ja trebam to. A državna uprava onda od šaltera do šaltera, od ureda do ureda pribavi si dokumente koje treba, ako ih treba uopće i zabavlja se međusobno. Građanin se s njima ne bi trebao zabavljati. Tu je i problem prenormiranosti. Mi svakodnevno donosimo, odnosno svakotjedno donosimo desetke zakona. Neki od njih se direktno tiču građana i funkcioniranja građana i uprave, neki od njih su sukladni Zakonu o upravnom postupku, a neki bogme i nisu. I što sad? Nađe se jadni građanin sa tri zakona koji nisu usklađeni sa glavnim zakonom, on ne zna kud će, a pomoći mu nema tko. O toj prenormiranosti bi trebalo razmisliti. Neke europske države su osnovale i urede za rezanje i odrezivanje zakona. Možda nam je vrijeme da to napravimo. Sve to skupa dovodi nas do problema stabilnosti pravnog sustava, odnosno jednakosti pred zakonom. Jesmo li svi jednaki pred zakonom, jesmo li svi jednaki pred upravom, pred upravom koja upravlja nama, a koja nam ne služi. Ova strategija je napravljena po svim propisima i metodologijama koje čovjek samo može pohvaliti, napravljena je sustavno, čitko i čak se lijepo da pročitati kao hajde recimo normalno štivo. Naravno da ćemo ju prihvatiti, a kako će i tko će ju provesti vidjet ćemo nakon jeseni. Doviđenja. uvaženi kolega Vuljanić, u vašem ste izlaganju spomenuli da u ovoj strategiji nije spomenut teritorijalni ustroj Republike Hrvatske što nije točno jer u mjeri 17.2 piše utvrditi optimalni teritorijalni ustroj Republike Hrvatske, ali isto tako i piše rok za provedbu treće tromjesečje 2018. godine i potrebna sredstva utvrdit će se naknadno. Dakle, to je problem inače ove strategije što sve njezine posljedice idu od 2016. pa do 2020. Što se tiče teritorijalnog ustroja kao i reforme javne uprave vi zazivate konsenzus. To je uvijek dobro rješenje, međutim nije dobro kada se konsenzus postavlja kao alibi za nedonošenje odluka i neprovođenje reformi. Ako bude konsenzus to je odlično, ali ako ga ne bude Vlada koja je dobila izbore, Vlada koja je dobila povjerenje građana treba provesti reforme, treba donositi odluke. Tim više ako su te reforme bile dio plana temeljem kojeg je te izbore i dobila. Odgovor na repliku, poštovani Nikola Vuljanić. teritorijalni ustroj mogao promijeniti. Što se tiče konsenzusa ja nisam za konsenzuse u pravilu nego za kompromise. Konsenzus bi mogli postići oko toga da prihvatimo strategiju, ali u provođenju strategije nema konsenzusa. U provođenju strategije postoje kompromisi i onda postoji Vlada naravno koja donosi odluku koja god koja god to bila, tako da inzistirati na konsenzusu za sve odluke koje donosimo je naravno nemoguće i naravno alibi da se ništa ne radi jer to ni jedna Vlada nije ni do sad radila pa neće ni u buduće. Hvala. Druga replika, poštovani Dragutin Lesar. rada)** Kolega Vuljanić, javio sam se za repliku kako bih ispravio jedan vaš podatak kojega ste iznijeli jer smatram dosta opasnim da iz Hrvatskog sabora idu podaci koji nisu točni, onda se prime na plodno tlo kod dijela građana i medija i stvaraju krivu sliku. Da objasnim odmah i zašto. Imao sam prilike slušati nekoliko puta jednog političara koji pretendira da bude ministar u novoj Vladi i koji je nedavno izjavio da u lokalnoj samoupravi treba otpustiti 30 tisuća službenika i namještenika. A iz ove strategije sam našao podatak da je u cijeloj lokalnoj i regionalnoj samoupravi zaposleno 13 638 službenika i namještenika. Naime, vi ste rekli da je kažnjeno samo 8, otpušteno 8 od otprilike 100-njak tisuća državnih službenika i namještenika. Nije dobro dakle da ide poruka da ima u Hrvatskoj 100-njak tisuća državnih službenika i namještenika jer ih ima 56 220. I to preuveličavanje u brojkama koje olako izbacujemo onda doista stvara jednu, na temelju netočnih ili neprovjerenih podataka, jednu krivu sliku. Pa će ispasti ako tako umnožavamo te brojke da u javnoj državnoj i lokalnoj samoupravi radi milijun ljudi ako ne stanemo negdje i ne čitamo brojke koje ispred sebe imamo. Zbog toga upozoravam na brojke, ili točno ili nikako ne iznositi.

Naravno brojka je 56 tisuća i toliko, imate pravo kolega Lesar. Tu bi se još mogli nadovezati raznorazni službenici u javnim poduzećima, javnim upravama itd. Međutim, nije to bitno. Bitno je da u Hrvatskoj tih ljudi nema previše. Ako usporedimo brojke u Francuskoj recimo, u Njemačkoj, u Austriji Hrvatska ima manje ljudi u javnoj upravi. Nije vic u broju, vic je u efikasnosti, vic je u tome da li ti ljudi obavljaju svoj posao tako da su građani zadovoljni, ne u broju. Tako da otpuštanje nije zapravo nekakva opcija. Opcija je funkcionalizacija te uprave i opcija je promjena softvera jer ti ljudi nisu došli tamo zato što ih je Bog postavio nego zato što ih netko plaća da obave posao. U ime predlagatelja ministar uprave Arsen Bauk, 5 minuta. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici. Ova strategija rezultat je rada jednog širokog kruga ljudi koji su na kraju doprinijeli da ona dobije i pozitivno mišljenje GSV-a dakle i sindikata i poslodavaca da dobije pozitivno mišljenje Hrvatske zajednice županija, udruga gradova i udruga općina, da dobije pozitivno mišljenje Europske komisije i na kraju krajeva da dobije i pozitivno mišljenje i većine klubova zastupnika u Hrvatskom saboru i saborskih odbora, barem prema njihovom izjašnjavanju na sjednicama odbora na kojima se ovaj tekst raspravljao. Svaku strategiju koja je donesena u okviru Programa Europa 2020 koja obuhvaća razdoblje do 2020. godine u Hrvatskoj će provoditi najmanje 3 Vlade i to ova koja je sada, ona koja bude nakon sljedećih izbora i ona koja bude nakon izbora poslije sljedećih izbora zato što do kraja 2020. godine ćemo imati još jedne parlamentarne izbore jer toliko traje mandat. Ova je strategija ideološki neobojana i doista nema prostora ideološkim raspravama i prepucavanjima oko samog teksta strategije. Strategija se temelji u 3 poglavlja. Jedan se tiče pružanja javnih usluga ili kako smo ga u izradi nazivali procesi. Dakle, prvi dio strategije polazi od procesa i definira između ostalog i što su to biografske ili administrativne prepreke a to su svi koraci i elementi u postupanjima javno-pravnih tijela koje stvaraju nepotrebno trošenje resursa javne uprave kao i korisnika javnih usluga. Dakle, kad definiramo i identificiramo i lociramo i transferiramo nepotrebne procese u ropotarnicu imat ćemo manje potrebe za nerviranjem postupanja službenika kao što je to gospodin Vuljanić rekao. Na taj način ćemo i racionalizirati upravu. U tom dijelu se još govori i o pristupu informacijama kao jednom od značajnih elemenata transparentnosti i informatizacijom kao jednom alatu temeljem kojeg se olakšava dakle postupanje i dostupnost javnih usluga onima koji žele dakle putem informatičkog sustava pristupati javnim uslugama. Drugi dio se tiče ljudskih potencijala gdje se analiziraju kompetencije, zapošljavanje, ocjenjivanje, nagrađivanje i napredovanje, sustav plaća kao jedna tema koje se ja sjećam kao oporbeni zastupnik gdje sam raspravljao 2010. godine, i odonda se nije puno u tom dijelu promijenilo. Zatim dio koji se tiče etike i dio koji se tiče obrazovanja. Što se tiče ljudskih potencijala činjenica je da kad usporedimo se sa drugim europskim zemljama da RH nema ni glomaznu ni veliku javnu upravu. Javna uprava obuhvaća i zdravstvo i školstvo i sve ono što prima novce iz proračuna. Činjenica je da kad gledamo u odnosu na broj stanovnika i ukupan broj zaposlenih da tu ne odskačemo od europskog prosjeka, a da ima u određenim segmentima viška ima kao što je sigurno da u određenim segmentima ima i nedostatka ljudi, a posebno specifičnih obrazovanja. I treći dio strategije tiče se najviše političkog dijela, odnosno sustava u kojem se dotičemo državne uprave, zatim pravnih osoba s javnim ovlastima koje su posebno u postupku pristupanja Hrvatske EU nabujale i kojih sada ima i koji predstavljaju značajan dio našeg sustava javne uprave. Zatim lokalne i regionalne samouprave i međusobni odnosi tijela javne uprave. Najveća prednost i nedostatak ove strategije je to što se ona doista ne izjašnjava o tome kakav je optimalni teritorijalni preustroj ili ustroj RH, što znači da zadržava mogućnost da ovo što sad imamo da je optimalno. Između ostalog i zato što o tome ne postoji politički konsenzus, a to je krupna politička odluka niti unutar jedne političke stranke, a niti među strankama dakle dakle u političkoj areni. Prema tome, vjerujem da nijedna strategija koja bi izrijekom definirala teritorijalni ustroj ne bi mogla proći u ovome u ovome Saboru sa širokom potporom a ovako barem ima nekakve mogućnosti da se usuglasimo oko toga da se može utvrditi optimalni teritorijalni ustroj. Pa onda ako se utvrdi da je ovaj najbolji mogući onda neće nas neće nas ništa koštati preustroj jer nećemo ništa po tom pitanju ni raditi. Također značajan dio obuhvaća i dio koji se tiče funkcionalne i fiskalne decentralizacije što smo raspravili dakle sa udrugama gradova, općina i županija. I na kraju što se tiče provedbe strategije i definirali smo između ostalog i saborsku parlamentarnu kontrolu provedbe strategije u okviru nekog od postojećih saborskih saborskih tijela i definirali smo proširenje ovlasti vladinih koordinacija na provedbu ove strategije. I kako tijelo izvršne vlasti koje bi se brinulo o provedbi strategije definirali smo ured predsjednika Vlade kao

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre, rekli ste da javna uprava nije glomazna i nije velika. To možemo tako i reći samo moramo razmisliti o čemu govorimo i kako građani percipiraju što je to sve javna uprava. ona ne funkcionira onako kako bi trebala i sigurno da treba napraviti određene pomake i donijeti strateške odluke kako je preokrenut, kako je pokrenut. Ono što se meni ovdje, ne znam nisam mogao pronaći pa će te vi to možda još i pojasniti bolje da li je protočnost unutar javne uprave jedna od strateških točaka, da li je protočnost službenika moguća u nekakvoj koncepciji da na taj način jednostavno potaknemo aktivnosti i ljudi koji rade u javnoj upravi. Uvijek govorim da u javnoj upravi sigurno ima najveći dio ljudi koji žele raditi samo je stvar koliko smo im omogućili da mogu raditi. mislim da bi uz ovu strategiju reforme javne uprave trebalo donijeti i strategiju o donošenju novih zakona koji bi bili provedivi. Jer oni koji rade u javnoj upravi danas znaju da službenici u javnim upravama, posebno u lokalnim, samo pišu nekakva izvješća. Danas se 40% vremena službenika u lokalnim samoupravama svodi na to da stalno pišeš nekome nekakva izvješća, nemaš vremena više kreirat, nemaš više vremena niti nešto stvarat, predlagat, stalno te netko traži nekakva izvješća. Vjerojatno opet neka javna uprava, vjerojatno opet neki novi činovnik iz neke druge razine. Dakle to je naš veliki problem i te stvari moramo probati riješiti. Dakle nemoguće je po sadašnjim hrvatskim zakonima uopće ocjenjivati rad javne uprave jer je ona kao i čitava država definitivno zbog loših zakona, neprovedivih zakona blokirana. Odgovor na repliku ministar Arsen Bauk. kad dodamo državna poduzeća radi negdje 400 tisuća ljudi, u javnoj upravi oko 250, tu su i javne službe i jedino je na nama da, 400 javna uprava plus državna poduzeća, sve ono što je na neki način vezano s državom. Iz proračuna plaću prima oko 250 tisuća. Dakle to su brojke koje su usporedive sa svim drugim zemljama i zato riječ glomaznost možda i ne mogu prihvatit. I naravno na nama je da govorimo koje su to brojke. Što se tiče protočnosti, ukoliko mislite da se može prelaziti iz jednog tijela u drugo, to već i sada postoji mogućnosti, ukoliko mislite na odlazak iz službe i ulazak u službu nekih drugih činjenica je da je u tom djelu to nešto teže nego u privatnom sektoru što može imati i razlog tome što se na neki način čuva neovisnost od politike. Što može biti dobro ili loše, nije to jednoznačno rečeno. I tu se doista planiraju neki mehanizmi napraviti. I što se tiče rada i procesa, dakle upravo to šta sam govorio o procesima, doista nije potrebno toliko pisanje izvješća da se ljudi ne mogu baviti nečim što smo u strategiji prepoznali kao stručno kreativni poslovi. Dakle mi jesmo tu prepoznali različite vrste poslova, jedan su stručno kreativni poslovi, dakle oni kreiraju politike, drugo su klasični upravni poslovi, dakle ljudi koji donose rješenja i provode određene zakone i treće su horizontalne funkcije koje su u potpori svemu tome da to da to može funkcionirati. I doista je cilj povećati ljudi od stručno kreativnih a smanjiti udio horizontalnih poslova u javnoj upravi. To strategija u ovome djelu prepoznaje. Evo zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** U ime kluba HDZ-a govorit će poštovani Davorin Mlakar. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre moram vam reći da sam nakon vašeg zadnjeg izlaganja puno zadovoljniji nego prije njega. Vi ste naime u svom govoru otkrili jednu dobro čuvanu tajnu, a to je datum održavanja parlamentarnih izbora tumačeći nam da će još mandat dvije Vlade osim ove zahvatiti ova strategija koju danas predlažete. Što znači da se ne moramo moramo žalostiti zbog činjenice i nekih najava da će izbori biti tek iduće godine, jer kada bi se to dogodilo onda ako dobro računam ne bismo zalovili tri nego samo dvije Vlade. Ali ako ste imali od Vlade mandat to reći to je nama u svakom slučaju ohrabrujuća vijest. Drugo, sviđa mi se i da ste malo evoluirali u svojim stajalištima od vremena kad ste bili saborski zastupnik, osjetili ste što znači izvršna vlast, pa sada je vaša točna informacija da naša javna uprava a onda i državna nije preglomazna, da se može uspoređivati sa sličnim službama u drugim zemljama i da tu nismo po nečemu strašno specifični. Međutim, nama je govoriti o ovom materijalu za koji ste rekli da je pohvaljen, mada mediji to tako ne prenose, vidio sam i druge ocjene i pravnih stručnjaka, pa čak i GONG-a koji se nama obratio

prema našem Ustavu postoje samo dvije strategije koje donosi Hrvatski sabor, jedna je Strategija nacionalne sigurnosti, drugi dokument je Strategija obrane RH i nigdje i nigdje u Ustavu niti u Poslovniku Hrvatskog sabora nema spomena o tome da se može donositi dokument koji bi se zvao strategija, a da nisu ove prve dvije navedene u Ustavu. Vjerojatno su taksativno navedene s određenim razlogom. I Sabor je i do sada donosio strategije koje nisu bile ove dvije i pitanje da li smo time kršili odredbe Ustava ili imamo pravo proširiti svoju nadležnost kako nam drago. Ali ako čak uzmemo kao opravdanje da je Sabor donosio i druge strategije pa da se ovaj dokument i nadalje tako zove, ja ću reći da mi on pomalo sliči na turistički vodič i to uglavnom za strane državljane u RH. Zašto to govorim? Na početku vaše strategije iznosi se pojmovnik, nešto što definira pojmove koje ste obradili u svojoj strategiji. I to samo po sebi ne bi bilo tako strašno jer vi definirate svima nama nepoznat izraz claud, to je oblak model koji omogućuje mrežni pristup dijeljenim računalnim resursima na zahtjev. Imamo još nekih anglizama ali to je manje bitno od onoga što sam želio reći o tom pojmovniku. svojim pojmovnikom definirali što su to državni službenici, pa onda što je to elektronička usluga, pa što je to javna uprava, što su to javne usluge, što je to javni interes, tko je tko je to javni zaposlenik, što je to koordinacija, što je to komitologija, što je to općina, grad, županija, a to su termini koji su definirani zakonima i to posebnim zakonima koji su uređivali određenu materiju. Nije bilo nikakve potrebe da te pojmove, a osobito ako ih niste potpuno precizno definirali definirate ovom strategijom. Ali od svega moram priznati, dakle ima tu i proračun procjena učinaka propisa o tome ćemo posebno, pokazatelj, podnesak do jednog posebno interesantnog termina, a to su osjetljiva radna mjesta. Osjetljiva radna mjesta su ona koja su izloženija koruptivnom riziku kao i drugim rizicima nezakonitog ili neetičnog postupanja. Ovdje je autor stvarno imao jednu literalnu slobodu od koje bi se trebao suspregnuti kada radi dokumente koji dolaze pred Hrvatski sabor. Ovakav pojmovnik bi bilo najbolje da izvučete iz ove strategije i da ga više nikada ne predlažete. Vaši kritičari i naši kritičari, obratit ću se kolegama, nažalost nema ih jer su oni sa mnom polemizirali kada isto tako mene nije bilo na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, kolega Pupovac je rekao da mu nije jasno kako je moguće da oporbeni zastupnici ne sudjeluju u radu toga odbora, a radi se o tako važnom dokumentu čak je dao jednu posebnu sliku, to je dokument koji pokazuje kako se voli Hrvatska. Naravno danas kada je taj dokument na plenarnoj sjednici kolege Pupovca nema, nemam potrebe mu objašnjavati zašto zastupnici HDZ-a nisu bili na sjednici Odbora za Ustav, ali reći ću mu i svima vama, a koja svrha. Na svim dosadašnjim sjednicama kojima smo nazočili i predlagali promjene u materijalima koje je najčešće Vlada predlagala Hrvatskom saboru, niti jedan jedini nikad nije prihvaćen. Pa kada već ne prihvaćate prijedloge na odborima,nećete sigurno prihvatiti ni na plenarnoj sjednici, ostaje nam prilika za ovaj prevažni dokument koji je ponovo ad hoc došao na plenarnu sjednicu, naravno u popodnevnim satima kada su naši građani već vjerojatno zasićeni raspravama u Saboru, o tom prevažnom dokumentu kada razgovaramo na plenarnoj sjednici onda oni koji drže da je to prevažan dokument se ovdje naravno nisu pojavili. Kritičari kažu da ste vi ovu strategiju donijeli ustvari zbog toga da biste opravdali mogućnost povlačenja sredstava iz europskih fondova, to su vam objavili naši mediji. Kažu isto tako da je ova strategija mrtvo slovo na papiru jer nema modusa, nema akcijskih planova i svega ostalog što bi trebalo slijediti za provedbu ove strategije. Ali ova strategija osim toga pati od nekih puno većih nedostataka. Osim onih koje sam rekao formalnopravne naravi, vi kažete da je cilj uskladiti razvoj s ciljevima Europe 2020.kojom se želi poduprijeti razvoj pametnog, održivog i uključivog gospodarskog razvitka do 2020.godine. pa onda govorite o pojedinim mjerama u tri ova rekao bih podvrste koje navodite u strategiji. Ja bih sada vama postavio stanovita pitanja. Ako je zadnjih 3 ili 4 mjeseca mandata ove Vlade vrijeme kada nudite strategiju do 2020.godine jer do sada niste stigli mada su iz vašeg resora zakone predlagali neki drugi, one zakone koje držimo da ste trebali predlagati vi, vi ste došli sa jednom strategijom koja se pokazuje kao popis dobrih želja, toliko uopćen da je gotovo o nekim stvarima nemoguće raspravljati ali se možemo pozvati na ono što ste napisali. Tako ste napisali da su značajnije provedbene mjere Strategije reforme državne uprave za razdoblje od 2008. do 2011. između ostalog bile dovršena provedba funkcionalne analize, provedene mjere unapređenja sustava javnih agencija, poboljšane su koordinacija i usklađenost u radu prvostupanjskih tijela, unaprijeđena otvorenost uprave prema korisnicima uspostavljanjem standarda, uspostavljen sustav procjene učinaka propisa, provedena depolitizacija i profesionalizacija državne službe, provedene su mjere unapređenja u sustavu izobrazbe i usavršavanja državnih službenika. To su sve pohvale onoj Vladi koja je prethodila Vladi kukuriku koalicije. A sada je naše pitanje što ste vi otkada ste preuzeli vlast učinili sa ovim dosezima koje ovdje spominjete. Promijenili ste zakone na način da su državni službenici koji su bili izvrgnuti javnom natječaju koji vam se nije sviđao postali državnim dužnosnicima pa su postali kolokvijalno rečeno političari koji ne trebaju ispunjavati one kriterije koji su vrijedili za državne službenike. Drugim riječima nakon 2011. godine ponovo ste politizirali državnu upravu. Druga stvar, sustav procjene učinaka propisa koji postoji unutar strukture Vlade Republike Hrvatske ustvari ne postoji. Osim financijskog učinka propisa molim vas da netko u Saboru kaže kada je pročitao neki od materijala, elaborata što će konkretan propis učiniti s obzirom na demografske, sociološke, institucionalne ili eto ekološke probleme koji se javljaju ili pitanja koja bi se trebala rješavati. Procjena učinka propisa na sve te oblasti ne postoji niti je uz niti jedan zakon koji se nalazi pred ovim parlamentom ikad viđeno da je sustavno obrađena procjena nekog zakona kojeg bismo mi trebali donijeti i ne samo zakona može biti i ove strategije. Vi ste u mandatu ove Vlade proveli centralizaciju poslova državne uprave a ovdje pričate o dekoncentraciji i decentralizaciji. Pa vi ste autori prijedloga da 20 ureda državne uprave se svede na 5, ali ne znamo gdje će im biti sjedište, ne znamo kako će se oni zvati i onda vjerojatno pritisnuti problemima vladajući su odlučili da nakon dva čitanja u zakonu koji je besmislen za koji ste se zalagali ne pojavi se na izglasavanju u ovom Parlamentu. Dakle još uvijek imamo i prema vašem materijalu a pretpostavljam i do 2020. koju on ovdje spominje 20 ureda državne uprave u županijama plus grad Zagreb a ne onih 5 koje ste nam tako pompozno najavljivali svojim zakonom. Ukinuli ste Državni inspektorat i centralizirali sve inspekcije na razinu ministarstava. Uzeli ste i ono malo decentraliziranih poslova koji su do tada postojali. Donijeli smo u ovom mandatu drage kolegice i kolege preko 80% zakona po hitnom postupku. Zamislite sada još procjenu učinaka propisa u zakone koji idu po hitnom postupku od jučer do danas. Jučer smo ih utrpali u dnevni red, danas smo ih morali izglasovati. Vi govorite o pojednostavljenju upravnih funkcija. Na koji način? Da postoje dva stupnja u upravnom postupku i da postoje sada ne više jedan nego dva stupnja upravnog sudovanja. Osnovali smo četiri nova upravna suda ne u vašem mandatu, nažalost još u našem mandatu i visoki upravni sud i vi tvrdite da će četiri stupnja biti efikasniji način rješavanja u upravnim stvarima nego dosadašnja tri. Ja u to iskreno sumnjam. Nisam vidio niti u jednoj prilici mišljenje Ministarstva uprave da ne dopuštate da svaki novi zakon proširuje nadležnost upravnih sudova jer upravni sudovi svakim novim zakonom kada odričete strankama mogućnost zaštite u upravnom postupku upućujete ih na upravne sporove. Time gomilate predmete na upravnim sudovima koje nitko neće moći riješiti. I na koncu, a nemamo nažalost vremena jer o ovoj strategiji bi se moglo i puno više govoriti, govorite o školovanju ljudi. Dajte nam analizu što je to učinila državna škola za za javnu upravu koju ste uništili na način da ste smijenili ravnatelja protuzakonito čim ste se pojavili na vlasti. Koliko je ta škola uspjela educirati kadrova i što mi to danas imamo u državnoj upravi što nismo imali prije ili koji su educirani bolje? I na kraju prema onom što smo uspjeli izbrojati iz vaših prijedloga 260 milijuna kuna za sada detektiranog troška biti će primjenom ove strategije a niste unijeli sve troškove koje možemo očekivati. Ovakve strategije bolje da Hrvatska nikad nije vidjela. Prelazimo na replike kojih je 6. Prvi se javio poštovani Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Mlakar, kažete da je Strategija razvoja javne uprave na području Republike Hrvatske, se Sabor o njoj raspravlja, premda niti jednim aktom nije predviđena da bi je donio Hrvatski sabor, niti u Ustavu, niti jednim zakonom koji bi bio podloga za njeno donošenje ovdje u Parlamentu. Ja bih recimo pozdravio ovakav korak Vlade da o određenim strateškim dokumentima Sabor raspravlja kada bi Vlada u tome bila vjerodostojna. Kada bi primjerice one strategije koje su zakonima predviđene, bilo Ustavom, bilo zakonima, doista Vlada ih donosila u Sabor pa ih Sabor raspravljao, pa tako pojedini zakoni kao što je Zakon o cestama, Zakon o željeznici, predviđao donošenje prometne strategije uopće ovdje u Saboru, a Vlada vrlo zanimljivo tu strategiju donosi na sjednici Vlade, a da o tome saborski zastupnici pojma nemaju. Recimo za vrijeme vladavine doktora Franje Tuđmana za koje vrijeme mnogi govore da je bilo autoritativno, u tom vremenu je ta ista strategija tri dana raspravljana ovdje u Hrvatskom saboru a sada je takvu istu strategiju Vlada donijela na svojoj sjednici i o njoj je bilo tri minute rasprave i to samo kroz izvješće uvaženog gospodina ministra pomorstva, prometa i infrastrukture. Mnoge druge strategije koje su predviđene Zakonom o zaštiti okoliša, primjerice Strategija upravljanja obalnim područjem i morskim okolišem, Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske koje su već trebale prema zakonima koje je ova Vlada predložila u Hrvatskom saboru raspravljeni u Hrvatskom saboru niti su u planu da tu dođu niti se oni rade. A s druge strane, strategije koje nisu nikakvim zakonima predviđene, koje su opće, načelne, koje kao što sam iz vašeg izlaganja shvatio nisu ni potrebne, mi o njima u Saboru raspravljamo. rekao sam, podržao bih ovakvo nastojanje Vlade kada bi Vlada imala bilo kakvu vjerodostojnost, kada bi imala određene kriterije zašto pojedini dokumenti kao što je ova strategija dolaze u Sabor i kada bi onda u Sabor donosila i dokumente koje je obvezna prema zakonima koje je sama predložila doista u Saboru raspraviti. Poštovani kolega Bačić, pa vi ste samo dijelom dotaknuli ono što je problem. Postoje dvije vrijedne inicijative, jedna je Odbora za zakonodavstvo da riješimo način donošenja propisa adekvatno za budućnost pa da ta nomotehnika koja inače isto ovdje kao pojam posebno istaknuta i u ovoj strategiji. Postoji inicijativa potpredsjednika Sabora doktora Reinera da se definiraju dokumenti strategija pa da mi znamo kad već nemamo temelja u ovim propisima koje sam citirao, sjetite se kakva je bila gužva oko donošenja Poslovnika o radu Hrvatskog sabora, ali tada su autori vjerojatno zaboravili da bi i to pitanje barem Poslovnikom trebali riješiti pa definirati kako se, kada, pod kojim uvjetima i na koji način strategije donose. Ova strategija je u nekoliko pitanja problematičan dokument. Ta je strategija rekao sam koliko mi je vrijeme dozvoljavalo, teška 260 milijuna kuna prema predviđenim izdacima, a nisu svi ovdje navedeni koliko bi ona koštala, dakle u nekom razdoblju od 4 ili 5 godina koje će provoditi prema ministru tri ili prema nama do tada dvije Vlade, ali evo bit će valjda i tri. Međutim, ona će petrificirati neke stvari kao što je primjerice i nametanje poslova i Hrvatskom saboru koji će morati imati posebno tijelo koje će pratiti provedbu ovakve strategije, ali i ured Vlade predsjednika Vlade kako je ovdje navedeno, dakle pričamo o rasterećivanju administracije, smanjivanju birokracije, a svakim zakonom sad i strategijom istu povećavamo. Nova replika, Ante Babić. bilo je onako impresivno kad ste rekli da je možda ovo jedan turistički vodič više gledano na pojmovnik za strance, ali tko bi mogao zapravo nabrojati sve primjedbe vezano za ovu strategiju u kratkom vremenu. To kao što ste rekli zaslužuje puno više vremena. Ali ova strategija me zapravo podsjetila i na izjave predsjednika Vlade Zorana Milanovića koji je govorio ako se sjećate dok su oni bili u oporbi da su donijeli niz prijedloga zakona koji nažalost niti jedan kada su došli na vlast nisu implementirali. Tako ja gledam i na ovu strategiju. Zašto ova strategija, piše ovdje da je cilj strategije osiguranje pravovremene, pouzdane i kvalitetne javne usluge korisnicima i radi osiguravanja višeg životnog standarda svih građana i stvaranja poticajne poduzetničke klime što je posebno naglašeno … Vlade Republike Hrvatske. ova Vlada je zapravo u 3 i pol godine učinila sve da administrativnim, birokratskim, represivnim i poreznim metodama učini sve da ne privuče niti jednog investitora u Republiku Hrvatsku i ono što je privučeno se može izbrojati na prste jedne ruke. Na stranici broj 27 uočio sam, a time se također ova strategija hvali, zapravo o planiranju i izvršenju u javnoj upravi pa se spominje i posebno naglašava Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske koji je stupio na snagu 1. siječnja 2015. godine. Znači više od 80% prijedloga zakona doneseno je za vrijeme ove Vlade po hitnom postupku. Upozoravali smo i tada da se ti zakoni donose bez temeljitih analiza. Jedan od takvih je bio i Zakon o regionalnom razvoju koji će nanijeti nesagledive posljedice jedinicama lokalne samouprave koje već sada vide da imaju 20 do 30% manje prihoda u svome proračunu. Tako i ova strategija. Uvaženi kolega Babić, ono što nam vrijeme ne dozvoljava s obzirom na opsežan dokument koji uvijek dolazi u popodnevnim satima da bi se što manje o njemu u javnosti pričalo, jednostavno nedostatak vremena nije mi dao priliku da vam ilustriram sve ono što sam govorio. Ali recimo stranica 36, u definiranju standarda treba maksimalno težiti smanjivanju, uklanjanju birokratskih prepreka brzim rješenjima uz uporabu moderne tehnologije i minimalnom angažmanu korisnika u ostvarivanju njihovih prava i interesa. Pa mi to slušamo 40 ili 50 godina. Moderna, dobro obučena, dobro plaćena i malobrojna državna uprava. Ono što je problem u ovoj strategiji koji nisam prethodno rekao imam dojam da netko tko je pisao i o ovim mjerama uopće ne zna širinu obuhvata ove strategije. Jer kad vi čitate o tim mjerama vidjet ćete da su one u pravilu mišljene prvenstveno za državne službenike, za državne službe, za hajde jednim uvjetno rečenim širenjem i na lokalnu samoupravu. Ali potpuno su iz vida njima njima promakle bolnice, kazališta, muzeji. Dakle, čitav javni sektor koji se uopće ne može naći u ovim mjerama niti ove mjere ovako kako su propisane može primijeniti. Ali to je samo pokazatelj da se išlo raditi nešto tek toliko, neka bude materijal jedan dobar maturalni rad ali daleko od onoga da vi s tim dokumentom nešto možete napraviti, a najgore od svega što on predstavlja obvezu i budućim vladama. Ako ga Parlament donese sutra nitko neće moći reći da neće primjenjivati ovo zato što je neprimjenjiv. Uvaženi kolega Mlakar, rekli ste da je ova strategija popis želja. Spomenuli ste decentralizaciju i govorili o vrlo bitnim stvarima koje bi ova strategija na neki način trebala bit, a ona to uistinu nije. Iz ove strategije gdje doslovno piše da valja naglasiti tek novi Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske koji se primjenjuje od 1. siječnja 2015. godine propisuje obvezu usaglašavanja planova razvojnih programa jedinica lokalnih samouprava. Pa onda spominje te anglomeracije Zagreb, Rijeku, Split i Osijek Osijek dok jedinice lokalne samouprave s manjim brojem stanovnika i dalje nisu u obvezi usklađivati strateške planove razvoja. Pa i do sad su brojne jedinice lokalne samouprave sa manjim brojem stanovništva tipa grada Senja, Bakra, Otočca izrađivale svoje strategije razvoja i većim dijelom ih ispunile i od sad ih rade. Međutim, zakoni koje smo donijeli naročito proteklih nekoliko mjeseci što će to značiti u Strategiji razvoja, odnosno učinkovitosti uprave na područjima kojima smo, jedinicama lokalne samouprave u tom dijelu već tim zakonima oduzeli sredstva da mogu normalno funkcionirati. Od 555 jedinica lokalne samouprave ukoliko se svedemo na ovaj način da anglomeracije budu te koje će biti nositelji razvoja dolazimo u onu situaciju koju smo imali prije devedesetih kad su ti glavni centri koji se ovdje spominju usisavali u sebe i novac i ljude. A da ne govorimo o agencijama koje su proteklih godina nabujale. Postavlja se uopće pitanje čemu kad imamo na terenu 555 jedinica lokalnih samouprava, kad imamo ministarstva u kojima svaki u svom resoru ima određenu državnu imovinu s kojom se može brže, učinkovitije i racionalnije upravljati. Mislim da ova strategija ovako kako je napisana u biti je jedan hajmo reći onako kako ste vi upravo i rekli jedan dobar maturalni rad iz kojeg se može nešto… …/Upadica Stazić: Kolega Klarić, može se naučiti. Kako se ne bi moglo naučiti? Zakon o općem upravnom postupku koji ima negdje tristotinjak članaka ovdje je definiran jednom prosto proširenom rečenicom. Kome je potrebno u strategijama definirati što je upravni postupak meni nije jasno. Što je oblak? To mi je jasno da treba definirati. Pojavio se ponad grada oblak jedan, Dobriša Cesarić. Vjetar visine ga je njihao itd. da sad ne recitiram. Nema govora o onom što je bitno. Decentralizirajte poslove koje ste centralizirali, koje ste sabili u ministarstva. Operativne funkcije državne uprave nisu poslovi koji se trebaju raditi u ministarstvima. Trebaju se raditi na razini županija, gradova i općina i to je ono zašto se koliko sam ja razumio i vi zalažete u svojoj replici. To je potpuno izgubljeno iz vida. Nitko nema prvo već je bio komentar, nitko nema naglasak ni u idućih pet godina da ćemo preurediti teritorijalno ustrojstvo bez obzira na politički prihvatljiv vama ili neprihvatljiv način, a još manje da ćemo funkcije županijama koje ste već imali ideje i brisati, gradovima i općinama urediti drugačije. 80% poslova danas koje radi državna uprava trebali bi se raditi operativnih poslova u gradovima i općinama, odnosno županijama a ne da imate inspekcijske službe koje šaljete iz Zagreba da bi utvrđivali minimalno higijensko-tehničke uvjete u Đakovu. I onda živimo svi u nekom zrakopraznom prostoru, jer taj inspektor koji je tobože u Zagrebu u stvari nije u Zagrebu. On već 15 godina sjedi u Đakovu, samo mijenja pločice na vratima. To je jedan besmisao koji traje. Dva stupnja u upravnom rješavanju gdje isto tijelo donosi u prvostupanjskom postupku rješenje i rješava po prigovoru je nešto što smo trebali riješiti. …/Upadica Stazić: Vrijeme./… O tome nema riječi. Nema riječi o oblacima i sličnim stvarima. Josip (HDZ)** Poštovani kolega Mlakar, vi ste u svojoj raspravi upozorili na timing donošenja ove strategije. Mislim da je ona na neki način iznenadila mnoge jer nekoliko mjeseci prije kraja mandata Vlade donositi ovu strategiju, pa onda slušati riječi ministra koji kaže to je za neke druge ministre ili za neke druge vlade jednostavno je dvojbeno. Jer nešto je ministar morao raditi ove četiri godine vjerojatno i po nečemu. Ovih dana saznajemo da Plan 21 nikada nije postojao, da su od njega ostale samo korice valjda, onda se po nečemu radilo. I stvarno sam se potrudio pronaći po čemu se radilo. Postoji plan rada, tj. program rada Vlade 2011./2015. i baš ima jedan dio koji se tiče javne uprave. I meni u tom dijelu najvažnija točka a ima 6 ciljeva koje je ministar uprave postavio, najvažnija točka je točka 5. koja kaže osigurati otpornost prema političkim pritiscima. To je zaista bilo nešto što se kontinuirano provodilo u ove tri i pol godine. SDP je naime osigurao otpornost prema političkim pritiscima i desilo se ono što se desilo. Evo samo jedan mali primjer kako je otpornost funkcionirala, jedan mail. "Poštovani obavještavamo vas da 11. ožujka 2013. na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva objavljen javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu gospodarstva za radna mjesta različitih profila. Ovim putem vas pozivamo da obavijestite naše članove za koje smatrate da su kompetentni i zainteresirani te napominjem da je rok prijave do 19. ožujka te vas molimo da nas obavezno do toga datuma povratno izvijestite." To je način na koji su oni razvili otpornost prema političkim pritiscima i jednostavno možda bi najbolje bilo da se ova strategija nazvala nekako skraćeno, recimo nazovi 098/477-911 radi posla. Svi znamo čiji je taj broj telefona, ministra Miljenića pa evo. To je način na koji se strategije dosada provodila. A vi ste sad kolega Borić pogriješili i otišli u drugo Ministarstvo pravosuđa, a nama je ministar uprave ovdje braniti ovu strategiju. Ma ja bih se opet vratio na pojmovnik jer to je nešto što me fasciniralo svojom duhovitošću. Vi ste govorili o otpornosti prema političkim utjecajima, a sad iz ovih silnih definicija o oblaku smo govorili, e-past neću ni govoriti, i osjetljivim radnim mjestima, ima samo još dvije definicije koje se mogu jako dobro primijeniti. Jedna je, mada ne odgovara definiciji iz pojmovnika, može se upotrijebiti za ovu ideju Ministarstva uprave odnosno Vlade – dekoncentracija. Oni su bili izgleda malo dekoncentrirani kada su pisali strategiju. I bolje bi bilo da je povuku. A drugo, kada su već u dekoncentraciji naveli sve ove definicije definicije predlažem da posebno obrate pozornost na novi pojam koji su također definirali Strategijom razvoja javne uprave – kvaliteta, način rada i razina ostvarenja ciljeva koji udovoljavaju opće prihvaćenim standardima i očekivanjima korisnika te društva u cjelini. U ime naših korisnika mogu vam reći da je ovo neočekivano loše. Molim vas takve dokumente nemojte nam više nuditi. **Stazić, Nenad Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Mlakar, vi ste spominjali racionalizaciju koja se spominje, ustvari ste spominjali jednu veliku centralizaciju javne uprave u ovom periodu od 3,5 godine iza nas i tu ste u pravu. Spominjali ste i troškove. No niste možda do kraja baš otišli u tim troškovima. Naime, bilo bi dobro i normalno da građanin kad dođe na neki šalter u nekom sebi najbližem mjestu gdje postoji neka javna uprava preda neki zahtjev i da mu se kaže sukladnom nekakvim zakonskim okvirima i vremenu koje treba da će za 7, 7, 10, 30 dana dobiti obavijest da si odgovor podigne na tom šalteru a da ovaj dio kola unutar službe. Ali mi imamo situaciju da ustvari smo sve to iskomplicirali, da ustvari građani danas puno više putuju i da građani imaju troškove o kojima nitko ne govori. Dakle, danas građani u Hrvatskoj u 21. stoljeću u vrijeme informatizacije tog sustava putuju više i troše više nego što su putovali prije. Ali nije samo to, i državu to više košta. Recimo na primjeru nekakve minimalne plaće, one 3500 kuna koliko imaju ljudi u javnoj upravi, oni su preseljeni znači u neke druge gradove, putuju, dobivaju putne troškove kojih dosad nije bilo. I onda imamo situaciju i kažemo nešto smo ušparali, nešto smo racionalizirali, ustvari smo centralizirali, povećali smo troškove proračuna jer mora plaćati putne troškove, a građanima smo još više povećali. Ma zakomplicirali smo sustav. I slažem se, ništa ova strategija neće novo donijeti jer se definitivno donosi u predizborne svrhe. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Davorin Mlakar. Pa evo sad ću reći na kraju uvaženi kolega Hrg što sam ja ovim nastupom koji možda je i nedovoljno ozbiljan a trebao bi biti izuzetno ozbiljan ustvari htio poručiti? Moramo poći od samih sebe. Mi smo se nebrojeno puta nabacivali ovdje najgrubljim izrazima o državnim službenicima, državnoj upravi, lokalnoj upravi. Pođimo od sebe, ovo su dokumenti koje donosi Parlament, najviše zakonodavno tijelo jedne države. Na što to liči? I mi ćemo nakon ovakvih dokumenata očekivati da nam službe dobro funkcioniraju? Pa ovo tko pročita mora se zblenuti i 7 dana neće doći k sebi jer ne zna što će s ovim materijalom. Neki dan me pitao čovjek o nekom članku 10. Zakona o prostornom planiranju, ja ne znam napamet zakone, pa kad je pročitao pa to uopće nikom živom nije jasno o čemu se radi. Čovjek je po struci arhitekt. Ne može se na ovaj način tražiti da imate kvalitetnu državnu upravu kad Ministarstvo uprave nije u stanju napisati kvalitetnu strategiju. A strategija nije u tome da je osnovna služba informatička služba, ona je servis i pomoć a ozbiljni ljudi koji vrše analize, koji znaju kako posluju i državne službe i javna uprava mogu biti autori ovakve strategije. Ovo je besmisleno, ovo je dokument koji je karikaturalan! Da vi objašnjavate pojmove kao što su kvaliteta u Strategiji razvoja javne uprave, a da pritom pola javne uprave vi niste ovim dokumentom uopće obuhvatili. Vi ste segmentno prišli rješavati neke stvari pa ste ih onda samo lijepo i nažalost papira naširoko opisali na preko 170 stranica. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Mlakar, jel si vi možete zamisliti da mjesto ovog pojmovnika je napisano da ovo što je trebalo biti obrađeno ovom strategijom i oni koji se njom obrađuju koštaju građane RH 42 milijarde kuna? Naime, toliko su plaće državnih službenika, javnih službi i zaposlenika u lokalnoj, regionalnoj samoupravi sa materijalnim troškovima. Dakle 42 milijarde kuna i da je to napisano ovdje onda bi naprosto onaj tko piše ovakvu strategiju se malo razmislio koliko mora napisati ozbiljan dokument prije svega iz poštovanja prema hrvatskim građanima. A da radi hrvatskih građana koji plaćaju te 42 milijarde za ove koji bi trebali biti obrađeni tom strategijom ipak brojčano mu pojasnimo koliko je to čega jer mislim da se mi ovdje vrlo često razbacujemo ciframa koje nemaju veze sa zdravom pameću. Pa tak su oni tzv. državni službenici i namještenici negdje oko 65 tisuća, međutim kad od tuda maknemo MORH, pravosuđe, pravosudnu policiju, policiju, carinsku i poreznu upravu dođemo do toga da je državna službe negdje oko 8,5 tisuća ljudi, ali zato javne službe su 180 tisuća ljudi i lokalna samouprava je negdje oko 13, 13,5 tisuća ljudi. I kad radimo strategiju onda treba početi od toga da li su građani zadovoljni sa tim što plaćaju 42 milijarde kuna, da li oni njima adekvatno pružaju usluge a ne davati im pojmovnike što to nešto znači. Vi i ja se dobro sjećamo 2009.i OIB-a, da je taj OIB profunkcionirao onako kako treba onda vjerojatno hrpa toga ovo što piše u ovoj strategiji naprosto ne bi trebala jer bi taj OIB prisilio one koji sudjeluju u njemu da budu na usluzi hrvatskim građanima, da budu na usluzi onima koji plaćaju 42 milijarde kuna. Dakle, 42 milijarde kuna a ne ovaj pojmovnik. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Poštovani kolega Šuker, vama je potpuno jasno koja je financijska težina svega ovoga o čemu mi danas govorimo i često puta ove ljude pretvaramo u neke suhoparne brojke pa onda i neki gnjev javnosti ide bez obzira koliko puta se govorilo uvijek prema istoj kategoriji službenika. Mi ovdje govorimo o javnim službama koje su vrlo širok pojam i ne tiče se samo onog što ljudi često čitaju državnih službenika. Uz trošak za proračun kojeg ste spomenuli, ova strategija ponovit ću prema predviđenim troškovima koštala bi 260 milijuna kuna, rokovi kako su postavljeni su obično negdje do sredine 2020.godine, nisu pobrojani svi troškovi koji bi mogli nastati nekim od ovih mjera kako se one u ovoj genijalnoj strategiji navode. Ali je činjenica da je vrlo veliko pitanje da li nama to treba? Vi imate na stranici 110 još jedno poglavlje gdje se upravlja provedbom strategije. Dakle em se provodi, em još netko mora upravljati tim provođenjem. Mi gomilamo administrativne kapacitete na ne nepotrebnim, nego na nebuloznim stvarima. Neko sebi već slaže nekakav poseban vidim u budućnosti ured koji će upravljati provedbama strategija a provodit će uvijek netko drugi, a mi ćemo gomilati neku grupu službenika. Tu je prijedlog za Vladu, pa uz ured predsjednika Vlade, pa ćemo saborskim radnim tijelima uvaliti još da prate razvoj tih strategija i jednostavno dovest ćemo do toga da ćemo i dalje 90% zakona donositi po hitnom postupku.

Prvo što želim reći, uvijek kad raspravljamo o dokumentima koji imaju reformske karaktere, zapitam se slijedeće, 25 godina u Hrvatskoj nešto gradimo i onda dođe dan veli sad sve to moramo reformirati. To je bilo sada u ovom mandatu kolege iz HDZ-a i za vrijeme vašeg mandata biti će i za vrijeme budućeg mandata. Osnivali smo, malo sutra nećete bit, možda malo preksutra, ali malo sutra kolega Mlakar još ne. Osnivali ministarstva, fondove, zavode, urede, agencije, općine, gradove, županije e sad to moramo reformirati. Jesmo to krivo gradili sve skupa, jesmo zdravstveni sustav potpuno krivo postavili, obrazovni sustav da stalno nešto moramo reformirati? Ili se iza toga zapravo otkriva nešto drugo? Pritisci različitih interesnih lobija koje često traže promjene radi seljenja svega na privatno tržište i profita. Ono što na početku želim zamjeriti da i u ovom dokumentu se koriste strane riječi, strani izrazi i to na način kao glavni dio teksta a hrvatsko značenje ponegdje u zagradi umjesto obrnuto. Dakle ministre nemojte više nikad doći ni s jednim dokumentom u kojem kao osnovicu koristite bilo koju stranu riječ jer to je uvreda za hrvatski jezik. Možete sadržajno upisivati i kineske izraze ali u zagradi. Tako da na hrvatskom jeziku imamo izraz od dole prema gore, od gore prema dole, od dna prema vrhu kako god hoćete. Zato vam ne treba engleski jezik. Razlozi problema u javnoj upravi, cjelovitoj javnoj upravi, ne zadnje 3 ili 4 godine nego 25 godina. Izostanak međuresorskog usklađivanje koji je ponekad jači, ponekad slabiji, ponekad ga uopće nema. To se vidi iz tekstova zakona, propisa, definiranju nadležnosti, postupanja, nadzora i suradnje. To je stvorilo probleme u funkcioniranju javne uprave i strategija se bavi tim dijelom problema i smatram da je izuzetno važno taj dio apostrofirati i ako ova strategija učini samo taj učinak da prilikom određivanja uređenja gradnja zgrade javne državne uprave u Hrvatskoj će biti međuresorsko usklađivanje već smo jako puno napravili. 2., brzina donošenja propisa, u Hrvatskoj zakoni se u prosjeku donose u tri dana, od radnog tijela do glasanja prođe otprilike 3 maksimalno 4 dana, također ništa novo. I u prošlom i pretprošlom mandatu oko 80% zakona je bilo po hitnom postupku i oni koji su trebali i oni koji nisu trebali. To je po meni drugi cilj koji bi strategija trebala ostvariti da uspori u brzini stampeda zakonodavnih promjena i podzakonskih propisa koji se često od strane ministara i Vlade donose olako. 3. je zahtjev za deregulaciju. Ja sam dosta rezerviran odnosno oprezan i upozoravam da postoje dvije krajnosti, prenormiranost možda ju i imamo, ali i izostanak regulative tzv. deregulacija često dolazi od zahtjeva i zahtijevaju oni koji žele stvoriti teren za lov u mutnom. Što je manje pravila oni se više ne nalaze, a oni koji se više snalaze kada pravila nema su bogati. Sirotinja se ne može snać ni uz pravila ni bez pravila. Tako da nisam a priori zato da je samo smanjenje regulative kvaliteta. 4. ako strategija urodi plodom da se ne traži isključiva poslušnost onih koji rade nego kada ih se i sluša kada upozoravaju na nešto što nije dobro i kada nije uvijek šefovi njima neće odgovarati i reći nisi zato da ukazuješ na propust nego da izvršavaš propise i da će te primjedbe dolaziti do političkog vrha koji donosi političke odluke već smo puno napravili. A najviše nedostataka znaju oni koji ne znam nešto rade i provode, a žele brže, bolje i kvalitetnije. 5. operativno planiranje koje je strategija postavila kao uvjet je također moguće ako stabiliziramo pravni sustav i smanjimo broj promjena. Kako operativno planirati u općini ako u toku godinu dana u proračunskoj godini dva puta mijenjamo način financiranja? Nikako. Dakle to su opći ciljevi strategije za koje želim da doista uspiju i ne trebaju novaca za provedbu nego političke mudrosti i volje da tako radimo. Za korisnike usluga držane uprave, javne uprave, lokalne samouprave bilo bi idealno da ima samo jedan kontakt kada nešto treba. dođe, preda i sve ostalo sustav radi sam. Smanjujemo i točke korupcijskog rizika i troškove i državi i tom korisniku. To je postavljen kao jedan od ciljeva. Međutim dolazimo do problema kojega naglašavam, a on je ili informacijska ili informatička nekompatibilnost resora. Imam osjećaj da često ne može se iskoristiti ona odredba zakona koja veli da država od građanina ne smije tražiti podatak kojega već posjeduje zbog toga jer različiti resori državne uprave koriste različite programe, različite baze podataka odnosno da imamo toliko hardvera i softvera koliko resora u tom segmentu imamo, svaki svoj. proteklih 25 godina nije postojao jedinstveni pristup niti razmišljanje o tome da oni moraju međusobno biti kompatibilni. I zbog toga je ona mogućnost vučenje podataka, iako je visoki stupanj informatizacije nije moguć. Onaj tko uspije to ujednačiti, a bez otpora i optužba da to radi iz vlastitog interesa će biti genije i taj mora imati jaki politički utjecaj koji će to uspjeti nametnuti. Zanimljivo je i slažem se na jednom mjestu u strategiji piše da se računala često koriste kao pisaće mašine i kalkulatori i ništa više od toga, to je ozbiljni problem. I zbog toga pitanje e-usluga, e-građana pa sada i ovo najnovije sa osobnim iskaznicama gdje smo zapravo konstatirali da elektronska osobna iskaznica sa čipom, da ne spominjem projekata OIB-a ne donosi mogućnost nijedne nove od ovih postojećih 22 usluge koje imamo. Negdje sa čipom je počeo problem jer je netko kupio ili naručio čipove bez ovih koordinacija koje sam govorio, očito i vizije kakvu državnu upravu želimo. Sljedeće područje gdje smo otišli predaleko, a to je inflacija tijela javnih vlasti ili pravnih osoba s javnim ovlastima. Ja više ne znam da li u Hrvatskoj postoji jedan ceh koji nema svoju komoru s javnim ovlastima. Ima li jedan ceh, jedna profesija, jedno zanimanje koje nema komoru? Svaki mjesec nekakve komore smo osnivali s javnim ovlastima i drugim …/Govornik se ne razumije./ … davale javne ovlasti, iza toga oni postaju potpuno samostalni, ne daju nikome da im se miješa u posao, a izazivaju probleme u funkcioniranju. I sada na kraju što se tiče ciljeva i mjera koje su postavljene, izdvojit ću ih pet. 13-1 obrazovni sustav za rad u javnoj upravi. Jedna od najvažnijih točaka kada je kadrovska struktura u pitanju gdje mi možemo zaposliti ekonomista, profesora, liječnika u upravnim odjelima ali nemamo ujedno i onoga tko poznaje javnu upravu. Dakle objedinjavanje, stvaranje sustava obrazovanja za rad u javnoj upravi je preduvjet da imamo odakle crpiti kvalitetni kadar, da imamo odakle crpiti. Jer nije dovoljno proklamirati želju da crpimo kvalitetni kadar a ne imati obrazovni sustav da ga stvara. Drugo 14.2, dakle 14.-ti cilj, druga mjera, uredi državne uprave u županijama moraju objediniti i ostale resore koji su dekoncentrirana, koje je država dekoncentrirala po županijama. Jako važan cilj i onome tko će na tom cilju raditi želim puno sreće, debelu kožu i veliku političku zaleđinu da ga ne pojedu prije nego što počne jer će otpora biti i lokalno i središnje. 17.1, funkcionalna i financijska decentralizacija, 17.2 teritorijalni ustroj. Imam osjećaj, dakle o tom teritorijalnom nesretnom ustroju, o decentralizaciji manje, ali teritorijalnom ustroju, ali doista svi laprdaju kako god se sjeti. Pa imam osjećaj da smo ponekad općine, gradove i županije radili i gradili fanglinom, znate šta je fangla? Zidarska žlica. Ovako je netko baca. A onda su došli drugi koji bi taj red na tome napravili sjekirom, onom velikom šumarskom sjekirom i sasjekli sve do čega dođu. Pa dakle kada su zaposleni u lokalnoj samoupravi, pitanje …/Govornik se ne razumije./… 638, imamo 1322 lokalnih i regionalnih dužnosnika, to su načelnici općina i zamjenici, gradonačelnici, zamjenici, župani i zamjenici 1322, izabranih od naroda, ono što se kaže. Međutim, ta brojka od 13600, netko veli da je to previsoka i nisam pristalica ni sjekira ni škara nego financija i podataka. Pa kada sam te podatke razvrstao po županijama, broj zaposlenih, neću stići u financijama onda sam ustanovio da primjerice u Međimurskoj županiji jedan zaposleni u općinama, gradovima i županiji ukupna lokalna regionalna samouprava dolazi na 541 stanovnik. Dakle jedan na 541 stanovnika. Ili u Brodsko-posavskoj na 521 stanovnika jedan zaposleni. U Koprivničkoj na 408., Krapinsko-zagorskoj 421, Varaždinskoj 491, Zagrebačkoj 478. Prosjek Hrvatske je 325 na 325 stanovnika 1 zaposleni. I to su racionalna lokalna i regionalna samouprava. Ali onda imamo Dubrovačko-neretvanska, 1 službenik na 238 stanovnika. Istarska 1 na 204, Ličko-senjska 1 na 187, Primorsko-goranska 1 na 259, Zadarska 1 na 278, u gradu Zagrebu 1 na 279. sada pitam, kako općine i gradovi i županije koje imaju potpuno iste ovlasti i obaveze u cijeloj zemlji negdje funkcioniraju s jednim službenikom na 530 stanovnika a negdje im treba na 221. Dakle čak ne škare nego skalpel bi trebao ako ćemo poštivati ovakve. Jer škare i sjekire režu sve i efikasne i sposobne. Ako ćemo sjekirom raditi i to zasigurno nećemo dobro napraviti. Imam i podatke o rashodima za zaposlene preračunato za 2013. po jednom zaposlenom službeniku ili namješteniku. Hrvatski prosjek mjesečno vam je 30 tisuća 113. To nije plaća, rashodi za zaposlene daleko širi pojam, 30 tisuća podacima iz 2013. U gradu Zagrebu je to 42 tisuće 176, u Zagrebačkoj županiji 34 tisuće a u Međimurskoj 25 Dakle i financijski pokazatelji i podaci postoje i vjerujem da ova točka ili mjera 17.1 i 17.2 neće u Vladi početi se provoditi na način da netko na salveti najprije nacrta kartu teritorijalnog ili regionalnog ustroja a onda počnemo razgovarati a što bi oni morali raditi, s kojim novcem i za koliko. Prelazimo na replike. Tomislav Klarić, izvolite. zaista paušalnim činjenicama očito niste bili na takvim poslovima da znate što se sve na terenu među tim jedinicama lokalnih samouprava događa. No rekli ste rečenicu o tom teritorijalnom ustroju svi laprdaju kako žele, pa PGŽ dali ste primjer da ima 1činovnika na 279 stanovnika, pa Istarska županija 1 na 275 ili tako nešto. E sada se postavlja pitanje zašto je tome tako i koja je razlika ako neka aglomeracija ima veći broj stanovnika da je 1 stanovnik na 580 ili ovdje ako je 1 na 275 kada iste poslove moraju obavljati od zimskog održavanja cesta, od socijalne skrbi, od dječjih vrtića, od svih onih poslova koje jedinice lokalne samouprave na svom terenu obavljaju. A da ne govorimo demografsku sliku koja se ovdje u ovoj strategiji vrlo malo spominje. I ono što se događa u Slavoniji sad kad mladi ljudi odlaze ća, a govorim o bijeloj smrti u Hrvatskoj. I onda govorimo i neko stvarno laprda ovdje o ukidanju i rezanju skalpelima i ne znam čemu jedinica lokalne samouprave koje itekako obavljaju svoj posao na terenu, bez obzira koji broj stanovništva imaju. I ne možete vezat broj stanovnika negdje u Lici, u nekoj maloj općinici ili Gorskom kotaru koja je a propos ovih zakona izgubila sad i sredstva za sve te poslove koje obavlja sa brojem stanovnika koji se nalazi na tom prostoru. Pa valjda je cilj i funkcija te jedinice lokalne samouprave da servisira te svoje građane. A onda kad dijelimo taj broj na ovaj način kako ga vi dijelite, pobrojite stanovništvo u nekoj općini, primjer Lokve koja ima 700-800 stanovnika, sa njih 5, 6, 7 zaposlenih. Kad ih se podijeli na broj zaposlenih dođete do činjenice koju vi nikad ne spominjete, ali ne samo vi nego svi oni koji se na taj način odnose prema jedinicama lokalnih samouprava, odnosno da ne ponavljam ono i da ne kažem vama što ste sami rekli, da u tom teritorijalnom ustroju svi laprdaju kako žele. Kolega Klarić, ja bih molio da upotrebljavamo riječi koje su primjerene. Ja sam shvatio oprostite da je to bilo upućeno kolegi Lesaru. … /Upadica se ne razumije./ … Ovdje svi slobodno možemo iznosit i govorit svoje stavove, ali velim birajmo riječi. Stranka rada)** Kolega Klarić, prvo 7 godina sam bio zamjenik župana i molim vas budite pristojni i kad nekomu velite da nema pojma o nečemu o čemu govori, dakle 7 godina sam radio u regionalnom samoupravi. To vjerojatno niste znali, sad vam to velim pa onda pazite drugi put. Drugo, podatke koje sam iznio su službeni podaci iz podataka Ureda državne revizije godišnjeg izvješća, popisa stanovništva i podataka koje sam dobio iz Ministarstva uprave i službeni su. što se tiče autentičnosti podataka. Treće, rekao sam da u kriterijima koje zastupam, inače ih je 12 kriterija koje ja zastupam, zbog vremena rasprave mogao sam iznijeti jedan, to je broj stanovnika i financijski djelomično drugi. Dalje više nisam stigao zbog ograničenog vremena. I nećete me razuvjeriti jer ako želite evo imam minutu vremena, ukupni prihodi i primici po stanovniku za 2013., a to je zove inače fiskalni kapaciteti, po jednoj glavi stanovnika u Međimurju godišnje uprihodujemo 3028 kuna. Hrvatski prosjek je 5527 kuna, mi 3028 i na zadnjem smo mjestu po fiskalnim prihodima. Zagreb je prvi, 9450. Ima za svaku županiju pojedinačno, gledajte. Istarska je 7724, Primorsko-goranska 7027. I kad izbacim Zagreb van prosjek je 7800. Sad mi odgovorite na pitanje kako to da lokalna samouprava u Međimurju sa 3028 ili ako hoćete u Varaždinskoj ili Krapinsko-zagorskoj sa 3400, u Varaždinskoj sa 3900 po glavi stanovnika servisira svoje obaveze, ima u donjoj tabeli najmanji broj zaposlenih u općinama, gradovima i županijama u apsolutnom brojku po stanovnika u odnosu na broj općina.

Hvala lijepa potpredsjedniče. Pa možda je to ustvari odgovor na ono što ste rekli, dakle tamo gdje je prihod po glavi stanovnika manji tamo ima manje službenika, a tamo gdje je veći tamo ima više službenika. Možda je to odgovor. Ali nisam se zato javio za repliku nego sam htio se osvrnut na ono što ste govorili o županijskim državnim uredima, uredima državne uprave u županijama. I tu ste iz strategije, iz dokumenta ustvari izvadili da se to treba pojačat funkcioniranje, povezivanje, ne znam što sve ne. A ja ću reći ovako, da je 2000. godine kada se razdvojila ta državna uprava od one regionalne, lokalne i državne zajedno u županijama za što su one i stvarane ustvari bio jedan od najglupljih poteza i najštetnijih možda koje je napravljeno javnoj samoupravi jer je tada došlo do duplog sustava. I dan danas ja kao gradonačelnik nakon 14 godina nemam pojma što ti ljudi tamo rade, čime se bave i ne znam kuda trebam ići ako trebam nešto obaviti pa postavljam pitanje kako će građani to znati. Ne kažem da ti ljudi neće radit, hoće, ali moramo omogućiti da mogu raditi, a ne danas da imamo te službe gdje su svi ti ljudi zaposleni, stalno negdje idu, stalno se nešto ukida, stalno se nešto pretumbava. Ni vrag više ne zna gdje se što nalazi. U gradu Križevcima je bilo do '93. godine grad Križevci i 4 okolne općine oko 150 i nešto ljudi ukupno zaposleno, i porezna i sud, sve ono što je bilo. Danas ih je isto toliko ali niš' ne funkcionira jer ove službe koje jesu dakle ne znamo ni gdje su.

došlo je do razdvajanja ureda državne uprave od županije. Sve je iza toga ostalo isto, samo se jedna stvar promijenila. Na čelo ureda državne uprave je bio tada, pročelnik su se zvali, pročelnici ako se ne varam, a do onda je njima šef bio župan. znate zašto, i tad se zvala regionalna uprava i samouprava, a to drveno željezo je izmišljeno samo zato da bi predsjednik Republike imao ovlasti davanje potvrde izabranim županima. Da bi predsjednik države mogao izvesti … da potvrđuje izbor župana koje se radilo na županijskim skupštinama trebalo je njih staviti u funkciju, oni su imali status državnog dužnosnika župani tada, do 2001. I to je bilo drveno željezo, jedna od najvećih gluposti koja je mogla biti i to je dobro da je promijenjeno. Problem je u sljedećem, da je uredima državne uprave ostao ili dato im samo dio dekoncentriranih poslova države, a ne sve. Pa vi imate Ured državne uprave u svojoj županiji, ali dio državnih dekoncentriranih poslova je van tog ureda. Imate još desetak takvih poslova i sada samo velim to sve mora biti dio ureda državne uprave na terenu, jednog ureda, a ne razbacanog po ostalim resorima. I to je posljedica toga da neki ministri nisu dozvolili da njihovi dekoncentrirani

Hvala lijepa. Kolega Lesar naime pomno sam vas slušao i moram priznati da me je zasmetalo kada ste napravili analizu broj stanovnika sa brojem zaposlenika u županijama. Kada bi to gledali i uspoređivali onda krenimo od početka. Hrvatska je izgubila samo u razdoblju od 2001.do 2011. 150 tisuća stanovnika, a kada gledamo broj zaposlenika u županijama u razdoblju recimo od 1997.imali smo 793 zaposlenika, 2000.recimo jedna referentna godina 921, 2014. 2,275 znači gledamo bez Zagreba. Dobro ste rekli da nije potrebno škare i sjekira ali ovlasti u županijama isto tako i nadležnosti i centralizacija nije se puno promijenilo. Znači ne treba nam škare i sjekira, ali ne trebaju nam ni gljive poslije kiše. Prema tome treba nam regionalizacija, treba nam objedinjavanje jedinica lokalne i regionalne uprave, stvaranje snažnih regija i upravo smanjivanje troškova. Prema tome, gledajući ovaj broj broj i povećavanje broja zaposlenika u svim ovim godinama nije inkorporirao u odnosu na smanjivanje broja stanovnika u RH. **Batinić, laburisti - Stranka rada)** Kolega Bubalo vi ste ne morate ljutiti, sada sam na brzinu pogledao slavonske županije po svim parametrima, uopće ne odskačete u zlatnoj sredini, racionalno i dobro organizirani. Dakle što se tiče ovlasti slažem se s vama, 2001., 2003.se stalo sa daljom decentralizacijom i to jeste problem i ovlasti i novaca posebice. Čak smo kasnije mnogim potezima pa i u ovom mandatu s nekoliko zakonskih promjena smanjivali izvorne prihode lokalnoj i regionalnoj samoupravi što nije dobro, a indirektno povećavali obaveze, ali ne i odlučivanje nego samo obaveze. A što se regionalizacije tiče, vidite tu se duboko ne slažemo ili ću to reći ovako, ja ću podržati svaki prijedlog regionalizacije Hrvatske u sklopu kojeg će Međimurje biti regija, a vi se svi ostali dogovarajte kako hoćete ali mi želimo biti svoja regija. Što ćete vi u Slavoniji i oni u Dalmaciji napraviti uopće me nije briga. Ali nikad više nemojte predlagati regionalizaciju, a da Međimurje svrstavate u bilo koju drugu regiju osim regija Međimurje, točka.

pokazali određene kriterije odnosno određeni trend koji se dešava u smislu efikasnosti i racionalizacije i rada kako lokalne tako i regionalne samouprave. Da, vidi se trend iz ovoga sam koliko znam pratim većim dijelom se pokazalo da ta neracionalnost i neefikasnost je itekako prisutnija što južnije, da ne velim još dalje što bilo, a mi na sjeveru Hrvatske praktički uz skromne resurse ali veliku efikasnost uvijek ispadamo da smo bogati i da nam ništa ne treba. Kada govorite o ovom dijelu da itekako je bitno kada se usporedi broj zaposlenih u odnosu na ukupan broj stanovništva ili broj zaposlenih u odnosu na izvorne proračunske prihode. Ali ja bi ipak istaknuo primjer svoga grada gdje je 8,300 stanovnika i 8 zaposlenih je u jedinstvenom upravnom odjelu. I moje kolege u tom širem okruženju isto isto imaju jedan takav sličan omjer, skoro tisuću ljudi na jednog zaposlenog, a isto imamo vrtić i isto imamo obveze koji imaju svi, isto moramo raditi i radimo iz fondova EU radimo sve stvari koje jesu. Pa gdje je onda tu u nekim način razlike? I ovom strategijom trebamo takve stvari dobro definirati što napraviti da nam se možda ne dogodi slučajno da ne velim evo sada idemo za 10 ili 15% na svim razinama smanjiti broj zaposlenih onda netko tko ima tisuću stanovnika na jednog zaposlenog kako će biti diskriminiran u odnosu na nekog tko ima 200 ljudi na jednog zaposlenog. Znači trebamo dobre parametre i mjere definirati kako i na koji način ćemo napraviti reda. Ako ste pratili neki dan je Republika Srbija donijela jednu takvu uredbu gdje je točno ograničila koliko je broj zaposlenih u odnosu na broj stanovnika može imati. Slovenci su napravili nešto slično u tom dijelu. Kada govorimo o racionalizaciji lokalne uprave i po veličini gdje imamo po 200, 300 stanovnika ili 500, a to čini a to čini jedna općina, nije problem, ali ima jedna analiza i anketa gdje takvi načelnici ni u kom slučaju ne žele u takvim općinama raditi volonterski odnosno besplatno. Oni hoće imati plaću, a to što čine … prihoda to nikoga nije briga. Znači apsolutno puno stvari po kojima trebamo definirati, a ova strategija će nam ipak odškrinuti vrata za to. Hvala. **Batinić, Ako sam vas dobro razumio vi se slažete da od određenih parametara moramo početi. Ja sam koristeći brojke želio locirati mjesta gdje počinje neracionalnost. Vidite interesantno, kada uspoređujemo Hrvatsku s ostalim članicama EU u nečemu, recimo broj zaposlenih u državnoj upravi u odnosu na broj stanovnika, to nikome ne smeta. Ali kada to isto napravim sa lokalnom samoupravom u odnosu na broj stanovnika jeste čuli odmah pobunu. Dakle isti kriterij, isto mjerilo od vrha od Zagreba prema Bruxellesu može, ali od Zagreba na niže više ne može. Naravno da broj stanovnika nije i ne može biti jedini kriterij. Pa naravno da ni broj stanovnika i fiskalni kapaciteti nisu dovoljni kriteriji da dođemo do najpametnije odluke. Ima dalje, ali o tome će se nadam se raspravljati kada operativno budu. A ono za što sam ljut kad se raspravlja pogledajte u medijima prije tri dana uoči ove strategije kaže "Strategija predviđa dobrovoljno spajanje općina – Ha, ha, ha". Dakle, strategija nudi dobrovoljnu suradnju na projektima i dobrovoljno spajanje. I iza toga se vjerojatno krije i neka mrkva. Jer da bi u nečemu takvom uspjeli moraju imati batinu i mrkvu. Pa kad država ponudi mrkvu za nešto što se zove dobrovoljno, ako samo 10 općina iskoristi tu šansu jer će imati profit, benefit od toga, izbjegli smo točke sukoba oko toga. I to je najbolja reforma koja nam se može dogoditi. Jer ljudi iz interesa za boljitak prihvate takav pristup. A negdje će ići batina. A kad radite batinu i mrkvu onda su ovi podaci mogući za kreiranje tko će dobiti mrkvu, a tko batinom po glavi. Hvala. U ime kluba DC-a, Novog vala i reformista Natalija Martinčević, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvaženi suradnici ministra, poštovane kolegice i kolege. Evo sama činjenica da Strategiju razvoja javne uprave donosimo na kraju mandata ove Vlade kao i činjenica da realizacija ciljeva prema ovom dokumentu nastupa od 2016. pa do 2020. govori dosta o stvarnoj želji da se provedu reforme u javnoj upravi. Premda svi ali baš svi od gospodarstvenika, poduzetnika, obrtnika svih političkih opcija, od onih u oporbi do onih na vlasti i najvažnije svih naših građana upozoravaju, izazivaju ozbiljne i kako se to voli reći strukturne reforme u upravi potpuno je jasno da ova Vlada u zadnjih nekoliko mjeseci do izbora kao ni budimo iskreni i realni ni sve Vlade prije nje se s time neće i ne žele suočiti. I moram reći da mi je žao što ova Vlada nije uvažila činjenicu da upravo hrvatska javna uprava je postala ozbiljna prepreka u napretku naše zemlje. Naša je uprava kratko i jasno i prevelika i preskupa što se najbolje iščitava iz činjenice da je hrvatska uprava 20% skuplja u odnosu na prosjeke 10 najrazvijenijih europskih zemalja i da je uz Sloveniju najskuplja u odnosu na sve članice EU i da je prema podacima Svjetske banke trošak za zaposlene u javnoj upravi u 2013. godini iznosio više od 12% BDP-a. Ona je nadalje, što je zapravo i veći problem, neefikasna i neučinkovita i kao takva najveća prepreka domaćim i stranim investitorima, prepreka odvijanju gospodarskih procesa i razvoju našeg gospodarstva u cjelini. Vjerujem da ste svi čuli za rečenicu u kojoj se razina investicija u Hrvatskoj spominje uvijek u kontekstu administrativnih barijera. Tu je povezano više faktora, od nestabilnosti politika posebno poreznih politika, prenormiranosti i korupcije ali ključna prepreka je uvijek naša administracija. I upravo zbog te administracije i neki potencijalno dobri zakoni kao što je npr. Zakon o strateškim investicijama i Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja jednostavno nemaju učinka. Samo da počnemo od građevinske dozvole kao jednog od ključnih dokumenata za pokretanje investicije. Dakle, dobivanje građevinske dozvole u Hrvatskoj traje 317 dana. Prosjek država članica EU je 147 dana a u novim članicama EU koje su nam i najveći konkurenti u privlačenju investicija taj postupak traje 174 dana odnosno 143 dana kraće negoli kod nas. I kad na to nadogradimo vrijeme trajanja za sve ostale postupke, dozvole i dokumente dolazimo do brojaka odnosno duljine trajanja koja nitijednom investitoru nije prihvatljiva. I zato me posebno čudi da je rok provedbe mjere 1.6 otkloniti nepotrebna upravna postupanja drugo tromjesečje 2020. godine. Ono što je tu važno je da je uprava problem prije svega Vladi, odnosno cijeloj izvršnoj vlasti koja je usporena, ponekad i blokirana nefunkcioniranjem javne uprave. Jer bez profesionalnih i stručnih institucija nitko ne može provoditi programe i realizirati projekte. Ali kako se to eksplicitno navodi u izvješću Svjetske banke da je naša uprava usko grlo i najveća kočnica provođenju svih ostalih reformi. Dakle, osigurati funkcioniranje sustava, osigurati funkcioniranje institucija i funkcioniranje uprave trebao bi biti prvi cilj izvršne vlasti, odnosno Vlade. Što se same strategije tiče ono što je meni ovdje posebno nepoznanica je financiranje provedbe strategije jer pod rubrikom potrebna sredstva imamo uglavnom napisano naknadno će se procijeniti i kao najčešći izvor financiranja imamo financiranje iz EU fondova. Ovo naknadno će se procijeniti samo po sebi ne ulijeva nekakvu visoku razinu povjerenja u realizaciju jer čim krećete sa pretpostavkom da ne znate koliko će nešto koštati i kako ćete to i otkuda platiti malo je teže da će se to i realizirati. A što se financiranja provedbe programa iz EU fondova tiče, koji su dakle navedeni u gotovo svim mjerama kao izvor financiranja tu bih imala jedno pitanje za ministra, odnosno obzirom da ga nema za suradnike, dakle konkretno pitanje je u kojoj su fazi pripremljenosti ti projekti da bi oni mogli dakle dobiti i povući sredstva iz EU? I drugo, da li su u proračunu za ovu godinu, odnosno u projekcijama za 2016. i 2017. predviđena sredstva za sufinanciranje? Mislim da činjenica RH u 2014. godini je imala pravo povući 11 milijardi, a da smo povukli 2,1 milijardu a uplatili EU 3,6 milijardi budi opravdanu zabrinutost za pripremljenost tih projekata. Nadalje, ključna su tema zaposlenici u javnoj upravi čiji je radno-pravni status reguliran sa čak 3 zakona, dakle Zakonom o državnim službenicima, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne i regionalne samouprave i Zakonom o radu. Uz sve predložene mjere osim načelnog stava da to nije dobro nisam uspjela naći kako će se to i kada se to planira promijeniti odnosno uskladiti. Što se tiče plaća službenika one su tu posebna priča i one se danas temelje uglavnom dakle na godinama staža a ne na rezultatima i postoji više od 40 različitih naknada koje se kreću od 4 pa do 150% osnovne plaće i koje se međusobno ne isključuju. Državni službenici u boljem su položaju od zaposlenih sa istom stručnom spremom u privatnom sektoru i po visini plaća i po količini radnog vremena. Danas državni službenici, odnosno službenici javne uprave u kompletu imaju 19% više plaće u odnosu na sve djelatnosti a čak 37% više plaće u odnosu na primjerice prerađivačku industriju. No, kad i pustimo plaće, dakle ono što je ovdje ključno je da naša uprava ne isporučuje rezultat, odnosno ne isporučuje dovoljno dobar rezultat što je generalno ocjena svih dakle od Svjetske banke, Europske komisije, svih investitora ikad došlih u Hrvatsku, naših domaćih i poduzetnika i obrtnika i kao što sam to već i naglasila to je ocjena naših građana. Osim toga to je i ocjena u analizi stanja ove strategije. Dakle tu nije ništa sporno. E sad, kako sama sebe vidi uprava to je isto zanimljivo. Dakle mi u upravi imamo sustav ocjenjivanja odnosno sustav vrednovanja koji bi trebao naravno obzirom da postoji i isporučiti nekakvi efekt. To je međutim teško ostvarivo jer od 23 850 službenika prema registru zaposlenih u javnom sektoru pri Ministarstvu uprave njih 26% ocjenjeno je odličnim, 69 vrlo dobrim, 7% dobrim, 1% dovoljno, a 0,03% nedovoljnim. Prevedeno u konkretnu brojku dakle od 23 850 službenika samo 8 njih nije zadovoljilo na rad. Ovakvo ocjenjivanje ukazuje na potpunu nerealnost ocjenjivanja i moram reći da je uvredljivo za građane koji ovu javnu upravu financiraju, uvredljivo je za sve zaposlene u realnom sektoru, u proizvodnji, u trgovinama i posebno je uvredljivo za sve one koji su na burzama i koji čekaju svoje zaposlenje. Jer samo da podsjetimo, dakle od 2008.do danas u realnom sektoru, odnosnu u gospodarstvu bez posla je ostao 238 000 odnosno 15,4% ukupno zaposlenih. Istovremeno broj zaposlenih u državnoj upravi ostao je isti, dok je u jedinicama lokalne samouprave se povećao za 13% a u odnosu na 2007.povećao se za 20% dok su im istovremeno plaće u masi porasle za 8,5%. I ono što bi ovdje htjela posebno podcrtati jer o tome nisu krivi ljudi koji u javnoj upravi rade, ljudi su isti i kod privatnika, i kod domaćeg vlasnika tvrtke, i kod stranog vlasnika tvrtke, i u upravi, i u gradu, na carini gdje god ali ljudi su isti ali rade na način kako je postavljen sustav. Ako je sustav postavljen način da se radio ne radio plaća dođe, ako je sustav postavljen na način da ako se trudiš, radiš, imaš ideje na kraju mjeseca dobiješ istu plaću kao i onaj pored tebe koji ne radi, ako je sustav postavljen na način da ako ne radiš, ne isporučuješ rezultat opet te nitko ne može otpustiti, ako je sustav takav ljudi će se u tom sustavu ponašati točno tako kako se ponašaju danas i za to nisu krivi ljudi, za to nisu krivi zaposlenici u javnoj upravi to je kriv sustav, oni koji su takav sustav uspostavili i oni koji takav sustav ne žele mijenjati. I upravo zbog svega toga Narodna stranka Reformisti pokrenula je interpelaciju koju je potpisalo više klubova i zastupnika kojom tražimo reformu sustava plaća temeljenog na rezultatima rada, stručnosti, učinkovitosti koji uključuje povećanje ili smanjenje plaća ovisno o rezultatima rada odnosno uvođenje kriterija mjerljivosti i ocjenjivanja. Kako to ne bi izgledalo kao dosada, dakle iza lošeg rada slijedi ocjena ali nakon loše ocjene slijedi i sankcija. Sankcija znači gubitak radnog mjesta za 3% najneuspješnijih zaposlenika u državnoj upravi. Isto tako ocjenjivanje podrazumijeva i poticaj u nagrađivanju onih koji su uspješni. Posebno je važno da se isti standardi mjerenja kvalitete i ocjenjivanja primjenjuju i na razini lokalne i regionalne samouprave. I ostala sam stvarno zapanjena izjavama onih koji su tu interpelaciju nazvali i nehumanom, i neustavnom itd. jer jednostavno ne mogu shvatiti tko u ovoj državi želi da svi naši građani plaćaju one koji ne rade? Interpelacija kojom se upravo ograničava moć politike u takozvanim bolnim rezovima da otpušta koga i kako hoće i to po političkim kriterijima, već da se otpuštanja svedu na rezultat po mjerljivim i jasnim kriterijima. I to je zapravo nešto što smatram da bi prvi trebali podržati u sindikatima i u zaposleni u javnoj upravi. Jer imamo činjenicu sa kojom se možemo dakle svi složiti, naša uprava je to danas mislim da nije bilo nikoga tko to nije tako rekao, dakle da je naša uprava preskupa i neučinkovita. Ovim prijedlogom prvo dakle odlaze isključivo i samo oni koji ne rade i ne daju rezultat. Ja mislim da to zvuči realno i normalno i tako je i u gospodarskom svijetu, i tako je svugdje, dakle tak bi trebalo biti i u javnoj upravi. Drugo, oni koji rade i primaju plaću znaju da moraju isporučiti rezultat i odraditi svoj dio posla jer u protivnom slijedi sankcija. Treće, nakon što se uprava smanji na broj koji se smatra optimalnim tu mjeru treba nastaviti provoditi i to u smislu da 3% najneučinkovitijih dakle onih koji ne isporučuju rezultat i koji ne rade ode, a da istovremeno uđe 3% ljudi koji su marljiviji, obrazovaniji, zainteresiraniji i koji žele dakle aktivno i kvalitetno doprinijeti radu u javnoj upravi. I naravno što je ključno da se nagrađuju oni koji su uspješniji jer to je motivacijski sustav koji vrijedi svugdje i uvijek. No, za provedbu reforme ključna je politička volja pa rekla bih i snaga. Ja vjerujem da je u ovoj Vladi postojala želja, očito nije bilo dovoljno snage što je šteta jer je ova Vlada imala jednu čvrstu i stabilnu većinu da provede sve ključne reforme, pa tako i reformu ove javne uprave i žao mi je što to nije iskoristila. Naša interpelacija nije kritika Vladi, jer tu nema ničega što Vlada već ne zna i kao što sam već rekla čime se tu danas manje-više nismo svi složili onaj zapravo poziv na djelovanje. Nadam se da će se tako i shvatiti. Donošenje strategije ćemo podržati, napravljena je dobra analiza stanja, pobrojano je dosta toga što treba napraviti. Ono što nije dobro je da je Vlada donijela ciljeve i rokove za neku drugu Vladu. I zato ću još jednom pozvati Vladu da prihvati predloženu interpelaciju i u svom mandatu donese što se tiče javne uprave jednu vrlo konkretnu odluku i pokrene reformu javne uprave. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Tomislav Klarić, replika. Izvolite. Kolegice Martinčević, citirat ću vašu rečenicu: "Za to nisu krivi zaposlenici, za to je kriv sustav". A sad upravo govorimo o strategiji koja bi trebala taj i takav postojeći sustav natjerat ili prepravit ga da bude on učinkovit i da bude E sad, kako ćete vi tako nešto izvest bez obzira na sve ovo što piše u strategiji kad imamo stanje u državi ovakvo kakvo imamo. Primjer kad ste govorili o poduzetništvima i dužini rješavanja predmeta. Imamo situaciju da za zemljišta u gospodarskim zonama u dijelu zemljišta koje je u vlasništvu države jednostavno je postupak takav da ga morate rješavati mjesecima, da ne kažem godinama. Koji će poduzetnik čekati da investira, da bi mu riješili par kvadrata državnog zemljišta na ovakav način kako to sad radi DUDI. I to nisu krivi zaposlenici u DUDI. Ne govorim samo o njemu, govorim o mnogim drugim agencijama i govorim o onome što često sam ovdje znao govoriti. Mislim da svi trebamo na taj način promišljati. Pitanje svega je decentralizacija, spuštanje tih nekakvih ovlasti na jedinice lokalne samouprave da bi se čitav taj teren i ovaj ogromni sustav koji je toliko decentraliziran rasteretio, a o tome ovdje nema puno riječi. Dakle, mi možemo govoriti o strategiji, možemo iščitavati sve što piše u njoj i sve na neki način pozdraviti ali on neće biti učinkovit. Donijeli smo Zakon o strateškim investicijama. ne možete ga napraviti učinkovitijim jer ne sadrži osnovne elemente koji su potrebni za tako nešto. Donijeli smo Zakon o poduzetničkoj infrastrukturi, ne možete ga napraviti, ne možete po njemu brzat ništa jer nismo osnovne elemente ako se sjećate onih naših amandmana koje smo davali da se tim zakonom omogući izvlaštenje zemljišta unutar obuhvata urbanističkih plana poduzetničkih i drugih zona. Dakle, ovaj novi Zakon o regionalnom ustroju kojem su oduzeti i skinuti statusi brdsko-planinskih područja. Onda stvaranje velikih anglomeracija. …/Upadica Batinić: Vrijeme kolega izvolite. **Martinčević, Natalija (Reformisti)** Problem javne uprave, dakle sastoji se od dva ključna problema. Prvi dio je što je ona preskupa, što košta hrvatske građane koji to plaćaju strahovito puno. No, drugi još veći problem je zapravo što je ona neefikasna i neučinkovita i to zahvaća u velikoj mjeri naše gospodarstvo, naše poduzetnike, naše obrtnike, sve potencijalne domaće i strane investitore, ali zahvaća i samu izvršnu vlast i samu Vladu koja je zapravo blokirana nedjelovanjem i nefunkcioniranjem nefunkcioniranjem javne uprave. Dakle, ona je spriječena u puno segmenata u provođenju odluka, u provođenju reformi. To kaže eksplicitno i Svjetska banka koja kaže da je najveći problem Hrvatske države u provođenju reformi, usko grlo, a to je javna uprava. Dakle, to su dva ključna problema koja nas koče na svim frontama. Što se tiče ovih zakona, ja sam i spomenula i Zakon o strateškim investicijama i Zakon o unapređenju investicijskog okruženja. To su dva odlična zakona. Ja sam ovdje ih branila kad sam govorila dobro o tim zakonima i u korist tih zakona. Međutim, oni nisu zaživjeli. Nisu zaživjeli zbog toga jer nam uprava nije dozvolila da oni zažive. Dakle, to je problem. I još jedanput ću reći, dakle žao mi je da ova strategija se donosi 6 mjeseci prije odlaska ove Vlade. Dakle, naravno da je ideja da se sa strategijom krene na početku mandata i da se počinju u vrijeme mandata da Vlada koja je dobila za to povjerenje građana, da provede i reforme, donese strategije i provede reforme. Ovako smo dobili nešto što će, ako će, kada će realizirati neka druga Vlada sa rokovima izvršenja kao što sam rekla od 2016. do 2020. Dakle, to jednostavno nije realno, to sad donosimo da zadovoljimo nekakvu formu, da ispadne da smo nešto napravili. Ali na žalost konkretno u ovome je i nešto što će sada doprinijeti i popraviti stanje, na žalost tu nema. Hvala. Branko Hrg, replika. Izvolite. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepa. Pa ja se ne slažem kolegice s vama da nije dobro da će ovu strategiju provoditi neka druga Vlada, zašto bi to bilo loše. Ali nisam se zato javio. Vi ste postavili pitanje u kojoj fazi u stvari su zbog nefunkcioniranja javne uprave razno razni projekti za europske fondove. gdje je onaj dio prostora koji je nekad bio arhiva sada su tamo radni stolovi. Jako puno ih ima onako složenih i puno je ljudi unutra. To vam nije bilo pred izvjesno vrijeme, pred koju godinu i sad imamo jednu situaciju recimo oni programi odvodnje, anglomeracija vodovoda koji se pripremaju za europske fondove imate situaciju da su neki ljudi koji su radili u firmama koje su na natječaju dobile te poslove pripreme tih projekata, izrade građevinske dokumentacije sada prešli u Hrvatske vode i sada rade tamo. I sad te firme više u principu ne mogu završiti poslove jer su se zaposlenici preselili u Hrvatske vode i sad oni ocjenjuju te projekte u Hrvatskim vodama, tako vam to izgleda, tako vam to izgleda u sustavu i onda projekti stoje. Ali dobro, ne stoje samo zbog toga, stoje projekti i zbog nekih drugih stvari. Recimo konkretno ti projekti koji su vrlo važni i vrijedni i realno se mogu provesti jer su ishođene građevinske dozvole o kojima ste također govorili se ne mogu provoditi jer recimo ministarstvo ili ministar nije donio Pravilnik. Sad zamislite još koliko pravilnika treba donijeti za recimo one programe ruralnog razvoja, mjere ruralnog razvoja negdje preko 60 pravilnika, pa sad zamislite gdje su uska grla i kako će se provoditi projekti. **Martinčević, Natalija (Reformisti)** Pa evo to danas što svi govorimo, što ste sada i vi rekli i to su rekli i Svjetska banka, rekla je i Europska komisija, rekli su i svi investitori koji su željeli i pokušali tu investirati, govore naši gospodarstvenici, poduzetnici, obrtnici, dakle to je danas naše realno stanje. I svi dakle kao problem broj 1 u Hrvatskoj navode neučinkovitu, neefikasnu javnu upravu i brojne administrativne prepreke i barijere koje nažalost mi ne da ih smanjujemo i ne da se situacija poboljšava nego nažalost se još više komplicira. Isto tako navodi se dakle kao jedan od većih problema ukupna politička nestabilnost u smislu česte izmjene svih mogućih zakona, propisa itd., porezna nestabilnost, sjetimo se samo koliko smo puta samo u mandatu ove Vlade mijenjali poreznu politiku koja je ključna kod svake investicije. Prvo vam netko pogleda koje su to stope poreza za investiciju pa ako vi to promijenite kao što smo u turizmu promijenili 3 puta, tada to svakako nije dobra poruka. Dakle, problemi su jasni i sada trebali bi se malo više koncentrirati na njihovo rješavanje i mi smo u tom smislu predložili jedno kvalitetno i konstruktivno rješenje. I ja vjerujem da će, mislim da će se teško s njime netko ne složiti jer ne vidim što bi u tom rješenju bilo ne dobro. Da bude jedan prvi korak da se pokrenemo u smislu da osim što samo govorimo što sve nije dobro i što sve ne valja nego da stvarno pokušamo nešto napraviti. I ovo je recimo i dobra inicijativa za Vladu da evo pred kraj mandata napravi nešto konkretno, dakle da imamo nešto konkretno da smo napravili i realizirali. E sada što se tiče ovoga mog komentara da će to raditi neka druga Vlada, što bi tu bilo loše. Ništa u tom smislu dakle da ovu strategiju radi neka druga Vlada ali je vrlo moguće da će neka druga Vlada izdati svoju novu strategiju i to 6 mjeseci pred istekom svojeg mandata, tako da smo malo tu u zatvorenom krugu. Hvala. U ime kluba SDSS-a Mile Horvat. Izvolite. Zahvaljujem se potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Koliko je ovo ozbiljna tema a svi malo malo pa govorimo kako je uprava rak rana društva i nalazimo negativne elemente cijelog tog sustava vidimo po interesu za ovu raspravu. Nema ovdje više od 10-ak, 15 ljudi. Dakle bila je prilika sada da svi oni koji misle da sustav javne uprave, državne uprave i svih ostalih njegovih elemenata, segmenata, ne funkcionira danas to da kažu. I da onda predlagatelji naprave iz toga možda nekakav sukus i dopune strategiju. Međutim, kada imamo ovakvu raspravu na ovakvom nivou 10-ak saborskih zastupnika onda vidimo kakav značaj dajemo toj temi. Mi u klubu SDSS-a ćemo podržati ovu strategiju jer smatramo da je predlagatelj bez obzira što se radi o kraju mandata ove Vlade kao što kolegica prethodno reče pokazao veliki interes da se detektiraju određene stvari koje u sustavu javne uprave nisu dobre i vrlo hrabro su ovdje i iznešene određene kvalifikacije stanja. I jasno, bilo je potrebno da se sukladno sa Strategijom Europske unije do 2020. godine donese ovakav dokument. Koliko ćemo mi to njega, da li ova Vlada, ista Vlada ili neka druga Vlada nije ni bitno, kada se o ovoj stvari radi, bitno je koliko ćemo mi tu strategiju sutra implementirati u životu i koliko ćemo u stvarnosti uspjeti da od javne uprave napravimo ono što ona jeste. A javna uprava je za nas vrlo ozbiljna stvar, ona je organizam društva. i svoje i da ima i svoje zaposlenike i jasno je da ona košta. Na kraju vidimo da ako nam je uzor Europska unija vidimo da i birokracija pod navodnicima, kako se to popularno zove, nije u Europskoj uniji u nego je u nekakvoj progresiji. Prema tome, nismo mi jedini koji imamo problem glomaznog državnog aparata. Pitanje je samo prvo da li je ta aparat uistinu glomazan i pitanje je koliko je on efikasan. O toj stvari treba razgovarati. Kada bi se, mi očekujemo da kada se ova strategija donese da će onda jedna ozbiljna politika dati prostora da se razgovara i o kasnijim elementima koji su vrlo bitni a to je teritorijalni teritorijalni ustroj Republike Hrvatske u svim svojim segmentima, da će biti prilike razgovarati stvarno o racionalizaciji uprave. Ali ne po sistemu statističkih brojki gdje ćemo sada evidentirati nekakve ljude koji su toliko hiljada toliko hiljada zaposlenih pa su oni apriori onda krivi u odnosu na one koji su na birou nego da vidimo šta znači praktično racionalizacija u sistemu javne uprave. Vjerojatno će onda biti prilike da se razgovara i o angažiranju određenog privatnog sektora u poslovima javne uprave i da kažemo svoje mišljenje o tome dakle da li smo za ili nismo za takve koncepte. Ova strategija je prema tome za nas dobar polazni okvir, za nekakve buduće rasprave i zato ćemo je mi u klubu podržati. Da je bilo potrebno donijeti je, osim onog financijskog dijela gdje kažemo da će time se stvoriti uvjeti da se povuku određeni novci iz sredstava Europske unije da se ona provede. Mislim da to ne treba biti primarni cilj. Primarni cilj je stvarna i iskrena želja da se da se priđe rekonstrukciji javne uprave na način da ona bude kompatibilna sa modernim sustavima unutar Europske unije. To bi trebala biti osnovna ideja. Podaci govore da je Hrvatska ispod prosjeka Europske unije danas u većini indikatora kojima se mjeri kvaliteta javne uprave što naravno nije dobro. Dugotrajni upravni postupci i sporost u rješavanju sporova pridonose stvaranju nepovjerenja građana ali istovremeno i poduzetnika što mislim da je još teža posljedica toga i sposobnosti države, znači dolazi do nepovjerenja poduzetnika u državnu administraciju i u državu da zaštiti njihova prava u poslovnim odnosima poput poštivanja ugovornih obaveza, naplata itd., itd. Vidimo, slažem se sa prethodnom kolegicom koja je ukazala na negativne stvari vezane za dugotrajnost ishodovanja različitih dozvola. Često smo spominjali neke primjere, dakle evo primjer susjedna Srbija za 7 dana rješava određene administrativne probleme oko ishodovanja građevinskih dozvola i svih onih potrebnih papira oko velikih investicijskih projekata. Kod nas po našem iskustvu to znatno, znatno duže traje. način da se taj postupak skrati. Velik državni aparat koji je proteklih 20 godina sa svakom promjenom vlasti, moramo biti potpuno iskreni, se samo povećavao, danas ima negdje oko 210 000 zaposlenih državnih službenika i namještenika i javnost često na te ljude upire prstom što naravno nije dobro. Nisu ti ljudi krivi niti su posebno povlašteni niti privilegirani zato što rade svoj posao u javnim službama. Ima ljudi koji to pošteno rade i narade se u toku svog radnog vremena dnevnoga. Prema tome, nije to baš takva priča kakva se plasira u javnosti. Hrvatska je ono što je loše uz Grčku po nekakvim podacima jedna od najcentraliziranijih država Europske unije, a prema podacima HUP-a od 21 županije samo 4 su one one koje zarađuju da tako kažem, dakle koje bi mogle sebe samo financirati. To su neke stvari na koje bi trebalo obratiti pažnju kad se iza usvajanja ove strategije otvori rasprava oko osnovnih elemenata provedbe, provedbe ove ideje strategije. Državna uprava ovdje zbog javnosti treba reći odnosno javna uprava je jedan širok pojam, ona obuhvaća i državnu upravu, dakle ministarstva, državne urede sa svim svojim detaširanim područnim uredima što nije mali broj. Javna uprava obuhvaća i lokalnu i područnu i regionalnu samoupravu, znači grad Zagreb, županije, gradove, općine. Istovremeno o onome što se ne priča ona obuhvaća i pravne osobe sa javnim ovlastima. To su agencije, zavodi, fondovi koji prilično ovako jednoj sigurnoj hladovini daleko od očiju javnosti egzistiraju, a percepcija građana je da su samo državni činovnici koji su šalterski radnici u prvom kontaktu sa strankama krivi za takav glomazni aparat. Prema tome, hoću da kažem da ovdje postoji jedan potencijal za racionalizaciju javne uprave ukoliko budemo stvarno iskreno željeli u taj postupak zahvatiti. što se može postaviti jedno pitanje, uključivanjem u europski upravni prostor Republika Hrvatska se obvezala temeljiti postupanje javne uprave na sljedećim načelima. To je pouzdanost, otvorenost, transparentnost, odgovornost, učinkovitost, koherentnost itd. To sve lijepo zvuči. Ja postavljam jedno praktično pitanje. Zar toga dosad nije bilo, zar mi moramo zbog nekakvih europskih dokumenata tjerati, propisivati da ljudi rade odgovorno na svom poslu, da rade otvoreno, da javne službe budu pouzdane, da budu sigurne, da budu učinkovite. Pa to je uostalom u opisu radnog posla i to je ustvari ekvivalent tome nekakva plaća koja se prima. te stvari kad budemo promijenili, kad budemo shvatili da su ti ljudi tamo plaćeni da nešto rade onda nije potrebno nikakvim deklaracijama ili nekakvim općim aktima obavezivati ih na te stvari. Nas posebno ovdje zanima dio oko ljudskih resursa gdje se govori o zapošljavanju u javnoj upravi. Vidimo da je dosad problem u zapošljavanju bio taj što sustav zapošljavanja nije bio standardiziran i onda je dolazilo do određenih osjećaja diskriminacije pri zapošljavanju, naročito u slučaju kad se radi o zapošljavanju pripadnika nacionalnih manjina. Postupak zapošljavanja u javnim službama nije bio uređen jedinstvenim propisima kao ni pravna zaštita kandidata koji su sudjelovali u tim postupcima. Naravno, to je otežavalo i poštivanje ustavnih načela o sudjelovanju u obavljanju svih javnih poslova i dostupnosti svakog radnog mjesta svim građanima pod jednakim uvjetima. Mi imamo tu određena svoja iskustva i ne bih sad o tome govorio, to se svaki puta apostrofira kao problem javne uprave. Po ovom novom konceptu se očekuje da će sad taj postupak biti puno kvalitetniji što mi naravno pozdravljamo jer se očekuje da će postupak zapošljavanja biti na način da se onemogući pogodovanje pojedincima kroz testiranja pod šiframa itd., itd. Dakle, bez obzira koliko to lijepo ovdje zvuči mi ostajemo u nekakvoj vjeri da će to tako biti jer je to ustvari jedini način da se izbjegne nekakav osjećaj neravnopravnosti, diskriminacije ili nekog sličnog lošeg osjećaja kod zapošljavanja ljudi. Ono što bi isto tako rekli to je kategorija etičnosti u poslovima javne uprave. Za nas je to vrlo bitan element, etičnost ljudi koji rade, koji komuniciraju sa građanima Hrvatske, koji stvaraju sliku koji stvaraju sliku otvorenosti, dostupnosti informacija i službe te javne uprave svim građanima. To je bitna stvar. Znači etičnost ne bi trebala biti korištenje javne službe u privatne svrhe, nepristranost u obavljanju javnih poslova i naravno povjerenje javnosti. To su osnovne kategorije na kojima mi inzistiramo. Imamo puno slučajeva u praksi koje bi mogao nabrojiti ali isto tako imamo i pritužbe na način kako se pojedini ljudi u sustavu javne uprave ponašaju kad se radi o obnovi. Posebne kritike su na Državni ured u Slavonskom Brodu gdje bi sad mogao citirati kako kako su ljudi prolazili u kontaktima sa tim ljudima u državnim uredima. Nije sad mjesto ni vrijeme ali ću skrenuti pažnju da tu nema etičnosti i onda dolazi do nezadovoljstva Isto tako, problem je i korupcija. Ovdje je rečeno da je Hrvatska na 61 mjestu od 175 pomenutih država po korupciji i ono što je loše za nas sve skupa jeste da je percepcija 64% građana da su državni dužnosnici i službenici korumpirani. To je nešto što nije dobro. Na toj slici Na toj slici treba raditi, a Etičko povjerenstvo je isto tako u pitanju jer je do sad Etičko povjerenstvo ustrojeno na način da njezin izbor njezinih članova nije bio dovoljno transparentan. Prema tome, ukoliko je Etičko povjerenstvo pod nekakvom sumnjom transparentnosti šta onda očekujemo očekujemo od nekakvih drugih organa. Isto tako mislimo da u u državnim upravama, sustavu javne uprave, u državnim upravama trebaju županije dobiti veće ovlaštenje, a mislimo da se treba u stvari decentralizirati, odnosno spustiti i određena sredstva i određene ovlasti i određene odgovornosti u većem obimu na lokalnu samoupravu, na regionalnu samoupravu. Ne dovodimo uopće u pitanje broj niti županija, niti općina. Imamo za to čvrste argumente i nije sad vrijeme ni prilika da se o tome govori, ali se može argumentirati. Puno je više argumenata za ovaj broj, nego protiv. Ali treba njihovu ulogu sasma drugačije redefinirati i postaviti, treba stvar decentralizirati, pustiti novac i ovlaštenja i naravno očekivati onda odgovornost tih ljudi, čelnika županije, županijskih uprava. A pravne osobe s javnim ovlastima su se namnožile u nekakvom enormnom broju, a da pritom sustav ni ne zna sa kojim brojem javnih ovlasti ovog trenutka mi raspolažemo i bojimo se da je upravo to taj jedan segment koji u komunikaciji sa ljudima, u komunikaciji sa gospodarstvenicima stvara jedan loš image stvara jedan loš image državne, odnosno javne uprave koji se stvorio. Dakle, da je to crna rupa, a ne oni činovnici koji za šalterom komuniciraju neposredno sa ljudima. isto tako lokalna područna samouprava, dakle rekao sam za nas nije u pitanju broj općina. U pitanju je koliko će općine dobiti nadležnosti, koliko će dobiti sredstava za financiranje. Moram reći da po nekakvim Forbsovim informacijama, odnosno statistikama 50% naših općina nije samoodrživo, ne može se samofinancirati. Na žalost prvih 10 su općine gdje su pripadnici srpske nacionalne manjine u većini i to je nekakav signal koji upozorava. I zaključno, mislimo da kapaciteti za funkcioniranje u europskom upravnom prostoru su dobro ocijenjeni kao loši. Dakle, nepripremljeni smo. To ste vi ovdje rekli. Mi se sa tim slažemo. Pripremljenost za europski upravni prostor nam, pripremljenost nije dobra i na toj stvari poslije donošenja ove strategije u nekom novom terminu da li ove ili neke buduće Vlade treba izuzetno ozbiljno uraditi. Mi ćemo podržati ovu strategiju. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora, uvaženi kolega. Vi ste jedni od rijetkih u ovoj raspravi danas a što ja potpuno podupirem, spomenuli ipak jednu stvar, a to je da ste otvorili jednu percepciju prema javnoj upravi na način da to nije nekakva imaginarna, nestvarna stvar pa javnu upravu prije svega čine ljudi. I zaista u tom dijelu ljudi sa svojom osobnošću, sa sudbinom dijele rad jedinstvenog dijela javne uprave. I ti ljudi što ste sami rekli žele raditi kvalitetno, žele raditi u skladu sa zakonom i žele raditi u skladu sa radnom etikom. Znači, mi trebamo samo sustav puno bolje definirati sa ciljevima, argumentacijom i mislim da ti ljudi onda neće biti uvijek problem ili višak što želimo napomenuti u mnogim raspravama, nego jedan efikasan stup naše države. Hvala Hvala. Odgovor kolega Horvat, izvolite. vrlo evidentni za javne usluge. On je tamo, tačno se zna kad dođe i kad ode, koliku komunikaciju ima sa ljudima. On ne može otići na doručak onda kad hoće, nego onda kad je propisano i nikakao drugačije. Kod mene u mojoj Poreznoj upravi dnevno stoji stotinjak, dvjesto ljudi za šalterom i ta jedna žena radi, ubija se od posla. I sad će ona ući u kategoriju ovih 150 hiljada viška radnika. Mislim da to nije realna stvar. Istovremeno kad govorimo o sustavu javne uprave ovdje postoje kategorije o kojima se ne govori i o kojima mi nikada nismo govorili. Nikad nismo analizirali rad agencija, nikad nismo analizirali rad zavoda itd. a ti ljudi komuniciraju i sa gospodarstvenicima i sa krupnim kapitalom i sa svima onima koji donose javnu ocjenu da je državna, odnosno javna uprava neučinkovita. Nisu oni činovnici ti koji stvaraju sliku neučinkovitosti javne uprave. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika SDP-a Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre sa svojim pomoćnicima, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržat će Prijedlog strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Odmah na početku želim čestitati gospodinu ministru koji ovdje govori i predstavio ovu strategiju u ime čitave Vlade, ali prije svega kao resornog ministra koji je bio na čelu izrade ove strategije sa cijelim svojim timom. timom. Mislim, a govoreći u ime kluba, to misli i moj klub, koliko god je strategija doneseno, bilo da ih je donosila Vlada ili su doneseni u ovom Hrvatskom saboru, da je ovo jedna od najboljih strategija. To je, meni se čini sasvim logično da tako i treba biti. Jer na temelju ove strategije mi u stvari tek sada krećemo u jednu sustavnu reformu javne uprave, a reforma javne uprave je reforma svih reformi, bez obzira što su neke druge možda već poodmakle kao recimo reforma pravosuđa. Primjenom i oživotvorenjem ove strategije konačno ona čuvena riječ u administraciji dođite sutra trebali bi nestati iz života javne uprave. Jednako tako kao i nešto što se institucionaliziralo a to je što ljudi ne mogu naprosto shvatiti a i dan danas egzistira u stvarnosti pa čak i u našim zakonima da je takvo ponašanje, šutnja administracije čak institucionalizirano i dovodi do izvjesnih najčešće negativnih efekata za samog građanina. To upravo provedbom strategije želimo okončati i ja vjerujem da će ovaj put, ovo je daleki put kojim smo krenuli, ali i najdalji put počinje prvim korakom. Zbog toga i ne čudi upravo, evo ovo uvodno što sam nešto samo rekla o samoj strategiji, što su ustvari rekli sami profesori, stručnjaci i to upravo koji se bave upravnim pravom bilo da se nalaze na Pravnom fakultetu i na politologiji, gotovo svi podržali jednoglasno, podržava GONG, podržava GONG, podržava GSV, sindikati, udruge gradova, općina i županija. Dakle možete, i mi svi skupa, možemo zbog toga biti biti radosni i biti ponosni. Možete biti ponosni istina i da netko ne podržava ali to je onaj famozni hrvatski jal pa onda i to možete na takav način shvatiti jer upravo ne podržava onaj tko je osam godina bio u poziciji da donese ovakav dokument kao što ste vi donijeli, odnosno koji predlažete a mi ćemo donijeti. Ali to nije, nisu donijeli. Ali donijeli su i donosili su stolove u urede gdje su zapošljavali ljude za koje smatraju da će njima biti odani. Dakle, na temelju ove strategije provest će se koncept uprave, konačno kao jednog sustava za jednu društvenu regulaciju koja polazi upravo od stajališta da uprava svojim aktivnostima ostvari poboljšanje i ostvari blagostanje jednog društva kao i da pruža javne usluge građanima, a ne da se ostvaruje dominacija državne uprave nad ljudima. Naravno da će primjena ove strategije zahtijevati i promjene u shvaćanju položaja javnog sektora u društvu, traženje jednog optimalnog nivoa regulacije sa stajališta javnog interesa. Dakle, shvaćanje javne uprave o kojoj često svi volimo govoriti kao javnog servisa građana, ali zaista kao takvog servisa a ne kao moćnog oruđa vlasti. O dekoncentraciji državne uprave govorili su mnogi kolege prije mene, pa čak i vlade razvijenih zemalja koje imaju stabilnu javnu upravu koja ne osjeti promjene vlasti nego ona radi svoj posao jer je odavno postala i profesionalna i bez utjecaja politike ipak su vlade i tih zemalja u stalnoj potrazi za pružanjem što boljih usluga same vlastite javne uprave. Efikasna javna uprava jedan je od bitnih uvjeta konkurentnosti RH, efikasna i moderna javna uprava predstavlja važan faktor u ukupnom razvoju gospodarstva ali i u ukupnom razvoju čitavog društva. Opravdano je očekivanje domaće javnosti da javna uprava zaista počne funkcionirati kao pokretač društvenog napretka, da pruža kvalitetne usluge građanima i poslovnim subjektima. Ukratko, da se i sama birokratizacija debirokratizira. Naravno da to zahtijeva, koliko god smo pojednostavili, ali sigurno da će u provedbi mjera i donošenju zakona da bi se ova strategija mogla provesti tražiti i pojednostavljenje i ubrzanje i upravnih postupaka i omogućiti pristup građanima što se već u dobroj mjeri i događa i poduzećima, dakle gospodarskim subjektima pristup javnoj upravi elektroničkim putem. Razvoj nam treba poduzetničke kulture u javnoj upravi i proaktivni stav službenika prema radu upravo da javna uprava i službenik ne funkcionira kad vidi nekog građanina koji je došao obratiti se sa svojim zahtjevom i koji mu je došao smetati i gnjaviti ga nego da funkcionira logikom svih onih službi koje su privatne, a koje imaju, koje su dobile od nas preko zakona javne ovlasti. Da je sretan da mu se pojavila nova stranka jer ga on financira. Dakle, ova strategija je odličan temelj za promjenu takvog razmišljanja. A to razmišljanje se neće dogoditi samo od sebe nego jednostavno i ovim putem koji vidimo u strategiji, koji pretakanjem i ostvarenjem mjera i promjenom Zakona o nagrađivanju, o kojem ću malo kasnije nešto reći, dovest će i do takvog ponašanja. Dakle, odgojem službenika u duhu odgovornog služenja i gospodarstvu, poduzetnicima, oblikovanje jednog efikasnog sustava nadzora zakonitosti postupanja što je također itekako potrebno i širokog informiranja građanima u svim poduzetim mjerama što Vlada poduzima. I to nije dovoljno samo preko službenih glasila, preko naših Narodnih novina nego na sve moguće načine, naći prikladne načine kako bi se građani pravovremeno pravovremeno o svim promjenama uputili i saznali o promjenama, saznali što promjene zakona za njih znače. Jer smo vidjeli da mnogi, mi koji smo u kontaktu na terenu s građanima, vidimo koliko su ljudi neupućeni kome se uopće obratiti. Možda ovo je prilika da se naglasi koliki je značaj javne uprave za gospodarstvo i za građane. Možda kratki osvrt u povijest sa nekoliko rečenica. Jedan …/Govornica koji je bio germanska varijanta merkantilizma a čiji je temeljni cilj bio poboljšanje upravo upravljanja državom, a radi čega? Radi ostvarenja novih ciljeva novog ekonomskog društveno-političkog uređenja. Dakle, kada se prelazilo sa feudalizma u kapitalizam dakle koji su bili glavni ciljevi tadašnje javne uprave da se ona osposobi kako bi omogućila razvoj trgovine, obrta i industrije u to doba. Čak u Habsburškoj monarhiji postoje dokumenti koje su glavne i poželjne karakteristike svakog službenika, namještenika, činovnika kako se u to vrijeme zvalo. Dakle već su prepoznali glavne temeljnice stručnost, pravna orijentiranost, služenje općem dobru, marljivost, revnost u službi i krepost a prije svega lojalnost. ja često volim kad govorim o ovim temama govoriti o jednom naputku Marije Terezije koji je vrijedio i u našim krajevima, a koji evo ovako otprilike glasi za službenike koji je praktički i etički kodeks doći će… **Batinić, Milorad (HNS)** Kolegice Antičević samo trenutak, oprostite. Ministre ja bi vas zamolio da zauzmete svoje mjesto. Doći će o ure sedme i ostajati do ure petnaeste poslije podne, a i više, a i dulje kaže, ako množina otpravaka bude na to za to upućivala i zahtijevala. Zabranjuju im se kaže svađanje i pijančevanje u svojim pretkracima i kulturno obnašanje međusobno i sa svojim klijentima. Dakle, u te dvije, tri tri rečenice bila je čitava reforma i etički kodeks. Dakle što se kod nas događa u praksi? Neki su pokušali govoriti, duga bi to bila priča, ali možda jedna nedavno priča da državni službenik, namještenik, službenica ne želi dati određenoj udruzi ono što joj po zakonu pripada da službenički sud kaže da je to, da na to ima pravo mimo zakona. Mi ovdje gospodo donosimo zakone, ali ne mogu druge grane, i želimo neovisno pravosuđe, želimo neovisnu i depolitiziranu upravu, ali ne neovisnu od nas, ali ne neovisnu od zakona, a nama se to događa. Ljudi kojima smo mi omogućili da se politika makne da slobodno rade svoj posao nisu očito još uvijek navikli na svoju slobodu i često se događa da ne postupaju po zakonu i time direktno zadiru u zakonodavnu vlasti a naravno na štetu uvijek jedne strane u postupku. Dakle, samo društvo, samo broju koliko nas ima, koliko imamo broj državnih službenika, namještenika često se ovdje govori jel nas ima puna, jel ih ima malo. Međutim, sva istraživanja i to neovisnih stručnjaka upućuju da naša pa gotovo državna uprava nije toliko glomazna. Međutim, što nije ovdje pitanje, jer sigurno ih negdje ima previše to svi znamo, ne treba zato biti neki poseban stručnjak, negdje ih ima previše, negdje ih ima premalo, ali ono na što upućuje ova strategija, ali što ja smatram da je prvi korak i prva mjera, ako se može mjeriti rad radnika na tekućoj vrpci, mjeriti rad svakoga, rad sudaca koji je intelektualni rad, jedan od najsloženijih pa tako je, prema tome neće biti, neće se ništa promijeniti ukoliko ne bude nagrađivanje u istom platnom razredu ne mogu biti svi isto plaćeni. Ja ću vas podsjetiti i tome sam govorila, ali ponovit ću prije desetak godina Austrija koja ne zna što je šutnja administracije provodila je jedan pilot program svjesna kaže kod nas vuku motori drugi se šlepaju, nije pravedno da u istom platnom razredu imaju svi istu plaću. Pa su započeli s takvim pilot projektom da će svi biti na minimumu ali imati mogućnost trostruko veće plaće nego što su dosada imali, a oni koji su tu negdje na toj granici minimuma da će im se zahvaliti na službi. Ispočetka je bilo gunđanje, a već nakon nekoliko dana jedan drugome su počeli provaljivati u ormare kako bi mogli zaraditi svoju plaću. Dakle dok god budu svi god budu svi imali jednaku plaću dotle će se netko šlepati a dotle će netko raditi a to nije pravedno i takav službenik i namještenik koji nije u pravednom položaju ne može širiti pravdu ni primjenjivati pravedno zakon niti na onoga na koga se odnosi i što mu je dužnost Jedna Danska ona ima daleko veću upravu, ali kod njih to nije problem jer oni su u službi upravo jer složeni su društveni odnosi dakle u službi ljudi su zadovoljni, i državna uprava a još zadovoljniji su lokalnom samoupravom. A kod nas je taj problem veliki, negdje ta lokalna samouprava neovisno o kojoj kadrovskoj kombinaciji, političkoj kombinaciji odlično rade. Međutim, negdje imamo strašne stvari koje se događaju da praktički koče zbog korupcije koče razvoj svoga mjesta, koče razvoj investicija. Dakle, nije pitanje kod državne uprave da li smanjenje, da li povećanje nego prije svega nakon dubinske analize i plaćanje prema učinku vidjet će se točno ne samo što će se tako pravedno nagraditi službenici na korist građana, nego jednako tako vidjet ćemo da li ih negdje ima više ili manje. I dozvolite da mnogi smatraju oni koji imaju razvijenu državnu upravu da postoji opasnost da vlade više ne vladaju nego da vlada javna uprava. O tome također kritičari dosta upozoravaju i govore, ja ga sada neću citirati ali uprava i svaka vlast a i sama uprava mora pokazati da ima dušu iako ako se ona ne drži zakona prijeti opasnost da onda birokracija nije duh države nego odsustvo njezinog duha. Ja vjerujem da usvajanjem strategije, donošenjem svih ovih mjera i izmjenama zakona i donošenjem zakona koji su nam potrebni krenuli smo na put od kojeg više povratka na staro nema. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Imamo replike. Poštovani zastupnik Josip Borić replika. Hvala lijepo. Uvažena kolegice Antičević, ja reagiram na jednu vašu neistinu koju ste vi izrekli sada u ovoj vašoj raspravi. Govorili ste u ime kluba SDP-a, nadam se da ste pročitali valjda strategiju kad ste govorili o njoj? Jer baš je i ministar pohvalio prethodnu strategiju, prethodni dokument, ako sam ja dobro slušao? A i piše na stranici 15 ono što piše. Vi ste rekli da su svi koji su protiv ove strategije ustvari jalni jer da su imali 8 godina i da nisu mogli stvoriti ovakav jedan dokument. A ovdje lijepo piše da je Vlada RH 19.ožujka 2008.donijela Strategiju reforme državne uprave za razdoblje 2008.-2011.kojom su utvrđene pretpostavke za ostvarenje vizije moderne javne uprave. Onda kaže, ova je strategija uspješno provedena budući da je ukupno realizirano približno 89% predviđenih mjere u što su uključene i mjere koje su djelomično realizirane odnosno čija je realizacija u tijeku. I onda se nabrajaju sve te mjere koje pospješuju tu priču da je to bila zaista jedna uspješna Strategija reforme državne uprave. A vi utvrdite ovdje da su svi koji su protiv ove strategije zapravo jalni jer da u 8 godina nisu učinili ništa, a to nije istina jel ovdje lijepo piše u tekstu ove strategije da je netko nešto napravio. I mislim da to nije uredu da zbog toga što želite hvaliti ministra velikim riječima,najbolje, nikad doživljeno, najljepše da ne možete minorizirati ono što piše jer mi raspravljamo o onome što piše, ne baš samo o osobnim stavovima. Ja mislim da ste vi jalni na ove koji su došli poslije vašeg mandata, a vi ste bili ministrica pravosuđa i uprave što niste ništa napravili i onda ste bili silno nezadovoljni što je Vlada poslije vas nešto napravila. I tu ste očito našli taj razlog zbog čega bi trebali uvrijediti sve one ostale koji se s ovom strategijom ne slažu jer je donesena u krivo vrijeme, evo na kraju mandata. A mi smo je donijeli odmah na početku i nešto se napravilo. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Ja sam mislila da se vi nećete vraćati u prošlost, ali već kada se vraćate u prošlost, da, ova vlast vam priznaje da ste bili detektirali nekakvu viziju, da viziju i ja vam zato dajem priznanje, ali ne i za provizije o kojima raspravljaju domaći sudovi. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Josip Đakić, replika. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolegice Antičević govorili ste u svojem izlaganju u ime kluba o nekakvome uhljebljivanju u državnoj upravi, pa s obzirom da su vas činjenice demantirale da je tih uhljebljenih predstojnika i zaposlenika javne uprave izvršilo 89% svih zadanih promjena iz bivše strategije, da su postupali onako kako je to nalagala strategija i uspješno ih je pohvalio i ministar sam, no međutim takav uspjeh nije odolio vašem političkom pritisku pa su svi ti pročelnici smijenjeni. Ne samo oni nego i neki njihovi zamjenici degradirani. To je političko djelovanje u državnu upravu, to je ono uhljebljivanje o kojem vi govorite, to je ono što ne želite nikako priznati, a istina je. da, one koji su provodili 89% mjera koje su zacrtane strategijom 2008.-2011.sve ste ih redom posmijenjali, nijedan nije u RH ostao. I to je živa istina i o političkom uhljebljivanju nemojte govoriti jer vi i vaš jal i objede nisu sigurno dobrodošle, demantiraju vas striktni podacima. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Ja ne znam jel ovakav govor i ovakva replika jel to pitanje hrabrosti ili one druge strane hrabrosti. Dakle promijenili su se ljudi koji su se promijenili na temelju zakona. Vi ne kada ste bili u poziciji, kada ste došli na vlast da ste promijenili sve nego ste promijenili ljude koje ste u prvotnom mandatu do 2000.postavili, a koje ondašnja vlast koja je slijedila nije promijenila jer niste vjerovali tima jer nisu smijenjeni i vi govorite o tome. Pa zaista i ako je od vas, previše je. Hvala lijepa. U ime predlagateljice strategije poštovani ministar Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Meni je žao što nema gospodina Borića i bivšeg ministra uprave. Dakle ja ću pročitati ono što je gospodin Borić pročitao. Vlada RH 19.ožujka 2008.donijela Strategiju reforme državne uprave za razdoblje 2008.-2011.kojom su utvrđene pretpostavke itd., itd. i na pisali smo da je 89% mjera izvršeno, dakle i to je točno. Izvršeno je iz dokumenta koji se zove Strategija 2008.-2011.ali ne piše da su izvršene od 2008.-2011., neke od njih su izvršene i nakon toga, dakle kada smo mi došli u poziciju jer one dobre stvari koje su bile tamo predviđene i koje su započete, naravno da smo završili, pa tako i centralizirani obračun plaća, što piše na strani 17, a on je završen tek 2014.godine ustvari završen 98% još moraju neke institucije ući. A što se tiče pohvala, ja bih spomenuo dakle ono je doneseno 19.ožujka 2008.kada nije u sustavu državne uprave postojalo Ministarstvo uprave, bio je Središnji državni ured za upravi čiji je zamjenik državnog tajnika bio današnji zamjenik ministra uprave dakle gospodin Pičuljan, dakle on je tada bio i sada je zamjenik ministra. Prema tome ne bi se moglo reći da je ovo baš bila neka velika pohvala HDZ-ovoj vladi u prošlom mandatu na učinkovitosti, je bila na idejama i neke ideje su bile dobre su završene i neke su se nastavile i ja sam siguran da će i dobrih ideja jednom kada bude nekad za 5, 9, 13 godina biti u prilici da će ponovo dobre ideje se nastaviti. Prema tome, evo sam htio to reći da ne bi se krivo interpretirala napisano referiranje na staru strategiju 2008.-2011., dakle neke stvari su bile dobro napisane, provedene do izbora i nakon izbora provodili su obe vlasti. ono što nije dobro napisano smo promijenili pa smo krenuli provoditi. sam se referirao na vas i žao mi je. Je, je ovo što piše 2008.-2011.to je naziv dokumenta strategija, a mjere su se provodile i nakon 2011.primjerice COP se proveo 2014.godine, tako da nije bila pohvala samo vašoj vladi, dapače bila je u manjem dijelu. Ali opet onom što je dobro to ne bi trebalo. **Leko, Josip (SDP)** Imamo jednu repliku, poštovani zastupnik Josip Đakić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. zapravo 13 mjera koje su učinjene i koje su bitno poboljšale rad javne uprave, koje su decidirano opisane na ovoj stranici 15, 16 i 17. i jasno govore o tome što je. Meni bi bilo drago da ste u svojem izlaganju sada kada ste htjeli objasniti što je to učinjeno od 2011. do 2015. ili 2014. za koju se govori. Jasno bi bilo da ste rekli, bar pobrojali, osim ove jedne koju ste napravili, što to osim smjene svih čelnika ureda državne uprave. Odgovor na repliku poštovani ministar Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Dakle naslov dokumenta je bio Strategija reforme državne uprave za razdoblje 2008./2011. i ove mjere koje su nabrojane su napravljene u tom razdoblju i nakon toga. Evo recimo zadnja mjera na strani 17 uspostava centralnog obračuna plaća je napravljena 2014. godine. Ali ona ne bi mogla biti napravljena da 2011. godine nije uspostavljen sustav gdje su se popisali svi državni službenici. I da se to nastavilo raditi 2011. mogli smo to imati odmah ali se nije nastavilo raditi zbog otpora unutar sustava za vrijeme vaše i jednim dijelom za vrijeme naše vlasti. Ali smo mi taj otpor uspjeli skršiti i uspjeli smo to završiti. Prema tome, to je nešto šta je bilo Ima još tu i tamo nešto ali dakle možete vidjeti mjere koje su bile da su se one provodile i kasnije. Naravno, obzirom da je vrlo sličan tim radio i ovu strategiju i tu strategiju meni jednino nije jasno kako vam je ova tako loša a ona koja je bila za vrijeme vaše vlasti je bila tako dobra. Ali to sada držim dijelom opozicijskog djelovanja. A što se tiče Ureda državne uprave koje ste spomenuli, pa nije baš da su smijenjeni svi čelnici, ja ih mogu nabrojati 5, 6 koji su ostali, neki od njih koji su bili čelnici su sada zamjenici a njihovi zamjenici su postali čelnici. Neki su jednostavno zbog godina otišli u mirovinu. Prema tome, to je, ja ne znam ustvari da je to baš tako kako ste rekli. Dakle ni jedan predstojnik koji je bio predstojnik nije nakon toga dobio raspored na niže mjesto od pomoćnika predstojnika i nekoliko novih nestranačkih osoba je također na javnom natječaju dobilo. To je tako. Evo možemo ići od županije do županije ali neću sada, mislim da čak ne mogu ni osobne podatke iznositi na mikrofon jer se to radi o službeničkim osobnim podacima ali možemo popis napraviti. Poštovane kolegice i poštovani kolege, molim vas da barem u Saboru ne radite temeljnu grešku pa hrvatsku Vladu zovete naša i vaša Vlada, ja vas lijepo molim. Može biti Vlada u mandatu tom i tom ili Vlada po imenu premijera. Ja vas lijepo molim, to radi nas, radi Hrvatske. Hvala lijepa. Idemo u raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub HDSSB-a i poštovani zastupnik Krešimir Bubalo. Izvolite kolega Bubalo. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče našeg Sabora. …/Upadica Uvažene kolegice i kolege, malo da se čovjek našali ali izgleda da više ima ljudi iz ministarstva, izvjestitelja skoro nego nas saborskih zastupnika. Ali u svakom slučaju … …/Upadica i ministra. No, tema je izuzetno važna, posebice za nas koji pripadamo regionalnoj opciji i gledajući Prijedlog Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. sigurno je bitno reći da ova Strategija analizira gdje smo, što želimo biti i kako stići do toga cilja. Dosta je toga rečeno danas i sigurno da u ime kluba HDSSB-a želim reći da je ovaj prijedlog Strategije razvoja, baš razvoja javne uprave za razdoblje 2015.-2020. za nas prihvatljiv i mi ćemo ga podržati no sigurno da uočavamo i određene stvari koje smo očekivali da će već sada biti izrečene. Pa sigurno da bi kao regionalna opcija iz Slavonije i Baranje voljeli da u ovoj Strategiji na strani 109 po 17.2 Slavonija i Baranja regija, onako od Iloka do Ilove i da se upravo taj koncept regionalizacije Republike Hrvatske počne provoditi. No, gledajući što je napravljeno prošlih nekoliko godina onda možemo određene stvari pohvaliti kako od centralnog obračuna plaća do analize isto tako objedinjavanje informacija, ocjenjivanja ljudi koji rade u upravi. Jer često i mi kao ljudi s terena, imali smo prigodu čuti da netko ne radi dobro, da je možda osoran, bezobrazan a nekad nisi nekog mogao nagraditi ako radi dobro ili pokuditi ako radi loše no često sam imao osjećaj i ja osobno u svom radu da imamo 20% više ljudi i 10% manje. Često smo imali ljude koji su navikli onako raditi po starom šablonu a ponekad nisu bili samoinicijativni, samoodgovorni i to je također jedan od problema sa kojim se suočava i ova Vlada no isto tako i ljudi koji očekuju odgovore četo od načelnika, gradonačelnika, župana po terenu. Jer kada netko dođe u gradsko poglavarstvo onda očekuje da mu se problem riješi. A kada vi znate za pojedini dokument da treba na desetke suglasnosti, dozvola da čekate mjesecima, pa evo danas se dosta DUDI spominjao kada kao jedan gradonačelnik ili župan nikom ne odgovori u godinu ili dvije dana onda se pitate da li ta institucija treba ili ne treba ili kao što je kolega Lesar malo prije govorio da li nešto treba škarama i sjekirom udariti. Ali evidentno je da Vlade su se mijenjale, malo HDZ-ova, malo SDP-ova, ja bih rekao da je državna uprava bujala pa zato i jesam rekao maloprije kada je kolega Lesar spominjao broj zaposlenih po županijama kada smo komparirali da smo izgubili gotovo 300 tisuća ljudi u Hrvatskoj od '97. do, kada je bilo 793 zaposlena do 2014. 2275, osim grada Zagreba, onda možemo reći da su županije bujale primjerice kao gljive poslije kiše i to je ono što nije dobro. No gledajući sustav koji imamo ova strategija ide ka njegovu unapređenju i definira jasne ciljeve sa godinama. Volio bih da imamo uz te ciljeve i probleme koje rješavamo svagdje i financijski iznosi koliko će nas koliko će nas šta koštati u idućem vremenu, no evidentno je da puno tih stvari u ovom trenutku nema političkog konsenzusa. Dal ćemo politički konsenzus čekat do iza parlamentarnih izbora pa izgleda da hoćemo. Vjerojatno se nitko neće odlučiti povući one rezove koje moramo, neće donijeti političke odluke, a vjerojatno ćemo dobiti iz Europske komisije kao političke naloge u idućoj godini, a to je da racionaliziramo našu upravu, to je da budemo efikasniji i učinkovitiji, da imamo bolji sustav nagrađivanja ali isto tako i kažnjavanja i da budemo efikasniji. Pa i danas smo imali na odboru isto jedno pitanje ministre, 330 ljudi radi u općinama, gradovima, županijama, nemaju položen državni ispit. Po zakonu je to nemoguće, a evo imamo i takvu situaciju pa se pitamo da li su ljudi dovoljno stručni, educirani, da li mogu radit ili ne. Često se govori o natječajima kako se ljudi primali ili ne primali. U te institucije kažu nema zapošljavanja. Pa kad bi sad na enter izvukli koliko od tog trenutka kad je prestalo zapošljavanje zaposleno ljudi u sustavu državne uprave onda bi se vjerojatno konsternirali. Prema tome, odluke se donose, u Saboru se raspravlja, a nakon toga se ne provode odluke. Ja se nadam da ova strategija neće ostat mrtvo slovo na papiru nego da će se postupat po po ovim jasnim smjernicama, isto tako i rokovima. Volio bih da imamo još bolje … analize, no sigurno da je prijetnji dosta i problema dosta i da nema političkog konsenzusa da se krene u agresivnije naših problema, a to je prije svega veliki broj ljudi koji radi u upravi. Gledajući ovu strategiju možemo reći da se sastoji od 20 ciljeva, 48 mjera i 20 analiza te niz drugih aktivnosti koje je potrebno odraditi. Znači imamo strategiju koja reproducira niz dodatnih dokumenata, a volio bih da te dokumente u idućim mjesecima i godinama se kontrolira, u idućem razdoblju 2020. kao što ste i sami rekli proći će tri Vlade, no ako ovo ostane mrtvo slovo na papiru i ako se ne bude kontrolira dinamika onda bojim se da nećemo … doći do onog cilja do 2020., da nećemo povući dovoljno europskih sredstava i da nećemo ispuniti ono što piše u ovoj strategiji. Gledajući isto tako i ono što muči općine, gradove, županije, a to je porezni zakon koji smo mijenjali, posebno porez na dohodak, bojim se da nećemo moći ojačati jedinice koje su nam važne, općine, gradove i županije jer neće imati dovoljno sredstava za učešće i to je jedan od velikih problema koje ste napravili u ovoj godini i mislim da će se negativno reflektirati i na provođenje ove vaše strategije. Gledajući na niz napisanih mjera u strategiji nema procjene financijskih sredstava, to sam rekao po svima i bilo bi korektno u svim zakonskim prijedlozima da imamo također taj dio. Konkretni prigovori na određene mjere i ciljeve u strategiji, kaže mjera 1.6. ukloniti nepotrebna upravna postupanja. Rok za provedbu 2020. Zar ćemo čekati 5 godina da otklonimo neke nepotrebna i upravna postupanja? Ministre, moramo to puno brže. Cilj 8 - djelotvoran i transparentan sustav zapošljavanja u javnoj upravi. Mislim da u Saboru ne treba trošit riječi na to. Isto tako mjera 8.1. uspostavit centralno koordinirani sustav zapošljavanja u javnoj upravi. Što to znači, da će se raspisivati … samo jednom mjestu tj. iz Zagreba? Zašto centraliziramo sustav, bitnije je propisati jasne kriterije. Isto tako cilj 11 – optimalni broj zaposlenih u javnoj upravi. Mislim da na tome trebamo svaki dan raditi, a ne čekati ove rokove koje ste zacrtali. Isto tako racionalizirati sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, no gledajući 17.1. definirati … funkcionalne i fiskalne decentralizacije. To je ono što najviše nas muči i sigurno da očekujemo sa odgovornosti da i … bude veći u općinama, gradovima, županijama kako bi zajednički podnosili onaj teret odgovornosti koji imaju. Gledajući mjeru 17.2. – utvrditi optimalni teritorijalni ustroj Republike Hrvatske, tu smo očekivali puno više iako možemo reći da je ova strategija prvi korak i zato dajemo potporu ovom dokumentu jer mislimo da je dobar i da ste smogli hrabrosti krenut s prvim korakom. očekivali smo upravo ovdje ono što sam rekao maloprije, a to je da se regionaliziramo, da idemo u regionalizaciju Republike Hrvatske. A gledajući i moje iskustvo je da one općine koje imaju prihod po stanovniku ispod 1000 kuna da teško funkcioniraju. Ne možete očekivati da će same općine, neke već to rade, pravnu službu zajednički koriste tri općine, neke druge savjete itd., ali ne može se očekivat da će oni sami ići u objedinjavanje. Pa moraju se te stvari događati po jasnim kriterijima sa razine i Hrvatskog sabora, osluhujući ono što je dobro upravo za naše građane Republike Hrvatske. Također, gledajući prijedloge modela, kriterije i mehanizme za suradnju mislimo da ti modeli moraju biti jasniji za suradnju i to smo očekivali također u ovome dokumentu. Također, gledajući strategiju i gledajući da je usmjerena na promjene modela organizacije države, a neposredno da … model nije dobar i to se često čita u medijima, možemo reći šta smo čekali i ove tri godine vašeg mandata jer često smo slušali ne samo u Planu 21 nego i nakon dobivanja izbora od strane Kukuriku vlasti da se određene stvari raditi, od regionalizacije, decentralizacije, no svjedoci smo da se to nije učinilo. No evo kažem u ime kluba očekujem da ovo bude polazni dokument na osnovu kojeg će se graditi i svi ostali drugi dokumenti koji će doprinijeti da imamo još bolju, još efikasniju upravu, da naši građani još lakše ostvaruju ostvaruju svoja prava, dolaze do informacija, da ne moraju lutati i da ne moraju čekati na neke dokumente dugo. Ovdje imamo u ovom dokumentu jasan popis želja do 2020. godine. Prema tome, bit će još želja dosta. Oni koji danas kritiziraju, a dobro je da se kritizira vjerujem da ćete određene stvari i ubaciti u strategiju. Vjerojatno će imati mogućnosti i u idućim godinama davati svoje sugestije, jer ovo je polazni dokument na kojem će se graditi i svi drugi dokumenti. Prema tome, čestitamo vam na prvom koraku. Očekujemo i one druge korake i klub HDSSB-a će podržati ovu strategiju. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani kolega Bubalo. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke i poštovani zastupnik Marijan Škvarić. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Kada govorimo o ovome Prijedlogu strategije razvoja javne uprave za razdoblje 2015. do 2020. godine dobro bi bilo, a zato je i definiran onaj pojmovnik, opis pojmova na početku da uvijek ponavljamo i uvijek pratimo, uvijek učimo stvari koje nam trebaju. Tako da bih ja opet spomenuo što je to javna uprava koja piše u opisu pojmova, da je to skup upravnih organizacija koje obavljaju poslove od javnog interesa, a obuhvaćaju tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe sa javnim ovlastima. Javna uprava radi i javne usluge, a to su skup poslova kojima javna uprava osigurava ostvarivanje prava i interese korisnika sukladno propisima. I naravno moraju biti zadovoljeni javni interes, a to je prednost ili korist zajednice kao cjeline ispred privatnih ili osobnih interesa i to je definirano u prije svega nazivu ove strategije. Naravno, kada to definiramo i označimo onda vidimo da je javna uprava osnovna struktura našega društva. Zašto? Pa da li ima nešto što vas prati praktički cijeli život od rođenja pa do samog našega kraja? To nas prati javna uprava. I onda u tom dijelu moramo gledati i ove pojmove što su te usluge, što je to javni interes da da u tom našem životu imamo zaista taj put barem da ne bude imala one probleme koje smo u ovim raspravama velikim dijelom i dohvatili. E sada, to definiramo, moramo strateško planirati. I da, dobro je naziv strateško planiranje jer je to proces u kojem se definira vizija, strateški ciljevi, vrijeme i način njihovog ispunjavanja, mjere, procjene rezultata i sustav praćenja postignutih rezultata. I ovaj dokument je na najboljem putu da to riješi i evo čestitke i zahvala što smo krenuli na taj put, jer moramo definirati viziju i strateške ciljeve. Ako ne znamo što želimo onda taj put nikad nećemo doseći. Vrijeme i način njihovog ispunjavanja. Možda čak bih rekao da smo u ovih pet godina kao ovo što smo zacrtali ispunimo, mislim da itekako možemo biti svi zadovoljni a ne samo mi nego prije svega generacije koje dolaze iza nas. Ali dobro si postavite ove ciljeve. A mjere procjene rezultata i sustav praćenja postignutih rezultata to je osnov svega. Mjere u svakom trenutku moramo imati na raspolaganju, a naročito mi u Hrvatskom saboru. I kada govorimo o strateškom planiranju prije svega smo istaknuli ciljeve koje želimo postići, a cilj je uvijek pitanje kakvu želimo javnu upravu. Ali dok dok to odgovorimo onda uvijek moramo malo i pitati se a kakvu upravu imamo i sada. I u ovoj strategiji je napravljena određena analiza koja ukratko definira da se većina prigovora domaće i strane javnosti odnosi na postupanje u javnoj upravi koja traje predugo, te su često nepotrebno složena. Na nejasne nadležnosti različitih institucija za pojedina pitanja, na lokaciju tijela koja rješavaju o pojedinim pitanjima, te na radno vrijeme institucija i kontakte koji su često teško dostupni. Sve navedeno dovodi korisnike pred birokratske prepreke u ostvarivanju njihovih prava, obaveza ili pravnih interesa. To je dosta teška kritika, ali ove mjere i analize su ipak na onom dijelu da nam pokažu što i kako. ipak ne možemo baš tako biti i kritični. Ono kao gradonačelnik mogu reći da mjere javne uprave koje su definirane, a ima ih puno koje su pokazane u samoj strategiji, ali i odlukom i mjerama naše Vlade, a to je da, prije svega zadovoljan sam da se, tu je već bilo i riječ da ipak građevinske dozvole se izdaju za 30 dana. Neki dan je župan Baranjske županije dobio nagradu od gospodarstvenika što je jedan veliki poduzetnik u Varaždinsku županiju dobio građevinsku dozvolu za jedan dan. U Međimurskoj županiji također se isto za jedan dan mogu dobiti građevinske dozvole. To je ona mjera koja itekako postiže razvoj našeg gospodarstva. A kao građanin mogu biti itekako zadovoljan da primjerice u matičnom uredu bilo gdje u Hrvatskoj mogu dobiti sve one dokumente koji su mi potrebni. Ali kada govorimo o cijeloj strategiji već sam i u pojedinoj raspravi napomenuo osim svega toga ipak najbitniji su nam za realizaciju ovog dijela revizije ciljevi a to su nam ljudi. Mislim da ljudski potencijali su uvijek najveći problem, čak i puno manji od financijskih resursa i operativnih, da u njih treba najviše ulagati. Ja bih se u tom dijelu malo više odredio odredio po toj analizi stanja, jer bi tu možda po mišljenju i Hrvatske narodne stranke i mene osobno trebalo najviše napraviti si truda i aktivnosti. I tako da u analizi stanja stoji da u javnoj upravi ravnopravni odnosi zaposlenih nisu regulirani na jedinstveni način. Tako su postupci zapošljavanja prava, obveze, odgovornosti, te ostala pitanja od značaja za rad državnih službenika i namještenika regulirani primjerice Zakonom o državnim službenicima, ravnopravni odnosi službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi primjerice Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi dok se za namještenike i ostale zaposlenike u javnoj upravi primjenjuje Zakon o radu. dosta teško na jedinstven način regulirati odnose zaposlenih. Tu spominjemo kompetencije zaposlenih u javnoj upravi, a ona je temelj dinamike brzog razvoja javnog sektora jer treba biti dobro obrazovan i kompetentan kadar. Pa rijetko možemo reći da se nešto loše napravilo zato što je to bilo iz namjere, nego se uvijek veli to je bilo iz neznanja. Znači, da to preduhitrimo zaista trebamo kompetenciju i obrazovanje dići na što veću razinu. Zapošljavanje u javnoj upravi, javnim službama, sustav zapošljavanja nije standardiziran. Ne bih ga obrazlagao, ima ga u strategiji dovoljno dobro ocijenjeno i opisano ali itekako zapošljavanje nam treba biti jedan od ključnih pitanja. A tu zapošljavanja uvijek prije svega gledam to, ne gledam kao trošak nego gledam kao investiciju. Ti ljudi koji to rade trebaju stvarati nove vrijednosti i onda oni nikad ne trebaju i ne smiju biti trošak. Tako da ljudi nisu krumpiri da ih bacamo kroz prozore van nego im naći mjesto, osigurati im zaposlenje i osigurati im na neki način obveze koje trebaju imati. Obveza i posla ima u javnoj upravi itekako. Sustav ocjenjivanja, nagrađivanja i napredovanja u javnoj upravi, postupak ocjenjivanja u državnoj i javnoj upravi nije standardiziran te se ne primjenjuje na sve zaposlenike. Postupak ocjenjivanja državnih službenika i namještenika kao i službenika i namještenika u tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave suviše je složen i dugotrajno povezan s velikim troškovima donošenja rješenja o ocjeni i žalbenim postupcima …/Govornik se ne razumije./… jasnih, objektivnih i mjerljivih kriterija za ocjenjivanje. Kada god imate sustav ocjenjivanja koji se više bazira ne na mjerljivim stvarima nego na određenim percepcijama samog posla prema tom dijelu znamo i mi koji vodimo i dajemo ocjene nije jednostavna stvar. Sustav plaća u javnoj upravi nije reguliran na jedinstveni način i prije svega

ne bi dalje analizirao ostale mjere koje su u strategiji definirane. Mogu reći da su izuzetno dobro definirane sa ciljevima, mjerama, rokovima i ostalim stvarima. Ja bih tu ipak iznio nekoliko primjedbi koje se tiču strategije ili prijedloga. Prvo, kao čelnik lokalne uprave možda sam mišljenja da opis i strategija razvoja lokalne i regionalne samouprave koja je definirana samo na 5 stranica znam da su se određene stvari i definirale za lokalnu i regionalnu samoupravu i putem drugih mjera unutar same strategije ali ipak je njezin toliko specifični slučaj i težina da bi ona morala imati puno veći značaj. Čak sam možda i mišljenja da možda lokalna uprava je previše zanemarena od strane struktura državne razine jer je to prepušteno načelnicima i gradonačelnicima nek se snalaze, nek rješavaju probleme. A te probleme kad gledamo u odnosu na državnu upravu su višestruki. Državna uprava recimo ima standardizirane djelatnosti kao što su ministarstva i agencije i oni se bave jednim određenim stvarima. A u lokalnoj upravi se bavimo sa svime time. Tako da tu zaista moramo imati dobro određen sustav kompetenciju, nagrađivanje, sve one stvari koje su slabosti koje sam spomenuo u analizi stanja ljudskih potencijala. I naravno ono što sam rekao i na odboru ne bih baš bio za to da i na analizi ove lokalne uprave na kraju je činjenica da najveći problem u lokalnoj samoupravi je korupcija na nižoj razini. Pa ne bih baš htio da svatko tko bilo kojeg mog kolegu načelnika, gradonačelnika i prvo što vidi da je taj načelnik i gradonačelnik korumpiran. Mislim da izuzeci postoje kao i svugdje, ali ima itekako puno kvalitetnih kolega i kolegica u tom dijelu koji se zaista pridržavaju zakona i rade Ne bi baš to trebalo biti kao zaključak na kraju i na toj razini. Druga primjedba koju bih spomenuo ono što piše u strategiji, a to je upravljanje provedbom strategije koji je definiran na način da Vlada predlaže Strategiju razvoja javne uprave Hrvatskom saboru i usvaja akcijske planove. Ured predsjednika Vlade RH ima glavni zadatak za praćenje provedbe strategije, a Hrvatski sabor usvaja strategiju. S time da se definira da bi se trebalo definirati jedno radno tijelo Hrvatskog sabora koje bi bilo zaduženo za praćenje provedbe strategije. Je li to jedno postojeće radno tijelo ili novoosnovano radno tijelo? Tu postoji jedan problem. Da, ovdje smo malo imali i slažem se da čak i tri vlade se mogu promijeniti do završetka provedbe ove strategije, čak i tri mandata ovoga Hrvatskog sabora i svaki puta radno tijelo mora imati nove članove koji su definirani uredbama Sabora. A znamo i sami kada dolazi do ostavke, odnosno do formiranja i konstituiranja novih tijela uvijek postoji jedan vakuum gdje za ovakvu strategiju to nije možda dobro. Pa predlažem da bi bilo možda bolje osnivanje jednog stalnog stručnog vijeća sastavljeno od predstavnika državne uprave, stručnjaka i nevladinih organizacija koji će raspravljati minimalno dva puta godišnje te slati izvješća o provedbi mjera i Vladi i Saboru. I treće, na kraju kad govorimo uvijek o strategiji kao temeljnom dokumentu pitanje je razumljivosti. Da li je ovaj dokument razumljiv široj javnosti? Mislim da bi trebalo iz ovog dokumenta napraviti jedan skraćeni prikaz koji naglašava bitne odrednice strategije, objaviti ga na društvenim mrežama, u svim institucijama da građani i zajedno da imamo javnost i transparentnost na većoj razini. Jer uvijek se nađe netko da ne zna, nije upoznat. Mada moram istaknuti da provedba prije svega donošenje prijedloga strategije je jako kvalitetno napravljena jer su bili uključeni svi ključni čimbenici putem javnih rasprava u ovom dijelu, tu zaista čestitke. Ali ajmo učiniti svaki korak jer zaista o svima nama ovisi što sam rekao da ova strategija ako je … /Govornik se ne razumije./… za 5 godina sve ove mjere koje smo definirali na način da će to itekako biti za korist cijele Hrvatske. I naravno uvijek je dobro spomenuti krajnji cilj, a to je osiguranje pravovremene, pouzdane, kvalitetne javne usluge korisnicima radi osiguranja višeg životnog standarda svih građana i stvaranja poticajne poduzetničke okoline. Oni posebni ciljevi koje bih spomenuo to je da želimo provesti decentralizaciju, depolitizaciju i naravno teritorijalni preustroj. Slijedom svih tih navoda i stavova klub HNS-a Liberalni demokrati će podržati donošenje Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2015.do 2020. godine. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. saboru i poštovani zastupnik Silvano Hrelja. u Hrvatskom saboru raspravljamo o ovoj strategiji koja predstavlja jedno strateški važno područje a modernizacija javne uprave pridonosi pružanju bržih i boljih javnih usluga. Ma ne vidi razloga zašto se o tome ne bi raspravljalo u Hrvatskom saboru, zašto Hrvatski sabor takvu strategiju ne bi donosio i zašto bi to bilo manje važno od strategije nacionalne sigurnosti? A mislim da su građani uvijek u pravom planu, a Sabor baš ne mora donijeti samo one strategije koje pišu u Poslovniku ili u Ustavu, pardon u Ustavu može puno šire ako je to u funkciji boljitka građana RH. I zašto ne saborska radna tijela za praćenje provedbe te strategije, ko kaže da to moraju biti stalna radna tijela, da mi ne možemo imati neka ad hoc tijela za praćenje provedbe praćenje provedbe strategije? Mi smo poprilično u Hrvatskoj zabetonirani u stavovima i imamo određene blokade, sve doživljavamo vrlo, vrlo institucionalno. Mislim da bi sami mi trebali biti fleksibilniji u pristupu da bi stvari kretale na jedan jednostavniji ili ležerniji način na bolje. gotovo da nitko ne može biti protiv nečega što se definira, što definira ova strategija a to je razvoj, razvoj javne uprave koji je definiran ovom strategijom da bi se trebao onako an an general odvijati u tri smjera, prvi je smjer pojednostavljenje i modernizacija upravnog postupanja, drugo je unaprjeđenje sustava razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima odnosno stvaranja moderne javne službe treće je reforma upravnog sustava sukladno najboljoj praksi i iskustvima prema europskim standardima. Dakle, tu otprilike ona priča o vizi, misiji, ciljevima i tako nekako se samo po sebi je pobrkana. Zašto? Zato što ovo nije vizionarstvo, ovo je na neki način ugledanje na moderne i funkcionalne europske javne uprave. Misija je ovog ministarstva i obaveza je ovog ministarstva da to provede, cilj je modernizacija i razvoj, to je prvi i temeljni cilj, a što ćemo usput dvadesetak drugih ciljeva postići to je već druga stvar. cilj je imati modernu javnu upravu u funkciji građana i zadovoljstva tih građana. Dakle, već je neodrživo da naši građani su izloženi onoj sintagmi naše javne uprave niko me ne može tako malo platit koliko ja mogu malo radit. Ja sam siguran da se svi slažete da je to prisutno i u našoj javnoj upravi. Dakle, otprilike da budemo najprostijim rječnikom izloženi smo zabušavanju. Drugo, javnost percipira javnu upravu, dakle građani kao birokraciju u onom najpogrdnijem smislu te riječi i smatraju da birokracija najviše voli sebe množiti. Dakle, ako nemam posla izmislit ću neki novi posao samo da imam posla, da opravdam svoje postojanje. Prema tome, definitivno mora doći tome kraj, ovaj narod niti ima mogućnosti, niti volje, niti može dugoročno više takvo ponašanje trpjeti, niti plaćati a mi jesmo odgovorni za takvo stanje, I mislim da ovdje puno zanimljivije će biti donošenje akcijskih planova i donošenje utvrđivanje prioriteta kojim putem će se ići. to stići ova Vlada, da li će to druga Vlada ali činjenica je da strategija koju mi ovdje u ovom sazivu donesemo će biti obvezujući i za sljedeće Vlade ma koje one bile. Isto tako neodrživa je situacija da svega 25% službenika i namještenika imaju visoku stručnu spremu a tražimo modernu javnu modernu javnu upravu po mogućnosti sa znanjem stranih jezika, sa komunikacijskim vještinama itd. sa svime onim što, sa stalnim usavršavanjem itd. to je to je stanje koje je neodrživo i sigurno u akcijskom planu će morati biti planiranje i školovanje kadrova. Takvih kadrova ima vrlo malo na tržištu, malo ima autoriteta u javnoj upravi, ako su to vrsni pravnici onda obično završavaju u nekim trgovačkim društvima, u nekim mirovinskim fondovima, u nekim bankama koje su solidno plaćene. Tko kaže da nije došlo vrijeme da se i karijera stvar i u javnoj upravi pogotovo ako ona ima svoju vertikalu prema prema brislu. Dakle postoji način napredovanja, ako sam vrsni stručnjak javne uprave ne moram završit svoju karijeru u svojoj općini, gradu, županiji nego mogu završiti negdje u europskoj javnoj upravi. Dakle, da ne koristim onu drugu riječ koju sam prije na neki način pogrdno izrekao. Prema tome, naravno da tu treba planirati kadrove ali nećemo moći dobre ljude i autoritet platiti dovoljno, država će vječito biti kratka sa novcem, ali moramo se možda vratiti i u prošlost kada su neke države koje su funkcionirale i bile vrlo funkcionalne na ovom području nikad nisu iz jednog područja imali svog administratora nego je bio iz nekog drugog područja da se ne bi korumpirao ali su osigurali i stambene uvjete i uvjete školovanja djece itd. dakle postoji puno načina na koji se može zadržati stručnjak u radnom odnosu u javnom upravi na koji se ga može motivirati da bude autoritet i da na neki način kormilari ekipama koji daju usluge građanima. Ono što se iz današnje rasprave nikako ne bi složio da ćemo mi plaćati rad po učinku. Vrlo je teško mjeriti kvalitetan posao u javnoj upravi. Ajmo krenuti sa npr. HZMO, za jedno rješenje za jednog čovjeka koji je radio kod jednog poslodavca gdje su svi papiri uredni možda treba dva sata. Za riješiti drugoga koji je radio kod 15 poslodavaca gdje nemate podatke, gdje morate tražiti podatke od više institucija, gdje morate napisati 20 dopisa da vam netko dostavi podatke, kako možete normirati taj taj rad i reći e norma je da to moraš riješiti u dva sata ili u dva dana, to je nemoguće. Dakle to su vještine koje treba poštivati i koje treba nagrađivati s obzirom na težinu takvog jednog jednog detalja, a ne nekog standarda za taj posao treba toliko sati. Dakle, tu nema objektivnih kriterija, a subjektivno ocjenjivanje je vrlo rastezljivo. Dakle dok se ne stvori u samoj strukturi prema kvaliteti tog posla teško da će se moći uvesti neko nagrađivanje prema odrađenom poslu. Naravno da su i kolektivni ciljevi, kolektivno postavljeni ciljevi vrlo važni vrlo važni da se zna planirati posao. I koliko ja znam, koliko imam iskustava iz drugih zemalja, ali ne samo u javnoj upravi nego i npr. u brodogradnji, puno njih je napustilo normiranje posla po vremenu, po komadu, a uveli su planske veličine, tako da su vrlo fleksibilni prema problemu koji se otvara. I naravno da treba sve ljude koji jesu učiti metodama i tehnikama intelektualnog rada i timskom radu. Nema javne uprave gdje postoji pojedinac koji sve rješava. Mi u Hrvatskoj smo timski rad jako zapostavili. naravno da treba i pomladiti javnu upravu, to je šansa za mlade ljudi koji se žele školovati, koji žele svoj budući poziv i vide da budu i kvalitetni subjekti u javnoj upravi i da stvore određenu karijeru i određeni autoritet u svojoj sredini. Tako da naravno na mlađima svijet ostaje i mi ih moramo u svakom slučaju da je ovo vrlo kvalitetan posao, da nije kvalitetan posao samo negdje gdje se vrti velika para nego da se i na jedan skromniji na pošten način može i uspjeti u karijeri i da se može solidno živjeti i zaraditi za sebe i svoju egzistenciju i obitelj. Prema tome, da zaključim, naravno da ovo neće biti prva rasprave, bit će tu puno rasprave, a ovoj strategiji želim dobar vjetar u leđa i svaki put počinje sa prvim kvalitetnim korakom. Nemojmo očekivati da neće biti prepreka na tom putu, biti će ih, ali nadam se da ćemo i mi i neki koji će doći poslije nas biti na visini zadatka da eventualno korigiramo određene stavove i određene pozicije pravovremeno. pozicije pravovremeno. Najneisplativije je misliti da smo uvijek u pravu, stalno kritizirati, a pri tome ništa kod sebe samih ne mijenjati. Klub HSU-a podržat će ovu strategiju. I ono što nam je drago da je ovu strategiju branio čovjek meni bar jutros pred odborom, čovjek koji je sada zamjenik ministra, prije je bio državni tajnik kod bivšeg ministra, dakle imamo jedan kontinuitet, a čovjek je to radio vrlo ostrašćeno što mi se jako, jako svidjelo. Davno nisam vidio čovjeka da tako ostrašćeno govori o nečemu što što vjerovatno i on osjeća da je trebalo možda i prije napraviti i da je puno prilika propušteno, ali ga ta strast nije napuštala. Prema tome, još jednom klub HSU-a podržat će ovu strategiju. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Jesam li ja razumio da je strastveno govorio o strategiji? Da, strastveno je govorio, a nije ostrašćeno nego strastveno. To je velika razlika kolega, to je ogromna razlika. Dobro.

raspravom koja je bila. Dakle čini mi se da od 12 klubova samo jedan klub je odlučio da neće podržati strategiju što smatram da je pokazatelj da je dobra odluka da se strategija raspravi u Hrvatskom saboru, da se na ovaj način još jednom kaže da su u ovom dokumentu uglavnom prepoznati problemi, a vjerojatno su u najvećoj mjeri prepoznata i moguća rješenja. A hoće li ta rješenja biti i riješena odnosno hoće li biti ostvarena, to je sada na izvršnoj vlasti i na Saboru da u sljedećem razdoblju do 2020.godine to i implementira. Tako da postotak rezultata ove strategije bude veći od ovih 89% nego što je bila ova 2008.-2011. Mnogo je tema koje ova strategija obuhvaća i koje zahtijevaju svaka od njih posebno široku javnu raspravu, sustav plaća u javnoj upravi. Dakle to je jedna tema koju je radna skupina u Ministarstvu uprave, odnosno u tadašnjem Središnjem državnom uredu formirana 2006. ili 2007. godine. I ustvari sve je zastalo na sustavu plaća da li će biti onih 0,5 za po godini staža ili će se to zamijeniti sa nekim dodatkom za učinkovit rad. I naravno onda je pitanje tko ocjenjuje učinkovit rad i tko ocjenjuje ocjenjivače. I ukoliko se ostavi prilika rukovodećim ljudima što u konačnici dolazi do politički imenovanih osoba onda je ta vrsta izloženosti službenika političkoj ocjeni veća. I to trebamo znati. Dakle ako idemo na tu vrstu promjene onda dolazimo do određene vrste izloženosti političkim odlukama. Ako pak kažemo da je ocjenjivanje upravni postupak onda ćemo dobiti veliki broj upravnih sporova gdje sud može onda odlučiti da neka ocjena nije dobra pa će se službeniku morati vratiti svi novci. Tako da je ovo jedna vrsta društvenog kompromisa i linije manjeg otpora što pak ima za posljedicu nešto veću neovisnost službenika od politike ali onda i nešto više njihovog postupanja ne ne koje oni dakle uzimaju si za pravo po običajnom pravu. Prema tome to su sve dileme koje u ovome trenutku imamo. Također što se tiče procesa, vjerojatno neću otkriti toplu vodu kada kažem da se vrlo često događa da pojedina državna tijela neovisno za vrijeme koje Vlade, evo neću reći čije nego koje Vlade budu, da se drže isključivo svog svog nekakvog polu feudalnog pristupa i da ne tumače ni zakone ni situaciju šire od onoga što bi doista trebalo biti jer ta koordinacija je nešto što je jako bitno. Doista je to tko to uspije u tom dijelu slomiti, namjerno koristim taj izraz i postići tu svijest, dakle da nisu svi zatvoreni u svoja tijela u kojima rade nego da se osjećaju kod dio jednog veliko sustava državne uprave i počnu dakle malo šire gledati širu sliku da će to biti veliki napredak. Veliko političko pitanje jest teritorijalni preustroj. O njemu će vjerojatno biti dovoljno prilike za raspravu. I kako imamo interpelaciju koja se tiče dijela nagrađivanja i donošenja odluke o otpuštanju 3% najslabijih, to ćemo onda, obzirom da ona po Poslovniku također mora uskoro doći na raspravu, to će biti prilika da o tom dijelu nešto više kažemo. Vrlo široka skupina ljudi koja je radila ovu Strategiju a to možete vidjeti na predzadnjoj stranici gdje gdje su bili uključeni i sindikati i poslodavci koji su i na jednoj zajedničkoj press konferenciji podržali ovu Strategiju, zatim predstavnici raznih nevladinih udruga i akademske zajednice koji su također dali svoj doprinos u zajedničkoj radnoj skupini pokazuje da je, dakle da je u ovo doista uložen veliki trud i to je jedan od opravdanih kritika da je ona mogla biti prije. Da mogla je biti prije ali ne puno prije, možda nekoliko mjeseci prije nego sada ali vjerujem da je kvaliteta, da je tih nekoliko mjeseci doprinijelo kvaliteti rada. Evo zahvaljujem. Imam još poslije 10 minuta Hvala lijepa. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom u trajanju od 10 minuta. Na redu je poštovani zastupnik Josip Borić. **Borić, Josip Evo da i ja nešto kažem o ovom dokumentu. Dokument koji danas raspravljamo jedan je u nizu raznih strategija koje je ovaj Dom usvojio kontinuirano od '90.-ih do danas, svi su najavljivani kao svojevrsne revolucije napretka, velika potreba i nešto bez čega se jednostavno ne može. Osnovno pitanje koje se meni danas nameće jest što će raditi konzultanti i informatičari sljedećih 5 godina ako se ovaj dokument slučajno ne usvoji. Mislim da je on jedina ustvari i prava podloga za njihov budući rad. Analizirajući, tj. čitajući jednu knjigu koja se zove analiza razvojnih dokumenata iz 2012. godine unutra jasno se analiziraju svi dokumenti koji su usvojeni na razini Republike Hrvatske. Od 159. razvojnih dokumenata od '90.-te do 2012. Vlada i Hrvatski sabor usvojili su 87 87 dokumenata, najviše u razdoblju 2000./2011. čak 74. U protekle 3 godine sami smo svjedočili da je bilo i još takvih dokumenata. Što donosi zaključak te knjige? Analiza razvojnih dokumenata upućuje na to da upravljanje razvojem u Republici Hrvatskoj jedva zaslužuje prolaznu ocjenu. Razvojni dokumenti su manjkavi ponajviše u financijskom dijelu iako nije zanemariv ni udio onih razvojnih dokumenata koji ne određuju niti nositelja ili su manjkavi po ostala dva kriterija nužne tehničke provedivosti. Ima tu još u zaključku puno toga ali nemam dovoljno vremena. Što mene interesira u ovoj raspravi? To je praksa i provedba dokumenata razvoja. Kada govorimo o javnoj upravi, praksa ove vlasti i primjena nove vizije javne uprave započela je još na drugoj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora kada je klub vladajućih sa 8 zakonskih prijedlog pretumbao sustav javne uprave da bi se uopće formirala nova Vlada. Od čuvenog "Lex Komadine" pa do ustroja Vlade pregaženi su do tada važeći demokratski dosezi da bi se formirala jedna od najvećih po broju ministarstava dosadašnjih Vlada, 20 ministarstava. Svi su jednostavno željeli biti ministri. 9 ih je u međuvremenu odustalo ili su smijenjeni tako da sada bilježimo sa ovih 20, ukupno 29 ministara koji su dobili tu titulu u protekle 3,5 godine. Slijedom izmjena tih zakona lokalni čelnici postali su državni dužnosnici. Njihove mandate bez izbora, bez lokalnih izbora nastavili su obnašati njihovi zamjenici. U kabinete Vlade dozvoljeno je zapošljavati bez natječaja, do tada nezamislivo, ne daj Bog. Sustav obvezne provjere jednostavno dužnosnika je zanemariva. Premijer je svim ministrima stavio svoje zamjenike njemu odane. Od potpredsjednika u Vladi znamo tko je prvi i najvažniji. uvedeni su pomoćnici ministara, smijenjeni svi ravnatelji izabrani na natječajima a onda je krenuo napad na državne službenike novim ustrojstvima. Mnogi su poniženi i potjerani da bi ih zamijenili novo pridošli sa SDP-ovim iskaznicama. Bilo je tu, kako se moglo pročitati u medijima, od zaručnica, djece političkih moćnika, prijatelja, znanaca pa nadalje. Finale reforme takve javne uprave doživljavamo ovih dana pričom o potrebnoj racionalizaciji i smanjenju javne uprave koja se potpomaže najavom da hitno treba zaposliti još 1800 novih novih ljudi u državnu upravu, a onda se naravno nekima posao ponudi i na ulici. Naravno, sve je to pratila i ministrova matematika, ipak je on matematičar, koja je varirala od mjeseca do mjeseca, od referenduma do referenduma, od registra do registra, od točke do točke u Hrvatskom saboru. Čuvena je njegova parola: imamo manje dužnosnika i manje troškova, a svi znamo da ih ima više, a Zakonom o državnim dužnosnicima svima su povećani koeficijenti tako da i pomoćnik ministra danas ima plaću ravnu zastupniku u Hrvatskom saboru …. Kada Kada je svima danas jasno da su od Plana 21 ostale samo korice što je cilj i po čemu se ravna aktualna Vlada? Ja utvrđujem da je to program rada Vlade 2011.-2015. Tamo sve lijepo piše, čak i o BDP-u koji je trebao u 2015. narasti na čuvenih 5%, međutim danas EUROSTAT kaže da je rast u prvom kvartalu bio svega 0,1% što je manje u odnosu na ono što je nedavno prezentirano. Da ne čitam sve, predugačko je to za 10 minuta, ciljevi koji će se ostvariti u konceptu nove javne uprave koje je postavio ministar imaju 6 točaka, nakon toga ministar navodi razna ulaganja u sve što počinje sa slovom E pa su tu razni softveri, mreže, usluge i naravno sada to prebacuje sve u u strategiju jer u 4 godine mnogo toga očito nije stigao. Onda još jedan važan cilj, financijski i politički cilj je smanjiti relativni udio potrošnje državne uprave u državnom proračunu. Stoga će masa proračunskih izdataka za državnu upravu u narednom 4-godišnjem mandatu rasti sporije od rasta BDP-a. Po rastu BDP-a u sustav javne uprave nije smio nitko ući, možda jedan ili dva, međutim brojke kažu da je novih negdje oko 2000, kako kažu novo uhljebljenih SDP kadrova uz najavu da je potrebno vrlo hitno i još 1800 kako bi se to sve nešto racionaliziralo. Meni to baš nije logično i jednostavno ne ide jedno s drugim. Ili ćemo racionalizirati i smanjiti ili kažemo nema racionalizacije i povećamo. Tu smo došli do one čuvene izreke jednog od najoptimističnijih ministara u Vladi koji kaže imamo višak manjka. Vjerojatno tako i u državnoj upravi. Posebno mi je dojmljiva točka 5 programa rada Vlade, osigurati otpornost prema političkim pritiscima. To se valjda odnosilo na sve političke suparnike tj. suparnike iz drugih stranaka jer Vlada još nije krenula, krenuli su i mailovi, smjene ministara zbog čuvenih mailova. HNS paralelno mailovima traži dobrovoljce za ulazak u sustav državne uprave, mailovima se urgira, mailovima se traži. Čak je jedno javno poduzeće uspjelo uhvatiti naziv SDP-ovo leno ili SDP-ova uhljeb firma. To je taj čuveni APIS za kojeg čiji direktor se uopće ne srami reći da ga dnevno naziva i nekoliko SDP-ovaca da nekoga zbrinu jer jednostavno posla nema. Nakon toga kažem to utvrđuju ministri na ulici, a premijer sve te uhljebljene pretvori u gnjavatore. Za USKOK i DORH jednostavno u protekle 3,5 godine nije bilo nikakvog posla. Do 2011. sve ih je interesiralo,od 2011. do 2015. ništa. Da zamagle oči … nebrigu oko sustava ministar najavljuje strategiju do 2020. i kaže sad to mora biti posao više Vlada. Evo to je za mene misao dana. Po postavljenim ciljevima oni najvažniji na koje građani imaju najviše pritužbe e ti dolaze na red do 2020. To je strana 53, mjera 1.6., otkloniti nepotrebna upravna postupanja, rok za provedbu, drugo tromjesečje 2020., potrebna sredstva naknadno će se procijeniti. To znači da sve ono što muči građane, što zamjeraju državnoj upravi treba riješiti u sljedećih 5 godina. Polako pa kad se stigne. Ali vrlo je važan i dio koji govori o zapošljavanju u javnoj upravi. Možda u navedenim kriterijima najbolje je govorio tj. čak je bio i prijevremeno ove strategije splitski gradonačelnik gospodin Baldasar koji je zapošljavajući tajnicu SDP-a u Splitu utvrdio da joj je teško pala nezaposlenost pa je on njoj jednostavno pronašao posao i zaposlio. To je isto jedna velika misao u području zapošljavanja, ali očito i jedan od primarnih kriterija rada javne uprave u proteklih nekoliko godina. Što je to mislilo 270 000 nezaposlenih, broj drugih koji nisu uopće evidentirani ili svi oni koji su otišli van vjerojatno nikoga nije previše ni briga. Ili drugi slučaj, jednog HNS-ovca koji je pobijedio na izborima za načelnika Općine Gornja Stubica pa je bio istovremeno i direktor javnog poduzeća pa je došao u sukob interesa, a onda dan prije odlaska sam sebi izmisli radno mjesto savjetnika, a danas je i načelnik ali i savjetnik u javnom poduzeću. Ili smjene Nadzornog odbora Koksar iz Bakra u režiji HNS-ovih članova. Samo dvije rečenice iz medija koji su prenijeli sadržaj mailova o smjeni. Kaže čuveni neki Ratković pak piše Grujičiću u vezi promjena Nadzornog odbora kojem predsjeda upravo on: stari, znači mi ćemo lijepo sve dogovoriti i to je to, piše on i na kraju dodaje smajlić, a Grujičić mu odgovara: bitan je motiv, naravno da izguramo HDZ-ove ljude van iz Nadzornog odbora, ni po čemu ne zaslužuju da su unutra, osobito ne na uštrb naših ljudi. Imamo mi slučaj jednog čovjeka kojeg se trebalo zaposliti u Zračnoj luci u Zagrebu kada su mailovi također prokolali. Čovjek se proglasio zamjenikom direktora Zračne luke, ministar to saznao i rekao da su se pomoćnici zaigrali. A u završnom dijelu maila piše molim te da kao nadležni pomoćnik organiziraš izvršenje. Znači imamo niz slučajeva i strategiju koja se očitovala o tome da treba zapošljavati podobne, da treba smjestiti mnoge svoje ljude i danas donosimo strategiju kaže ne u prvoj ili drugoj godini kada imaš vremena nešto napraviti nego u zadnjem dijelu mandata pa ostavljaš to nekome da se taj brine poslije tebe. To je zamagljivanje 4 godine nebrige o javnoj upravi, pokušaj da se stvoreno stanje zabetonira, a izbori će i tako donijeti nešto drugo. Mislim da ova strategija u planu i radu Vlade za 2011. i 2015. nije predviđena niti u jednom slovu. Zato je možda kažem najbolje kao strategiju nazvati onaj čuveni broj ministra Miljenića 098/477-911. Mislim da znamo tko će se onda s druge javiti, naravno ako nije promijenio broj telefona u međuvremenu ili možemo ako već uvodimo zapošljavanje po šiframa staviti šifra SDP. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama, ali izraz imamo višak manjka to je dobar izraz. Ne možete. Trebate čekati. Ministre sad ćemo najprije replike. Poštovani zastupnik Ante Babić, replika. Borić, prvo jedna ispravka. Rekli ste da EUROSTAT kaže da je rast BDP-a 0,1% što nije točno. Oni su rekli da je 0,01% što je daleko manje jer se to u Hrvatskoj mjeri na jedan drugi način, a to su zapravo manipulacije ove Vlade kao što je i ova Strategija. Ja ne znam, možda je ministar Bauk svjestan gubitka izbora pa možda sebi osigurava posao ovom strategijom, jer ste dobro primijetili što će raditi konzultanti i informatičari tako ste rekli 5 godina ako se ova strategija ne usvoji. Pa evo reći ću vam samo jednu od mjere što će raditi informatičari, odnosno konzultanti. U mjeri 12.1 uspostaviti etički sustav u javnoj upravi osigurano je 5 i pol milijuna kuna, a oni će prvo utvrditi opće standarde ponašanja u javnoj upravi, a onda će kada ih utvrde, onda će propisati opće standarde ponašanja u javnoj upravi i način implementacije istih, donijeti etičke kodekse javno-pravnih tijela u skladu sa općim standardima ponašanja u javnoj upravi. A da ova strategija koči određene investicije o kojima ste govorili govori mjera 1.6 koja kaže da je rok za provedbu drugo tromjesečje 2020. godine. ministar kaže da je HUP dao pozitivnu ocjenu ovoj strategiji, još preostaje, znači sljedećih pet godina mučiti se sa takvim zavrzlamama u Republici Hrvatskoj po Strategiji javne uprave i po ovoj mjeri 1.6. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Babić, kad govorimo o rastu BDP-a dosta je bilo riječi ovdje u ovom Domu tri i pol godine razno, raznih izreka, nadanja i sve se stvorilo, tj. nekako su se stvari posložile i mi u ovoj godini, tj. nedavno imamo prvi puta u povijesti da netko najavljuje kada ćemo izaći iz recesije. Sedam ili osam dana prije netko kaže u petak izlazimo iz recesije. Možda evo, za mene je možda bila u noći između četvrtka i petka, nije važno. Ali nekada su se i ti podaci iznosili ozbiljnije. Nisi mogao saznati baš samo tako što će netko reći iz Ureda za statistiku, a onda nakon ovog današnjeg, ove današnje vijesti da nije baš tako, nije 0,5 nego 0,1. Postavlja se pitanje ono što ja često ovdje spominjem, da li smo mi postali država krive metodologije. Jer mi ne možemo izračunati ni koliko imamo birača, ni koliko imamo stanovnika, ni koliko imamo onih koji su otišli iz Domovine, koliko imamo nezaposlenih formalno, neformalno. Jednostavno ne postoji metodologija da utvrdi i uspješnost i odgovornost ove vlasti i onda je najbolje da se oni sami pohvale. I oni kažu mi smo najbolja Vlada do sada, izvolite narode to prihvatiti i veselite se zajedno sa nama. A narod će na izborima jasno reći ono što se već osjeća, a to je da je ovo najgora Vlada do sada i da ona bez obzira na sve ove fine i lijepe priče, jer mi evo već nekoliko mjeseci u ovom Domu ne razgovaramo o ničemu što bi pridonijelo malo boljitku barem onih ekonomskih muka hrvatskih građana, nego izvješće do izvješća i pomalo vrijeme prolazi. Ali kažem, vremena je sve manje a strategija donesena u zadnji čas ipak je za mene jedan dio, a valjda će biti donijeta neodgovornosti. Bilo je vremena i puno prije. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolega Borić, dobro ste utvrdili da tu postoji višak manjka sluha s obzirom da 20 ministarstava, 25 uprava, zavoda i ureda, 35 agencija to su sve javne službe koje zapravo pitanje je kome koriste, kome ne koriste, kome su dobrobit, a kome su otežavajuća okolnost u stjecanju pomoći i onoga što je potrebno našim građanima. Što reći za Ministarstvo uprave? Ono je po meni siguran višak sa svim svojim službenicima. To što je radila nekada županijska uprava jednako tako mogu raditi i danas. Ja mislim da apsolutno ovo je sve drugo viška kao i agencije koje provodeći politiku Vlade Republike Hrvatske ne rade svoj posao, a zorno prikazujemo naročito Agencije za poljoprivredno zemljište koja nije ni jedan hektar poljoprivrednog zemljišta stavila u funkciju od najavljenih milijun hektara da će ga staviti u funkciju. Pa ima i drugih agencija, ureda i zaklada. Kao što ste sami naveli i ured tj. DUDI, bivša Agencija za upravljanje državnom imovinom do koje se ne može doći dvije godine ili treba se preko prijatelja doći ili možda sa stranačkom iskaznicom. Sve su to stvari koje govore o tome da zapravo je opći nered. Bilo bi možda ljepše da su stavili 21 ministarstvo, pa bi Plan 21 bio ispunjen do kraja. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Ali sada slijedi Plan 22 a tu može biti kvaka. I sada naravno mi smo svi utvrdili da, mislim Plan 21 nikad nije postojao. To slušamo dnevno sa svih medija nas bombardiraju. Vjerojatno mi u rukama koji smo dospjeli do toga imamo krivi dokument. I zato se ja stalno pozivam na službeni a to smo usvojili ovdje u Hrvatskom saboru, a to je program rada Vlade 2011./2015. A to ja onda citiram i utvrdim da sve što ste postavili od ciljeva niste ostvarili osim ovaj višak manjka a to je ovih 29 ministara koji su još 20 njih radi, a 9 ih je otišlo, a onda je i očito onih 120 pomoćnika ako sam pogodio jer to niti ne znamo pa imamo i 20-tak zamjenika pa sve ono ostalo što ide u red i što se mijenjalo. Mi imamo jednu interesantnu situaciju da nam je Vlada smijenila dva čelnika Raspravili smo čelnika Raspravili smo to ali valjda je agencija obezglavljena skroz, jednostavno nitko ne zna jesu li krivi, nisu li krivi itd. Bilo je tu svega, ja samo navodim ono što je bilo medijski interesantno i što se može navesti, naći danas vani. Meni je žao što kažem ona tijela koja trebaju postupati nisu postupala tako revno kao što su to radila do 2011., jednostavno prelaze preko toga da se natječaji namještaju, da prolaze mailovi, da nekakvi ministri kažu pa evo ako si u SDP-u možeš doći, naći ćemo mjesta ili što ja znam što se sve ne vrti kroz medijski prostor i da to postaje nešto što je sasvim normalno. A onda pričamo o javnoj upravi koja je odgovorna, koja treba biti bolja itd. a vidimo da vrh svega toga jednostavno ne odgovara trenutku. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepo. Poštovani zastupnik Tomislav Klarić, replika. evo kolega Borić u strategiji je toga se dotaknuo i kolega Škvarić piše kao jedna od manjkavosti većih u ovom dijelu korupcija, nepotizam sve ono ostalo naročito sve ono ostalo naročito izraženo u jedinicama lokalne samouprave. No, već kad ste spomenuli tvrtku …/Govornik se ne razumije./… i smjenu putem mailova ja sam svjedok tih događanja a iz medija smo vidjeli o čemu se tu radi. Dakle, u smjenu nadzornog odbora koji je postavila ista ova Vlada 2012. u ožujku kad je taj nadzorni odbor sastavljen od 2 znanstvenika s Ekonomskog instituta ovdje u Zagrebu, inženjera građevine i pravnika imenovali tog direktora, je direktor prepiskom mailova, to smo mogli čitati iz medija, sa gospodinom Leverićem, Kružićem, Ratkovićem načelnicima i pomoćnicima i zamjenikom ministra gospodarstva smjenjuju nadzorni odbor. Epilog svega toga što nije kasnije objavljeno u medijima je da su isti ti smijenjeni članovi nadzornog odbora tužili i dobili parnice i njima su isplaćene naknade. Na kraju sve te priče Vlada je konačno donijela odluku da tu istu tvrtku likvidira i ona je sad u postupku likvidacije. I da bi apsurd svega toga bio veći taj direktor i dalje prima plaću onih svojih 6 mjeseci, a tvrtka hotel "Jadran" dolje u Bakru koja je u vlasništvu te iste tvrtke dan danas radi na način da djelatnici te tvrtke koja je u državnom vlasništvu ne primaju svoje plaće. I sad govorimo o nečemu čega u ovoj strategiji nema, a što se događa na terenu i što je Vlada dosad napravila i na koji način je funkcioniralo, da ne govorimo ono da su od jednog ministarstva nastala praktički dva. Imamo Ministarstvo poduzetništva i imamo Ministarstvo gospodarstva. Na ovaj način se smjenjuju i postavljaju ljudi, tvrtke se raspadaju, sve to netko plaća. I govoreći o strategiji koja može obuhvatiti sve najbolje namjere, imati krasne planove, sa ovakvim zakonima koje smo prije nje donijeli i koji se primjenjuju u ovom trenutku na području RH nemoguće će biti provesti.

stari znači mi ćemo se lijepo sve dogovoriti i to je to piše on i još stavi onako smajlić. A Gruić im odgovara bitan mi je motiv, naravno da izguramo HDZ-ove ljude van iz nadzornog odbora, ni po čemu ne zaslužuju da su unutra, a osobito ne na uštrb naših ljudi. I sada slušamo predsjednika Sabora i cijenimo njegove rasprave u smislu da nas upućuje kako se treba ponašati naša Vlada, vaša Vlada, a evo vidite da mailovi kažu našu ljudi, a vaši van. To je ovdje vidljivo. I sad zašto je HNS najagilniji u tome? Ne znam, vjerojatno su imali najviše razloga za to i nije to jedini slučaj. Naveo sam ja kažem i one čuvene mailove javite se obvezno do tog datuma, povratno nas izvijestite. Pa mislim, to je pitanje kako nam funkcionira javna uprava. Vi ste vlast shvatili kao plijen, ministre. Niste to trebali napraviti, vi svi zajedno u Vladi, i onda je to krenulo dolje. Jednostavno podijelimo sve što ima i izbacimo sve što nam se ne sviđa van iz te uprave i sada predlažemo strategiju kako učiniti boljom i modernijom. Pa evo, mislim da vjerojatno ako vi mislite da ćete je moći provoditi onda nije kasno, ali ja tvrdim odgovorno osluškujući bilo hrvatskih građana da vi to nećete provoditi jer jednostavno ovdje je puno toga navedeno i s mnogim time bi se čak dalo i složiti. Ali praksa, a o tome sam govorio da me to interesira, pokazuje da ti razvojni dokumenti sažive do donošenja i jednostavno nestanu u ladicama i mnogi se nisu proveli ma ni u prvoj rečenici. A onda je ono opravdano pitanje a zašto ih donosimo, a onda moj odgovor, a što će raditi konzultanti, informatičari nakon ove 2015. godine. Kolega Borić, hvala lijepa na pohvalama ali kad bih imao vašu logiku onda bih rekao ova Hrvatska je takva kakva je ali za njenu situaciju HDZ je odgovoran 18 godina, a drugi 7 godina. To je logika. A odgovorni smo svi, svi smo odgovorni jer i oporba ima svoju vrlo važnu ulogu i odgovornost. To je dio demokratskih standarda. Imamo sljedeću repliku, poštovani zastupnik Marijan Škvarić. Hvala gospodine predsjedniče Sabora. Pa evo uvaženi kolega nakon vaše rasprave ja danas počinjem vjerovati u vanzemaljce zato je vanzemaljac kad padne valjda s Marsa na zemlju i onda se čudi gle vidi što se dogodilo porast BDP-a 0,5% pa možda 0,1 i to nije dobro. Nemojmo zaboraviti da prije nekih 7, 8 godina, 2007., 2008. je tresnuo taj BDP za 7 do 8% od kojeg se danas jedva smo uspjeli oporaviti zahvaljujući izjavama bivšeg ministra itd. koji je govorio jako dobro se sjećamo da nismo u recesiji, da premijer je rekao da jesmo u banani itd. ali lako ćemo od toga. Mislim da svi mi to skupa jako dobro pamtimo i trebali bi pamtiti i nismo baš tako kratkog pamćenja. Malo po vašem dijelu da netko tko ostvari 0,5% rasta bi trebao politički nestati sa lica zemlje, a netko tko je ovu zemlju stavio u ovu situaciju kakva je treba dobiti valjda bespogovorno pomoć i potporu svog stanovništva i birača Hrvatske. Istovremeno ja sam i kao gradonačelnik grada Lepoglave jako žalostan. Žalostan sam zato što nažalost ono što ste vi pokazali dosad i di je baš državna uprava nije baš funkcionalna to je da mi se svi vrte oko Remetinca, oko državnih uprava. Još nitko polovica vaše Vlade, premijer a i cijela skoro stranka bi mi trebala doći u moj Grad Lepoglavu. I trebamo u ovoj strategiji malo poraditi na tome da i državna uprava, zatvorski sustav malo pojačamo jer zbilja će trebati pojačati, efikasni biti, itekako ima potrebe u ovoj Hrvatskoj da stavimo stvari na svoje mjesto. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Uvažavam prigovore. Nemojte cijelu stranku, to su pošteni ljudi. Rukovodstvo je jedno, pravna osoba je drugo. To treba biti precizan, to je u redu. Rukovodstvo treba osuditi jer je osuđeno.

sad zašto su neki tamo gdje ste vi spomenuli, a ovi drugih nema, ja pitam što rade službe tj. što rade državne institucije? Jer kažem i rekao sam u raspravi da su bile vrlo zainteresirane ne znam za slučaj ovaj ili onaj do 2011., a nakon 2011.mir, tišina, lijepo. Kaže direktor APIS-a mene svaki dan zovu njih deset i ja to uredno riješim i sve ok. Ali nitko nitko ga ništa nije pitao. Pa kako će doći do tamo ako ga niko ništa nije pitao? Ili ove priče ne znam o nadzornom odboru ovdje ili o zaposlenju tamo. Što se tiče rasta BDP-a ja samo citiram ono što ste vi zapisali kao Vlada, a vi to podržali i ovdje dignuli ruku, postupni rast BDP-a da u 2015.dosegne 5%. Pročitajte taj program rada Vlade. Pa nećemo valjda mi iz opozicije čitat samo to. Pa po čemu radite? Pa morate čitati svaki dan. I onda kad vi kažete 0,5 mi kažemo ok, a ovaj danas kaže 0,1. I šta sam ja sada kriv? Prenesem vijest koju sam ja pročitao negdje i naravno utvrdim ono što sam utvrdio moguće je da se u ovakvim malim pomacima desi i rast i ovo i ono, ali pitanje je strukturno što smo napravili da idemo snažnije i bolje i sad nudimo strategiju. Evo javna uprava, dosad smo napravili to što smo napravili, tko se smjestio, smjestio e sad ide nova strategija i sad ćemo po pravilima. To smo već gledali. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Završno obraćanje ministra uprave u ime Vlade Republike Hrvatske. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Doista nadahnuto izlaganje zastupnika Borić. Ja sam očekivao jer pratim njegov rad već neko vrijeme i osluškujući bilo naroda volio bi da budete visoko u osmoj izbornoj jedinici jer tamo nećete baš previše dobit, a onda opet bilo bi doista šteta takvog opozicijskog zastupnika bi volio imati u drugom mandatu nema nikakvih problema. što se tiče vaše konstatacije o raznim strategijama to je u osnovi točno, to sam i ja nekoliko puta rekao kao zastupnik, ali sam i rekao da ova strategija jest popis lijepih želja jedino je pitanje oče li te želje biti ostvarene ili neće biti ostvarene. Ja sam vrlo uvjeren da će veći dio biti napravljen, ako već mi ne budemo kao Hrvatska, ne mislim sad vaša, naša u tom smislu, dakle ako mi kao Hrvatska ne budemo motivirani da će nas motivirati naši partneri iz EU jer ovu strategiju između ostalog sudjelovali i preporuke davali i ljudi iz Europske komisije. I ona je, neke stvari u njoj su i rezultat njihovog djelovanja kolegijalnog ili kako da ga već nazovemo. I ova strategija je ocjenjena u Bruxellesu pozitivnim ocjenama zato smo je i predložili Hrvatskom saboru. Što se tiče konzultanata i informatičara, informatičara, najprije da odmah kažem izrada ove strategije nije koštala ništa osim naravno plaća službenika koji su na njoj radili, radili bi to, dakle nije bilo ni vanjskih konzultanata ni informatičara. To nije slučaj sa svim strategijama neovisno to u kojem su se mandatu radili, ali doista ova strategija je dakle doista politički dokument koji daje odgovore na neka pitanja koje ne postavlja, za koje ne postoji politička volja daje diplomatske odgovore dosta široke da se može naknado kada se donese odluka primijeniti u to. ja znam šta konzultanti i informatičari neće raditi, neće snimat filmove o ovoj strategiji tako da u tom smislu možete biti mirni. Što se tiče tzv. uhljebljivanja inače u pojmovniku taj izraz nije napisan, to je možda najveći nedostat strategije. Dakle, što se tiče brojeva ja vrlo volim precizne odgovore na precizna pitanja. I vi dosta često volite spominjati ovaj dio oko broja birača i to ste nekako već počeli ponavljati, a to je bilo stvar tumačenja Ustava, kad je Ustavni sud protumačio tu ustavnu normu, onda kad je raspisan ovaj referendum o referendumu onda su potpisi početi prikupljati u ponoć, a u ponoć i šest minuta su organizatori referenduma imali i točan broj koliko moraju skupiti potpisa. Tako da vidite da to je napredak, dobro je. E, ajmo sada o drugim brojevima. Podaci o broju državnih službenika i namještenika u državnim tijelima bez pravosudnih tijela po godinama. 1.1.2008. 56 241, 31.12.2009. to je dakle nakon dvije godine 56 118 ili smanjeno je u te dvije godine za 126. 31.10.2010.dakle deset mjeseci nakon toga 55 442 ili 700 manje pri čemu je jedan dio smanjenja zaslužan i prebacivanje Agencije za plaćanje u poljoprivredi iz državne službe pa se onda više ovi nisu brojili, ali manje.

godinu dana prije unatoč zabrani zapošljavanja, a nešto je ljudi otišlo u mirovinu. E sada, to je isto bilo predizborno kako ćemo to nazvati, ne ne 2011.to je do izbora. Dakle, 2011.godine unatoč zabrani zapošljavanja broj državnih službenika poraslo je za 140 i nešto. Evo, ja sam sasvim siguran da taj podatak danas da bi vi našli načina kako da to opišete i da bi još bili doista inspirirani vjerujem da. Onda je došlo 2012.godine 1.siječanj 55.309 ili u roku od 8 dana 270 manje što je posljedica toga da krajem godine ovima koji imaju 65 godina prestaje služba, prema tome tih 200 bi bilo manje bez obzira na promjenu vlasti, tih 200 ne možemo sebi prepisati kao zasluga da smo nešto sada nešto značajno proveli u tih 7 dana. Onda dolazi 1.1.2013., 54.931 ili za 300 i nešto manje, ajde nije previše ali manje nego bilo koje godine koje ste vi bili u prošlom mandatu. Onda nas je krenulo, 1.1.2014.godine 54.088 ili 850 manje i 1.siječnja 2015.godine 52.695 ili 1.400 manje u odnosu na godinu prije i 2.500 manje nego u odnosu na dan kada je izglasano povjerenje Vladi, što znači da sa planom prijema za državnu službu za 2015.godinu državna tijela dobila su pravo da raspišu natječaj i neki će to napraviti i postupak prijema po tom planu može završiti 2016.ili čak 2017.ukoliko žalbeni postupak se bude nekoliko puta ponavljao. I sasvim je sigurno da taj broj neće doći do 53.000, što znači da će biti sasvim sigurno barem 1.000 manje nego 2014.godine. E sada ako se stalno smanjuje broj državnih službenika, ako stalno se smanjuju iznosi za za plaće ukoliko se točno detektira gdje se to događa u najvećim sustavima u policiji u Poreznoj upravi u Ministarstvu financija itd. onda se postavlja pitanje o kakvom tzv. uhljebljivanju govorimo. Dakle možemo govoriti o tome da se netko zaposlio tko je član neke stranke pa i HDZ-a, ali se veliki broj ljudi koji se zaposlio vjerojatno nisu članovi nijedne stranke, najvjerojatnije se to tako o to tako o tome radi. Ali ukoliko zatražite podatak od državnih tijela koliko su donijeli rješenja o prijemu u službu tijekom ovih 3,5 godine onda ćete vjerojatno dobiti podatak. Ja vam mogu reći za Ministarstvo uprave da je taj broj nula. Troje službenika na revolving door koji će otići ostalo je nula, nešto premještaja. Ali oni koji su primljeni u službu da im je prvo zaposlenje bilo Ministarstvo uprave bilo je nula. Ali dobro. Ajmo dalje. Što se tiče državnih dužnosnika, mi smo vrlo jasno rekli to nismo uopće ni krili. Dakle rukovodeći državni službenici koji su bili ravnatelji uprava su u velikom broju slučajevi bili politički imenovani pomoćnici ministra koji su pretvoreni u državne službenike. A to bi bili i vi, ali niste mogli jer niste imali uvjete pa ste postali državni tajnik. tajnik. Recimo to tako. I sada vi od nas hoćete da mi te vaše pomoćnike ministra koji su bili vama politički imenovane osobe prihvatimo za nepolitičke rukovodeće državne službenike. Mi smo transparentno rekli, dakle ti ljudi su službenici, oni će ostati u službi, većina njih je dobila i postavljenje na prvom sljedećem službeničkom rukovodećem mjestu, neki nisu. Oni su se žalili, neki su taj spor i dobili, neki nisu i to je vrlo transparentno rečeno. Ali smo zato stavili umjesto 3, 4 ili 5 državnih tajnika u ministarstvima jednog zamjenika. I kada se zbrojio broj državnih tajnika i ravnatelja uprava i kada se s druge strane zbrojio broj pomoćnika i zamjenika ministara i ministara jel nešto je više bilo ministara, taj broj je bio negdje za trećinu manji nego prije. to smo tu nekoliko puta rekli. I kako je 300 ljudi u tih 8 dana prestala im služba, mi smo u roku od 8 dana imali puno manje zaposlenih u državnoj službi sa tim svim koji ste rekli da su imenovani i povećani nego što je to bilo 8 dana prije. I to sam ja ovdje i kada smo predstavljali taj zakon još sam bio zastupnik i govorio. Što se tiče optimizma i optimizma pojedinih državnih dužnosnika, postoje optimisti s pokrićem i optimisti bez pokrića. A kada neki ministar izrekne neku gospodarsku prognozu on se vrlo lako izlaže tome, a da ga odmah ismiju i proglase optimistom, a kada se pokaže da nije u pravu da još dodatno dobije. I to se događalo neko vrijeme ali se to onda prestalo događati jer su pokazatelji počeli govoriti o tome da se ipak neke stvari događaju. Sada je ovo jučer ovo je građevinski sektor, ja mislim da nije korektno da podatke DZS-a i Eurostat-a komentiramo kada nam odgovara, a ismijavamo ili ne ismijavamo kada nam ne odgovara. Dakle treba tu istaknuti neke loše primjere i neke dobre primjere, pa ću onda zbog ravnoteže, vi ste isticali uglavnom loše pa ću ja isticati dobre. Dakle, kada smo izašli iz recesije, prvi kvartal kada je bio pozitivan BDP je 4.kvartal 2014.godine, on je počeo 1.10.2014.u 00 sati, dakle tada je došlo do promjene trenda, prema tome to je od danas od 1.10.2014.godine do danas ima negdje 9 mjeseci i koji je danas datum 11 dana. Što se tiče bila naroda, dakle u našu političku praksu i svakodnevni politički život uveden je Nostradamus kao čimbenik pa evo meni je drago da tu tradiciju i bila naroda se nastavlja sa time. Ali mi ćemo bilo naroda vidjeti na izborima kada oni budu. Gospodin Mlakar nije dobro računao, to je jednostavna matematička operacija. Dakle ako izbori budu u ustavnom roku, a to je 7., 14. ili 21.veljače 2016.onda oni drugi izbori mogu opet biti u ustavnom roku roku 4. mjesec 2020. pa ostaje onoj Vladi još tih 7, 8 mjeseci, dakle nisam otkrio nikakav ekskluzivitet time, ja sam još naglasio da se radi do kraja 2020. godine. I prema tome, ja sam ustvari uvjeren da bez obzira koja politička opcija bila da neće puno odstupiti od ove Strategije. Dakle osim načelnih primjedbi pojmovnika da li se zove cloud ili ovako nismo čuli ustvari ništa što bi odredilo bitno drugačiji smjer razvoja javne uprave do 2020. godine. Teritorijalni ustroj nismo dirali, ovo su stvari koje su se mogle pročitati i u stručnim analizama i za vrijeme jedne od prošlih Vlada da ne kažem vaše i samo je pitanje da li će i kako će, hoće li i kako će biti provedeno. Dakle napredak koji se dogodio ovih nekoliko godina bez obzira na prigodničarske izjave o tome da se ništa nije radilo, ja ću nekoliko stvari reći. Dakle ne samo da gospodin Škvarić može izvod iz matične, jeste li vi spomenuli izvod iz matice rođenih, ne da ga možete dobiti bilo gdje u Hrvatskoj, to se inače do 2013. nije moglo dobiti bilo gdje. Niste ga mogli dobiti u Zagrebu ali mogli ste ga dobiti svugdje po Hrvatskoj jer su matice vodile dvije tvrtke, jedna u Zagrebu i druga izvan Zagreba, a sada ga svi građani mogu dobiti on line na internetu. Dakle isprintaju ga sa interneta. I ne samo to nego i 25 drugih usluga u sustavu e-građani. Nešto od toga bilo je pripremljeno i prije jer su i prije radili konzultanti informatičari, nisu informatičari počeli raditi od 2012. godine a ni konzultanti. A što se tiče centralnog obračuna plaća, to sam opet rekao, dakle i to je uspostavljeno 2014. godine a nešto se počelo raditi sa FINA-om i 2011. A što se tiče ovog APIS-a kojeg ste spomenuli, Vlada Republike Hrvatske je još 2008. godine donijela odluku o tome da sve evidencije o stanju građana dakle da se ustupe APIS-u i da se registar zaposlenih 2011. ustupi, odnosno da ga radi FINA, obje institucije koje su, ovaj 51% u vlasništvu države a FINA je javna Agencija koja radi također, koja je u vlasništvu države. Prema tome i tada su ti informatičari, ti državni informatičari nešto su skupi, nisam ja baš zadovoljan sa njihovim, ali kako to onda prikažu dobit pa uplate u proračun možemo onda raspravljati o tome ali u pravilu je za svakog dužnosnika puno lakše kada radi sa državnom tvrtkom jer ipak jeste drugačiji drugačiji vlasnik. Prema tome na neki način je i sigurnije zbog podatka koje se ima. A mi smo zatekli državne matice i registar birača, popis birača u rukama privatne tvrtke sa kojom inače nije 3, 4 godine bilo ugovora pa se onda kada bi došao neki slučaj tipa referendum ili izbori onda bi naplatili sve ono što nisu platili kod redovnog održavanja pa nas je to na kraju došlo isto. Prema tome nije to baš da sada treba ulaziti toliko u detalje jer bi se, ovako samo govorim o onome što se sjetim. Što se tiče situacije da je Ministarstvo uprave višak, pa to me ne čudi da mislite tako, gospodine Đakiću, obzirom da je u dva mandata HDZ-a koja su trajala 8 godina Ministarstvo uprave postalo u 2 godine a nije postalo u 6 godina, dakle to je kontinuitet ne bi ni postalo ni 2009. da nije došlo do promjene predsjednika i predsjednice Vlade pa da bi došao gospodin Mlakar onda je to ipak trebalo dignuti na razinu ministarstva. Ni tad nije bio baš strateški osmišljen strateški osmišljen potez nego je politički potez i to je bilo legitimno. Eto tako da, i što se tiče Ministarstva uprave, nije to nikakva institucija koja je bila trajna. Dakle nekad je bilo samo Ministarstvo uprave, pa je onda jedno duže vrijeme bilo uz Ministarstvo pravosuđa, pa je onda izašlo iz Ministarstva pravosuđa i postao je Središnji državni ured i sada je evo već 5,5 godina Ministarstvo. Šta će biti nakon izbora,

Dobro, ukoliko sam izašao izvan okvira točke, mada je točka dnevnog reda dosta široka, dapače, dobili smo i zamjerku da nismo obuhvatili bolnice i kazališta i to se. Ali zato imamo Strategiju kulture i Strategiju razvoja zdravstva tako da ne znam što bi se tu još dodatno bavili osim što smo definirali sustav plaća da će biti za cijelu javnu upravu. Gospodine predsjedniče, ja neću više duljiti. Zahvaljujem svim zastupnicima koji su ostali dakle do kraja rasprave. Zahvaljujem svima onima koji su podržali i zahvaljujem svima onima koji su konstruktivno kritizirali i onima koji su manje konstruktivno kritizirali. Nadam se da smo odgovorili svima kako treba i evo radujem se zajedničkom provođenju strategije u bilo kojem svojstvu budem imao priliku to raditi do kraja 2020. godine a nadam se i kasnije. Zahvaljujem. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Unatoč vašem radovanju imamo dvije replike pa ćemo po redu. Poštovani zastupnik Josip Đakić. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa gospodine ministre, kažete smanjenje zaposlenosti i nije bilo uhljebljavanja. Ili kako bih ja to nazvao učinjeno je dubinsko čišćenje svih ministarstava, svih onih koji su nešto znali, radili i koji su se stručno osposobljavali da bi se pripremili za korištenje i fondova i svih onih zadaća koje su predstojale. Zbog toga što su stručni i kvalitetni kadrovi otišli, tj. dubinski očišćeni Ministarstvo poljoprivrede je dobilo od Europske komisije 232 primjedbe na plan ruralnog razvoja i zbog toga je on kasnio kao ništa drugo. Mislim regionalni razvoj, da ne govorimo tamo što se dogodilo. Također da ne govorimo šta je bilo to 2000. godine, 987 metlom potjeranih. Ja sam izvadio sva njihova imena da ih imam za uspomenu kako bi znali prezentirati što ste to radili kao i ovaj puta sve pod izlikom mi smo dobili povjerenje i nema tko šta pitati. Zbog toga što su te kadrovske politike dubinskog čišćenja i uhljebljavanja svojih doprinijele nazadovanju Hrvatske, nepostizanju ciljeva ni strategija, uvjeravati ljude da svi bolje žive danas samo to ne osjećaju. To smo čuli i protekli puta jednako tako. To samo vjerojatno osjeća Chuck Norris. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani ministar Arsen Bauk. Chuck Norris je jedan zanimljiv lik. Sasvim sigurno bi u manje od 7 dana odgovorio na … optužbe, ali dobro, nema veze. Dakle što se tiče dubinskog, kako ste rekli, dubinskog čišćenja i EU fondova, dakle što se tiče dubinskog čišćenja mislim da je netko spomenuo u raspravi da je samo 8 službenika dobilo otkaz. Pa to mi se ne čini baš dubinsko čišćenje, to mi je više ovako tek onako poliranje i to vrlo male površine. … /Upadica se ne razumije./ … Čak i pedikiranje gospodine predsjedniče zahvaljujem, nisam se toga sjetio. Dakle najveći broj službenika koji je danas po institucijama manje je u Ministarstvu unutarnjih poslova, dakle policija nešto nije, je, važna je ali ne za EU fondove. A što se tiče EU fondova, pa Hrvatska je krajem prošle godine bila jedna od 7 zemalja kojoj su odobreni operativni programi, dva najvažnija koja smo imali, što je doduše i nama bio, mi smo bili nešto motiviraniji da to napravimo zato što smo nova članica, drugi su imali stare operativne programe pa je samo bio kontinuitet. što se tiče EU fondova ova strategija će omogućiti korištenje velikog iznosa sredstava iz EU fondova i naša je odgovornost bila Hrvatskom saboru da je predložimo i evo to smo dakle i napravili. Ja se nadam da će Sabor u petak i usvojiti. Što se tiče onih koji su 2000. dobili otkaz, pa vi ste HSS i HSLS koji ste tada bili udarne snage koalicije uzeli, šlepate ih sa sobom tako da njih pitajte za to da ne moramo mi na sve odgovarati. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Josip Borić, replika. Ja imam dosta toga, zapisivao sam redom pa idemo od reda. Ismijavanje rasta, nisam ismijavao rast, naveo sam program Vlade, očekivanja Vlade, to je bio cilj. Ono što je ostvareno … u javnosti i današnje izvješće EUROSTAT. Znači nema ismijavanja nego brojke kakve jesu. Drugo, spominjali ste 8. izbornu jedinicu. Imat ćete problem tamo kao SDP i vaša koalicija. Tamo ide Ivo Josipović koliko čujem i da mu je to najdraža. E sad kad taj Ivo Josipović kaže… … /Upadica se ne razumije./ … Kad on kaže čekam dan kada će SDP postati predvodnik dobrih reformi onda to nije rekao HDZ-ovac, to je rekao čovjek kojeg je SDP podržao u kampanji. Mnogi saborski zastupnici bili su u tom stožeru. Znači opet nije ismijavanje nego on kaže. A ide tamo Damir Kajin, svako jutro ima 5 minuta, ide tamo Slavko Linić bivši ministar, vjerojatno orah. Pa ima tamo još podosta kombinacija, kombinatorike. Ja bih se brinuo za poziciju SDP-a recimo u vašem dijelu u 8. izbornoj jedinici, znate. Nema mjesta za sve tamo, a o mome kasnije ili nije ni važno. Što se tiče broja zaposlenih, evo kako brojke mogu biti varljive. Strana 62 strategije, 56220. Jedne brojke ima ministar, jedne brojke ima strategija koju ćemo usvojiti. 56220, 1.1.2015. a ja slušam evo do 53 smo došli tamo, ako sam dobro pohvatao. Znači da je bio ili pojačan izlazak iz državne uprave u zadnjih 5 mjeseci, a ne vjerujem da je nitko lud da ode jer posla nema nigdje nego vjerojatno opet niste dobro gledali. A gdje su još oni vježbenici Mrsićevi zaposlenici za 1600, to se nikad ne spominje. Gdje su ti? Ima ih u postotcima od 100% i on govori o 25000 ohoho koji su završili upravo u tijelima javne uprave, hoćete od lokalne samouprave do državne. Što se tiče broja birača, na broju birača izigrali ste jedan referendum, a sve ostalo

i nisam čak ni na vas mislio u tom smislu. Što se tiče 8. izborne jedinice pa vi više imate razloga za zabrinutost. Što je viša konkurencija, vi tamo ako dobijete 3 to je negdje u redu, ako dobijete 4 onda ste ovako, a toliko da dobijete 2 više niste toliko slabi jer ste uzeli, tako da je to negdje moja ocjena. Ovih 11 ćemo rasporedit nekako, ne morate se oko toga bojat, kao zjenicu oka. Što se tiče ovih brojeva, da, naglasio sam za govornicom da se radi bez pravosudnih tijela. Dakle državna tijela, pravosudna tijela su i sudovi, državno odvjetništvo, tamo rade savjetnici koji su službenici i tu izvršna vlast kao što vam je zasigurno poznato nema utjecaja na taj dio, mada ste vi nekoliko puta spomenuli u izlaganju rad tih institucija ali dobro, to držim dijelom političkog nadmudrivanja. I šta je ono zadnje bilo na što vam nisam odgovorio, ne mogu se sad sjetit? … Dakle što se tiče broja birača, evo ja vas ovim putem pozivam da postavite zastupničko pitanje i da zatražite od ministra uprave da dostavi svoje očitovanje Ustavnom sudu o broju birača jer svi o tome pričaju, a nitko da pita šta ste vi to ministre napisali Ustavnom sudu, izmanipulirali ih i obmanuli, tako ste ih obmanuli. Ispada da tamo sjede ljudi koje sam ja uspio njih i sve druge, inače niste se ni vi pretrgli za taj referendum koliko mi se čini. Dakle i HDZ nije baš bio… Boriću što je 28.12.2014. stupila na snagu odredba Zakona o prebivalištu kojom se broj birača u Hrvatskoj smanjio za 200 000, a to je inače bio zahtjev HDZ-a 2013. **Leko, Poštovane kolegice i kolege, s obzirom na tijek i sadržaj diskusije o strategiji dozvolite meni malu poslovničku slobodu. Mogu li? Uz vaše odobrenje da završimo u zapisniku kako valja. Dakle, po mojoj skromnoj ocjeni dobri i jasni zakoni, njihova odgovornost je ovdje. Dobri pravilnici i jasni podzakonski akti, točne i precizne državne evidencije, zatim dobri sudovi, a posebno dobri provedbeni urbanistički i planovi i zemljišne knjige nećemo imati problema ni sa državnom upravom, a ni sa strategijom.

Sad zaključujem raspravu. Tu nema replika, na žalost, na vašu žalost nema replika. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti za to. Završavamo današnje zasjedanje plenarno. Sutra nastavljamo u 9,30 i to točku pet važećeg dnevnog reda Konačni prijedlog zakona, točku četiri – Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2014. godinu. Hvala lijepa. Vidimo se sutra! Hvala i vama.